Poštovane zastupnice, poštovani zastupnici sve vas srdačno pozdravljam. Nastavljamo s radom 2. sjednice. Vidim da ima zainteresiranih za stanku, ali evo samo da ovaj uvod napravim pa ćemo onda ići sa stankama. Kao što je jučer najavljeno rad ćemo nastaviti sa raspravom paketa poreznih zakona. Na sastanku klubova zastupnika parlamentarnih stranaka usuglašeno je da se o poreznim zakonima provedu četiri objedinjene rasprave. Prava na redu je objedinjena rasprava o prve dvije točke pročišćenog dnevnog reda, to su: - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, drugo čitanje, P.Z.BR.28 i - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, drugo čitanje, P.Z.BR.18. Predlagatelj je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. Poslovnika u vezi s člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal je dostavljen u pretince. Ove zakonske prijedloge raspravljat ćemo sukladno odredbama Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje. Amandmane se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun, a izvješća ste primili na sjednici. Prije nego što dam riječ predstavniku predlagatelja uvaženom ministru financija Zdravku Mariću pozivam vas sad ko je zainteresiran za stanku da se javi.

se javi. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Mi se vraćamo na dnevni red i krećemo sa objedinjenom raspravom o slijedeće dvije točke dnevnog reda to je: konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost i konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit. Sada bih molio predstavnika predlagatelja ministra financija Zdravka Marića da se obrati Hrvatskom saboru. Izvolite ministre. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene dame i gospodo zastupnici. Dakle prema ovom prijedlogu ja ću se referirati uvodno na one ključne izmjene i promjene koje smo predložili u u prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit sa posebnim apostrofiranjem što je eventualno mijenjano, korigirano u odnosu na prvo čitanje. Prvo čitanje gdje smo imali jednu konstruktivnu i dinamičnu raspravu ovdje u Hrvatskom saboru, a isto tako i na razini Vlade u smislu dodatnih usuglašavanja jer u svim ovim prijedlozima kojima ćemo raspravljati ovih dana sigurno da možete očekivati da je došlo i do određenih tehničkih i nomotehničkih dorada prijedloga zakona da bi oni zaista u ovom obliku koji su dana pred vama na stolu opravdali ovaj epitet konačnih prijedloga zakona. Što se tiče Zakona o PDV-u, dakle ja ću samo ponoviti. Dakle, prema ovom prijedlogu to je bilo najveći i dio rasprave se zapravo vodio upravo o stopama PDV-a. Dakle, zadržavamo sustav sa jednom standardnom stopom od 25% i sa dvije snižene od 5 i 13. Stopa od 5% ostaje nepromijenjena, dok se iz stope od 13 u 25 prelaze sljedeće kategorije. To su ugostiteljstvo i isporuka šećera, dok iz stope 25 u 13 prelaze dječje sjedalice za automobile, isporuka električne energije, javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada, isporuke urni i ljesova, te isporuka inputa u poljoprivredi, sadnice i sjemenje, gnojiva i pesticide, agrokemijski proizvodi, te stočna hrana kako smo je nazvali u prvom čitanju, a ovdje bih ukazao da smo u odnosu na prvo čitanje pojasnili o čemu se točno radi u smislu kategorije stočne hrane. Dakle, da se tu precizira, da se radi o hrani za životinje osim hrane za kućne ljubimce. Također precizira se odredba o uslugama doktora na terenu. Naime, radi primjene oslobođenja neovisno o pravnom obliku isporučitelja predlaže se dopuna odredbe u vezi oslobođenja od plaćanja PDV-a za obavljanje medicinske njege u okviru bavljenja medicinskim i pomoćnim medicinskim zanimanjima kao i usluga što ih obavljaju dentalni tehničari, te isporuka zubnih proteski, nadomjestaka koje isporučuju dentalni tehničari i doktori dentalne medicine. Također, mi smo u okviru Vladine rasprave predloženo izmjene pojedinih točaka članka 131. Zakona radi jasnije primjene prekršajnih odredbi i brisanje stavka 3. u kojem su sadržane odredbe o zaštitnoj mjeri zabrane obavljanja djelatnosti obzirom da je predmetna mjera propisana člankom 54. Prekršajnog zakona kao općeg propisa. Stoga je izmijenjen cijeli članak 131. važećeg zakona. Ono što bih još ovdje spomenuo vezano za Prijedlog izmjena zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u da postoje određeni prijedlozi koji ne mogu stupiti na snagu, odnosno prema ovom prijedlogu stupaju na snagu po dobivanju suglasnosti od Europske komisije, pa smo ih u ovom prijedlogu, Konačnom prijedlogu zakona i predvidjeli sa stupanjem na snagu 1.1.2018. Dakle, to je prije svega odbitak pretporeza za nabavu ili najam, te povezane usluge kod osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz čija vrijednost ne prelazi 400 tisuća kuna, te povećanje praga za ulazak u sustav PDV-a na 300 tisuća kuna. elementu kod prava na pretporez za nabavu ili najam automobila govorim o odbitku od 50%. To su naravno mjere koje će izravno utjecati na poduzetnike u smislu pojednostavljivanja ali naravno i veće likvidnosti, ali poglavito ova mjera koja se tiče dizanja praga za ulazak u sustav PDV-a je nešto što će i onima koji su negdje danas su na tom rubu od postojećeg praga 230 sigurno uvelike olakšati.

ukidanja, eliminiranja određenih olakšica, oslobođenja i izuzeća koje su činile sustav dosta kompleksnim i teškim za praćenje, odnosno implementaciju. Ali u isto vrijeme poslali vrlo jasnu poruku po pitanju poreznog rasterećenja hrvatskog gospodarstva, odnosno poduzetnika. Dakle, ono što je važno za spomenuti, dakle da se smanjuje opća stopa poreza na dobit sa 20 na 18% s tim da oni porezni obveznici čiji promet godišnji ne prelazi 3 milijuna kuna, a ovdje ću reći već uvodno govorimo zapravo o 85% ukupnih hrvatskih poduzetnika. Za njih praktički ide stopa poreza na dobit na 12%. Ponavljam još jedanput. Dakle, ukidamo olakšice poglavito ona o kojoj se i u prvom čitanju vodila najveća rasprava, pa ću još jedanput malo uvodno objasniti. To je olakšica za reinvestiranu dobit koja opet ponavljam je bila siguran sam uvedena sa dobrom idejom i dobrom namjerom da se koristi i da se potakne investicijska aktivnost poduzetnika, odnosno hrvatskog gospodarstva. Međutim, njeni rezultati i efekti su sljedeći. U prve dvije godine tu poreznu olakšicu koristilo je 1,8% hrvatskih poduzetnika, a efekt fiskalni u smislu proračuna je bio značajan. Dakle, govorilo se o umanjenju porezne osnovice od nešto preko 7 milijardi kuna, odnosno u prijevodu to je nekakvih milijarda i 400, milijarda i 500 milijuna kuna umanjenja porezne obveze. Nakon toga je bila jedna korekcija u samom zakonu koja je značila malo postrožavanje kriterija i uvjeta korištenja ove olakšice u smislu broja zaposlenih i obveze ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu što je zapravo sa sobom značilo manju atraktivnost za poduzetnike, pa je i taj broj njih smanjen. 2015. godine reinvestiranu dobit, odnosno olakšicu za reinvestiranu dobit koristilo je 0,8 poduzetnika, a ukupni iznos je bio negdje umanjenja porezne osnovice od nešto preko 2 i pol milijarde kuna. Dakle, ponavljam još jedanput. Dakle, ove brojke i sve ono što je vezano za tu olakšicu, a moram napomenuti još jednu činjenicu, a to je da tu olakšicu prema zakonu ne mogu i nisu mogli koristiti obrtnici, nisu mogli koristiti ustanove, a i neka trgovačka društva obzirom da su slovom zakona, izrijekom kao takva izuzeta. Dakle, smatramo da je tu bio jedan dobar dio i element i određene neujednačenosti, ako hoćete nepravde, odnosno nepravednosti među, unutar hrvatskog gospodarstva i to je sigurno jedan od također razloga zašto smo se odlučili i zašto predlažemo da se ova olakšica ukida. Ali da se ona naravno pretače u ovu jaku poruku, a ponovit ću još jedanput snižavanje opće stope poreza na dobit sa 20 na 18, a za one čiji promet ne prelazi 3 milijuna kuna na 12%. Što se tiče ostalih kategorija iz ovoga sustava zadržana je olakšica za područja, potpomognuta područja prve kategorije u iznosu od 50%, a jedna izmjena u odnosu na prvo čitanje tu smo uvažili i komentare koje smo u tijeku saborske rasprave čuli ali naravno i u okviru onoga što smo vodili kao raspravu na razini Vlade. Dakle, za grad Vukovar ostaje olakšica od 100%. Te sve novine i sve ove promjene stupaju i trebale bi stupiti na snagu sa 1.1.2017. godine. Što se tiče još nekih detalja koje su promijenjene dakle izmijenjene su prekršajne odredbe i članak zakona koji uređuje plaćanje poreza po odbitku. Točno je naveden rok u kojem se plaća porez po odbitku. Također zakon je nomotehnički uređen prema prijedlozima između ostalog i Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora gdje su propisani rokovi za donošenje određenih pravilnika, te obrazloženo povratno djelovanje određenih odredbi uz podnošenje prijave poreza na dobit za 2016., konkretno radi se o članku u5. konačnog prijedloga zakona o otpisima osim onih NPL-ova. Kada sam već spomenuo te NPL-ove ovdje bih samo napomenuo da smo mi kao što i sami znate predvidjeli mogućnost kao ispunjenje i naših preuzetih obveza u okviru nacionalnog programa reformi, isto tako slijeđenja preporuke Europske komisije, a naravno i nekih iskustava drugih zemalja da se naravno pozabavimo i ovim oblikom poreznog sustava u tretmanu nenaplativih i teško naplativih kredita. Dakle jednokratna mjera u 2017. godini kao rashod priznaje se iznos koji se konačno otpisuje dužniku. Ovdje moram opet precizirati u odnosu na prvo čitanje smo dodali još jedan jasniji izričaj u smislu toga da je u zakonu dopunjeno da će dužnik dobiti izjavu da nema duga. Dakle ponovit ću još jedanput, ovaj prijedlog s kojim idemo pred vas odnosno pred hrvatsku javnost je u tom smislu da kreditne institucije imaju mogućnost jednokratnog otpisa tijekom 2017. sa stanjem tih tzv. loših kredita NPL-ova sa 31.12.2015., ali taj otpis mora biti konačan. Izjednačavaju se naravno pardon, tu nije bilo promjena što se tiče porezno nepriznatih rashoda, ono što bih rekao vezano za promjenu u odnosu na prvo čitanje, ukazat ću još jedanput na situaciju koju smo također prezentirali kod prvog čitanja, a to je da smo dali jednu mogućnost koju smatramo da će biti pozdravljena i prihvaćena od gospodarstva, a tu ne mislim samo na velike poduzetnike nego i na sve one gospodarstvenike koji imaju nekoliko povezanih poduzeća i trgovačkih društava ili ostalih oblika, a to je mogućnost utvrđivanja i sklapanja tzv. sporazuma o transfernim cijenama. To je jedna problematika koju na taj način pokazujemo vrlo jasnu poruku da Porezna upravo svakako nastoji biti servis građanima i poduzetnicima kud i kamo više i jednostavno biti na usluzi. U odnosu na prvo čitanje ovo je isto omogućeno i za kamate između poreznih obveznika. Naime, propisana je mogućnost utvrđivanja porezno priznate kamatne stope i primjenom transfernih cijena. Zbog velikih fluktuacija na financijskom tržištu i otvorenih mogućnosti zaduživanja u inozemstvu uočeno je da tržišna kamatna stopa iz RH ne može uvijek biti polazna osnova kao takva. Sada će porezni obveznik moći izabrati opciju utvrđivanja kamatne stope primjenom metode transfernih cijena i kamatne stope koju objavljuje ministar financija. I to su otprilike najvažnije napomene koje bih uvodno rekao i spomenuo, prije nego što otvorimo raspravu u okviru drugog čitanja bilo je određenih i drugih sitnih, nazovimo ih tako, tehničkih i nomotehničkih

Sve to divno i krasno zvuči, međutim ja moram konstatirati da je ova kompletna porezna reforma, da je lomite preko leđa jednog sektora, a to je sektor ugostiteljstva. Ovim uništavate brojne obitelji koje se bave ugostiteljstvom, ne sam na Jadranu, na otocima u nacionalnim parkovima kako to divno i krasno izgleda, nego i u ruralnim sredinama pogotovo moje Dalmacije. Boli me činjenica kada vidim da su brojna seoska domaćinstva s obzirom na ogromnu povećanu stopu PDV-a najavili zatvaranje svojih seoskih domaćinstava. Ja moram konstatirati nažalost i vjerujem da se i gazda bavi ugostiteljstvo da PDV nikada ne bi skočio sa 13 na 25% pa ću ja ubuduće ovu poreznu reformu nazivati gazdina reforma. Hvala. Odgovor na repliku, ministar Marić. **Marić, Zdravko** Nazvat ću vas svejedno uvaženi zastupniče bez obzira na retoriku koju koristite. I ja ću iskoristiti pravo isto kao ministar i državni dužnosnik obzirom da sam ovdje gost, da vam uputim isto takve riječi. Nazvat ću vas uvaženi zastupniče iako obzirom na vašu retoriku nisam u potpunosti iskren. Što se tiče ugostiteljstva i ovo što ste rekli nebrojeno puta sam govorio i u okviru prvog čitanja da na ovaj način mi vraćamo poreznu stopu koja je bila snižena prije tri godine. Smatramo da na taj način ne činimo nikakvu kako ju vi nazivate, štetu ili pretjerane razloge za ukidanje zatvaranje poslova i slično jer u ukupnoj i sveobuhvatnoj poreznoj reformi da ste malo sjedili više u okviru prvog čitanja ovdje u Hrvatskom saboru i da ste mali više čitali zakone koje smo predložili onda biste vidjeli i uvidjeli sveobuhvatnost reforme da se i za sektor ugostiteljstva na čitavom nizu elemenata poglavito na strani imputa predviđa olakšavanje i snižavanje troškova, ali isto tako što je važno, a poglavito za sektor ugostiteljstva i na strani potražnje. Dakle kroz ovu poreznu reformu predviđeno je i dizanje raspoloživog dohotka, dizanje i naravno investicijski općenito poduzetničke aktivnosti koja će opet u konačnici na određeni se elementima vidjeti i u samom ugostiteljstvu. Hvala vam. Druga replika uvaženi kolega Željko Jovanović. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa ja također moram nastavno na ovo što je rekao kolega Klarin izraziti nezadovoljstvo što niste uvažili niti jednu primjedbu od rasprave u prvom čitanju vezano za PDV u ugostiteljstvu. Evo i danas ste mogli, ukoliko ste imali vremena pročitati priopćenje koordinacije ugostitelja Primorsko-goranske županije koji protestiraju zbog odnosa prema njima, protestiraju i zbog toga što nije provedena nikakva kvalitetna javna rasprava što čak ni ministar turizma nije znao detalje o ovome što se predlagalo. Ja se ne mogu složiti s vama vezano za ovo što se odgovorili kolegi Klarinu zbog toga što je jasno da je preferencijalna stopa PDV-a u ugostiteljstvu i turizmu jedini porezni propis koji je doveo do sva tri pozitivna makroekonomska učinka povećanja neto pridjeva u proračunu, rastu investicija i povećanju zaposlenosti. porezni propis koji se doista ovom poreznom reformom ukida. Prema tome, žao mi je ministre što niste uvažavali brojne primjedbe koje su došle sa terena od ljudi koji su svojim radom upravo pokazali opravdanost preferencijalne stope. Također žao mi je i što niste uvažili primjedbu za oslobađanje oporezivanja kod reinvestirane dobiti gdje je također veliki broj poduzetnika iz Primorsko-goranske županije molio da se to učini. I još jedna sugestija, ovo što ste naveli vezano za PDV oslobađanje plaća kod nekih medicinskih djelatnosti možda stignete još svojim amandmanom tu tu uvrstiti djelatnost logopeda. Dakle logopedi su deficitarni u Hrvatskoj, ima ih jako malo, mnogi roditelji bi morali čekati godinama da dođu u zdravstvene ustanove a oni koji idu privatno oslobađanjem PDV-a bi imali jeftiniju uslugu što bi im puno značilo. Hvala lijepo. Odgovor na repliku ministar Marić. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo. Evo uvaženi zastupniče što se tiče ugostiteljstva ne bih ponavljao ovo što sam maloprije rekao vezao za ovu zadnju temu koju ste rekli, vezano za logopede i neke druge možemo tako reći djelatnosti. direktive EU o PDV-u vrlo jasno govore, dakle u kojim slučajevima odnosno za koje situacije moguće je ići sa oslobođenjima plaćanja PDV-a. Dakle prije svega se uzima u oblik ustrojstveni oblik, dakle ako govorimo o logopedima ili bilo kojoj drugoj djelatnosti ako oni obavljaju djelatnost koja omogućuje korištenje ostvarene dobiti i dohotka onda kao takve ne mogu biti oslobođeni od plaćanja PDV-a. ovdje bih istaknuo ovaj element koji sam i uvodno rekao a to je da smo predložili da se nakon dobivanja suglasnosti od Europske komisije ide sa dizanjem praga za ulazak u PDV sa 230 na 300 tisuća. Hvala. Hvala. Uvaženi kolega Gordan Maras iduća replika. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Gospodine ministre, u vašoj raspravi rekli ste da će sniziti stopa PDV-a na određene stvari kao što su struja, komunalne usluge i to ste slikovito u jednoj emisiji objasnili da će jedna prosječna obitelj koja nema nekog benefita od porezne reforme zaraditi 4 stotine kuna, znači 4 stotine kuna svake godine jedna obitelj odnosno 330 kuna, 30 kuna mjesečno. Sa druge strane, sutra ćemo vaš Zakon o porezu na dohodak omogućiti jednom menadžeru u korporaciji trgovačkoj i njegovoj primjerice supruzi koja zarađuje 15 tisuća kuna godišnje u nekom trgovačkom društvu da zaradi godišnje odnosno da više mu ostane 10 tisuća kuna, tisuća kuna, 30 tisuća kuna, 40 tisuća kuna, 50 tisuća kuna, 60 tisuća kuna. Ovo po vašoj poreznoj reformi izmjenama seta zakona ovo je prosječna obitelj, 400 kuna godišnje, 30 kuna mjesečno, 60 tisuća kuna obitelj za koju se vi zalažete menadžer u trgovačkoj korporaciji i supruga koja radi dobro plaćen posao. Službenik, blagajnica u trgovačkom centru, menadžer na ovoj strani. Zbog toga ne možemo podržati ove izmjene zakona niti o PDV-u, niti o porezu na dohodak zbog toga što radite ovakvo raslojavanje hrvatskog društva. tisuća kuna će uredno spremiti bogati u svoj džep, neće ih potrošiti jer i ovako imaju previše novaca. Ovo će biti jedan prosječni ili dobar auto godišnje za takvu obitelj a sa druge strane ovo će biti rekao sam 30 kuna 30 kuna mjesečno za ovu prosječnu obitelj. Slika govori više od riječi, evo pogledajte jednu i drugu, 60 tisuća kuna za menadžera, 400 kuna za obitelj. Zaista je bilo dramatično, ja sam gledao kolegu Arsena Bauka i on se uplašio da su to njegovi novci i skoro je posebnu za njima. Nije mu lako bilo. Kolega Marić izvolite. Hvala lijepo. Evo uvaženi zastupniče vi ste vrlo slikovito

ja moram ponovno istaknuti da porezni zakoni poglavito porez na dohodak nije zakon koji definira koliko ko ostvaruje plaću odnosno bruto naknadu za svoj rad, nego govori o tome koliko se od te bruto plaće usteže poreza i posredno prireza. Dakle s tim u svezi mi govorimo u ovome prijedlogu o poreznom rasterećenju odnosno umanjenju porezne obveze za porezne obveznike poreza na dohodak a onda naravno i posredno porastu raspoloživog dohotka tih istih građana odnosno poreznih obveznika. Kao što vi isto tako sada komentirate koliko će kome porasti plaća ja isto tako govorim da u smislu poreznog rasterećenja mi u odnosu na postojećih 915 tisuća ljudi koji u ovom trenutku nisu u škarama poreza na dohodak sa ovim poreznim izmjenama njih slijedećih 580 tisuća oslobađamo u potpunosti poreza na dohodak. Dakle, ponovit ću još jedanput primjer a to je recimo osoba koja ostvaruje otprilike neto dohodak u rangu od otprilike 8 tisuća kuna neto sa dvoje uzdržavanih članova, dvoje djece recimo u Gradi Puli, ili Gradu Slavonskom Brodu dakle prema ovim izmjenama njegovo porezno rasterećenje je 318 kuna. 318 kuna je maksimalno porezno rasterećenje koje taj porezni obveznik može imati jer on u ovom trenutku plaća tih 318 kuna. Dakle njega je nemoguće poreznim izmjenama rasteretiti za više. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala i vama. Četvrta replika je uvažena kolegica Ljubica Lukačić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine ministre, ovom prigodom želim izraziti zadovoljstvo što ste još u prvom čitanju prihvatili prijedlog osoba sa invaliditetom da PDV na ortopedska pomagala ne raste. Time ste omogućili osobama sa invaliditetom da budu aktivne, jer ukoliko bi PDV na ortopedska pomagala i malo išao gore došlo bi do situacije da osobe sa invaliditetom ne mogu kupiti ortopedsko pomagalo. Dakle, svako ortopedsko pomagalo koje se vodi kao aktivno ortopedsko pomagalo od kolica pa na dalje osobe sa invaliditetom moraju nadoplaćivati, ne mogu ga kupiti za ona sredstva koja su predviđena Pravilnikom o ortopedskim pomagalima. Ovim ste omogućili da situacija ostaje ovakva kakva je i osobe sa invaliditetom i dalje mogu računati na svoju aktivnost. Izražavam također i zadovoljstvo što ste prihvatili i neke intervencije u nekim drugim zakonima o kojima ćemo govoriti sutra, pa ja sada to neću spominjati. Ali evo vjerujem da ćemo i u sljedećoj godini iznaći načina da u poreznim propisima nađemo još kvalitetnija rješenja za osobe sa invaliditetom. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Nema odgovora na repliku, pa prelazimo na petu repliku. Uvaženi kolega Branko Hrg. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovani ministre. Pa evo ja bih rekao da bi moje zadovoljstvo bilo puno veće da se je uspjelo prihvatiti onaj prijedlog da seoski turizmi u, i pružanju znači same usluge prehrane također ulaze u onu smanjenu stopu PDV-a. Ali razumijem i vaš koncept jedne cjelovite reforme i uz ovaj dio što su smanjene, znači stope PDV-a na proizvode u poljoprivredi u principu na neki način se i tim seoskim turizmima u tom dijelu pomaže, jer oni u stvari tamo prodaju upravo svoju hranu. I to jest na neki način bila meni intencija zašto sam predlagao nešto takovo. U krajnjem slučaju ja bih na neki, uvijek gledao stvar da se pomaže onima koji žive u otežanim uvjetima, da se pomaže onima koji su u ruralnim prostorima i da se pomaže onima gdje prvenstveno su korisnici domaći potrošači. I mene bi više osobno zadovoljavalo da je ta snižena stopa PDV-a za ugostiteljstvo u tim ruralnim prostorima kontinentalnim, a ne onom dijelu gdje nam dolaze većinom stranci. Nemam ništa protiv stranaca, ja sam za da oni dolaze, apsolutno i za razvoj turizma. Ali što je tu je. Pozdravljam ovaj dio poreznih izmjena, znači u ovom dijelu smanjenja stope stope PDV-a što je ostala, iako je bilo ovdje govora o potrebi da se razmotri situacija sa smanjenjem stope PDV-a na lijekove u veterini i na veterinarske usluge. Ja se nadam da će u nekom, evo vremenu koje je pred nama se o tome isto ozbiljno porazgovarati i možda doći do još jednog takvog poboljšanja u cilju očuvanja domaće proizvodnje. **Jandroković, hvala lijepo uvaženi zastupniče. Vi ste i u okviru prvog čitanja i u svojim raspravama dali nekoliko vrlo konstruktivnih prijedloga i komentara. Neke od njih smo uspjeli uklopiti i usvojiti kao što i sami kažete i spominjete vezano za kategoriju koju smo nazvali karakteriziramo kao seoski turizam, odnosno vezano uz te djelatnosti. Dobro ste prepoznali da nismo mogli raditi određene razlike u oblicima pojedinih turističkih djelatnosti. Ali u svakom slučaju da ste prepoznali i ovaj napor po pitanju poljoprivrednih inputa, odnosno olakšavanja poglavito onima koji nisu u sustavu PDV-a, a i oni koji jesu likvidonosno naravno olakšavanje. Sjećam se to sam uvodno propustio reći, ali ste me vi sad ponukali između ostalog davali ste isto dobre komentare po pitanju mogućnosti primjene snižene stope PDV-a između ostalog evo i na spomenute veterinarske usluge. One u okviru ovoga prijedloga kao takve nisu, ali sigurno u nekim sljedećim koracima u kojima će se razmatrati daljnje rasterećenje hrvatskog gospodarstva i općenito sigurno da ćemo i taj segment voditi. Sjećam se da ste vi između ostalog isto apelirali na mogućnost primjene snižene stope PDV-a također na neke proizvode, pa ću se referirati. Radilo se o dječjim pelenama. Dječje pelene na žalost direktive kao takve u ovom trenutku ne predviđaju da je moguće ići sa njima u sniženu stopu pa ih kao takve nismo niti mogli uključiti, a slična stvar jer mislim da je to u okviru prvog čitanja i rasprave bilo i o e-knjigama. Međutim, baš na tom polju tih e-knjiga inicijativa je pokrenuta i ona je na razini Europske komisije odnosno EU otvorena kao rasprava da se otvori kroz promjene direktive EU mogućnost korištenja. Naravno ako to u određenom vremenu bude dostupno mi ćemo tu opciju naravno kao takvu uzeti u obzir. (HDZ)** Hvala. I zadnja replika je uvaženi kolega Tomislav Žagar. Izvolite. **Žagar, Tomislav (Nezavisni)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Marić jednom sam čuo jednu šaljivu definiciju ekonomiste da je to čovjek koji će sutra jako dobro objasniti zašto ono što je jučer predvidio se danas nije dogodilo. Vi ste, vas je kolega Beljak nazvao računovođa, ne znam je li imao namjeru, dobar računovođa, vas imao namjeru uvrijediti ili ne. Ja smatram da ste vi između ostalog i dobar računovođa, dobar matematičar. I vjerujem da ono sve što ste vi izbalansirali i što ste ovom poreznom reformom htjeli postići iz vašeg kuta gledišta je i postignuto. Međutim, ono što mene brine a tako sam naučio u životu i rekli su mi, jednom mi je moj na žalost rano pokojni prijatelj rekao, uvijek slušaj ljude, slušaj ljude oko sebe, posebno starije, jer oni su to prošli, oni znaju o čemu se radi. Čini mi se da je izostala ova komunikacija između vas i primjera ugostitelja. Nije mi jasno kako vi kažete njima se povećava PDV za 12%. To nije mali iznos. S druge strane vi govorite o rasterećenju poreza na dohodak i poreza na dobit, da će im to omogućiti lakše poslovanje. Mene zanima kako ta komunikacija nije uspjela? Oni su imali vidio sam iz medija veliki prosvjed, napustili su demonstrativno dvoranu. Dakle oni govore da je to veliki udar na njihovo poslovanje, na kraju krajeva i svaka smanjenja stope PDV-a je na neki način i subvencija. Kako iz vaše kuta gledišta, kako oni to doista mogu pokriti? Jeste li vi sigurni da to neće utjecati na njihovo poslovanje i da mnogi od njih neće sutra staviti da se tako izrazim ključ u bravu i prestat se baviti tom djelatnošću, posebno oni koji su puno ulagali i u razvoj ugostiteljstva, a da ne spominjem opet Slavoniju i one koji zbog ekonomske situacije teško iz dana u dan skupljaju promet od tisuću kuna na primjer, jeste li doista o tome dobro promislili? Hvala. Odgovor na repliku ministar Marić. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče. Pa kratak odgovor i jednostavan da jesmo naravno da jesmo i u samom kreiranju porezne reforme i svim onim analizama koje smo radili vodili smo se određenim saznanjima, pretpostavkama i svim onim predviđanjima na koji način i kako složiti poreznu reformu i rasterećenje rasporediti da ga osjeti što je moguće veći broj hrvatskog građanstva i poduzetništva i u konačnici da imamo što bolji i što veći veći taj povratni pozitivni efekt na hrvatsko gospodarstvo. Ja sam o tome govorio pa ću ponoviti i u okviru ovog čitanja dakle ako govorimo o cjelovitoj i sveobuhvatnoj poreznoj reformi govorimo o ukupnom poreznom rasterećenju od oko 0,6% BDP-a 2 milijarde kuna koji ako gledate samo izdvojeno domaće sektore, domaće građanstvo i domaće poduzetništvo mi govorimo čak i o nešto višem rasterećenju od skoro 0,8% negdje oko 2,5 milijarde kuna koji sigurno da će imati svoje određene reperkusije kako na dizanje potrošnje tako možda još važnije na dizanje aktivnosti gospodarske odnosno investicijske što će imati povratni pozitivan efekt na BDP prije svega u smislu dizanja ne samo BDP-a jedne godine. 2017. istraživanja brojnih međunarodnih respektabilnih institucija poput OECD-a poput MMF-a i slično pokazuje da porezno rasterećenje poglavito u segmentu izravnog oporezivanja dakle dohotka i dobiti podiže dugoročnu potencijalnu stopu rasta gospodarstva. A to je ono što Hrvatskoj u ovom trenutku i ne samo u ovom trenutku nego gledano zaista dugoročno najviše i treba, da se digne potencijal. Naša su predviđanja da se ovim poreznim rasterećenjem mi dižemo dugoročnu stopu BDP-a između 0,3 do 0,5%. Naravno da ćemo posredno imati određene efekte povratne na prihode proračuna jer sigurno da će se ta povećana potrošnja i aktivnost odnosno investicije vraćati u proračun, ali ono što je možda najvažnije i to je sukus cijele priče da nije samo nužno dizanje potencijalne stope BDP-a nego je dizanje radnih mjesta. Mi predviđamo već u prvoj godini između 6,5 i i 11,5 tisuća novih radnih mjesta. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala i vama. Prije nešto što prijeđemo na raspravu po klubovima, da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ, imamo Odbor za financije i Odbor za zakonodavstvo? Ne. Prelazimo na raspravu po klubovima. Prvi je Klub zastupnika SDP-a i uvaženi kolega Boris Lalovac. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Uvaženi ministre sa suradnicima. Evo danas se kreće drugo čitanje vezano za poreznu reformu pa smo objedinili PDV i porez na dobit. Ovdje je dosta toga već bilo rečeno i kroz javnu raspravu i kroz ovo prvo čitanje pa ću možda još samo neke sitnice naglasiti možda možda se i ministar u nekoj završnoj riječi još dati nekakav statistički dodatni podatak, što bi svakako nam doprinijelo samoj toj raspravi. Svakako što se tiče PDV-a postoje određene pozitivne intencije, to je smanjivanje PDV-a na određeni dio komunalnih usluga i isporuke električne energije i ukoliko vidite da je isto na stopi od 13% ova isporuka vode, znači sve te određene komunalne usluge su na nekoj stopi od 13% što smatramo da je dobro. Zašto? Zato što su sigurno u narednim godinama ulaganja bez obzira u oblike infrastrukture, u vodnu infrastrukturu, u komunalnu infrastrukturu, infrastrukturu isporuke električne energije da su značajni iznosi svih onih koji to rade. Prvenstveno u ovom dijelu se to radi o javnim poduzećima imaju jake, značajne investicijske cikluse i oni sigurno će u njima omogućiti da na jedan takav način taj dio njihovih investicijskih ciklusa ne prebace na građane mislim da je to dobro. Sada da li će u konačnici konačna cijena građanima biti tolika, ali smatramo da je njima zbog jakog investicijskog ciklusa koji su koristili da će njima te stope, međustope koristiti mogućnost da ne prebace jedan dio troška investicijskog troška koji moraju da ga ne prebace na građane. Kada ovdje govorimo o ukupnim učincima PDV-a, ne mogu da se ne osvrnem na ukupne smjernice koje je Vlada prikazala i da pokažemo kako će se kretati PDV. PDV je najvažniji, najizdašniji prihod od državnog proračuna

i 2019. blizu 50 milijardi kuna od PDV-a. 50 milijardi kuna od PDV-a prihoda u proračunu. Samo da bi dobili nekakav općeniti dojam, PDV je prije krize znači negdje 2006., 2007., 2008. godine je bio 37 milijardi kuna. 37 milijardi kuna smo tada prikupljali od PDV-a, došlo je negdje do 40 milijardi i ovim dizanjem sa 23 na 25% negdje oko 40 milijardi kuna, mi ga 2019. punimo sa 50 milijardi kuna. Samo da budemo svjesni o iznosima, da vidimo koliko je to ukupno rasterećenje prema građanima. Svakako tu je jedan dio ukalkuliran rast gospodarskih aktivnosti ali imali smo i gospodarske aktivnosti također 2006., sedme i osme ko što nikad u Hrvatskoj nismo imali stope rasta. Tako da smatramo da ima prostora ukoliko takve jesu projekcije do 50 milijardi kuna PDV-a u proračunu da ima sigurno mogućnosti da se i ove neke prijedloge klubova zastupnika i pojedinih zastupnika da se usvoje pogotovo kada smo govorili o određenim prehrambenim proizvodima, onim proizvodima koji se dominantno proizvode u Hrvatskoj. Ja sam više puta tu govorio o ribi, svježoj ribi zato što smo pomorska zemlja. Mislim da je to dobar bi bio dio jednoga artikla, a vidimo danas kada govorimo o ovim brojim problemima salmonele itd. sve više se ljudi okreću ribi. Mislim da je to jedan naš proizvod koji bi sigurno mogao imat jedan dio proizvoda, također i određeni dio prehrambenih proizvoda koji se dominantno proizvode u Hrvatskoj. Znamo da ne možemo staviti PDV niži na hrvatsku hranu zato što smo na jedinstvenom tržištu, međutim jedan dio proizvoda svakako što se proizvodi u Hrvatskoj na jednu košaricu proizvoda svakako mislim da u budućim razdobljima ima mogućnosti, ima prostora pogotovo ako je ovako visoko projiciran PDV na 50 milijardi kuna zato što su sve susjedne zemlje od Slovenije, Mađarske, BIH itd. sve nama granične zemlje imaju nižu stopu PDV-a na određene prehrambene proizvode. Tako da tu svakako treba razmisliti da li postoji mogućnost i koji bi to bili prehrambeni proizvodi što smatramo pogotovo kada znamo da košaricu proizvoda koji koriste hrvatski građani da bi tu svakako i potaknuli dodatni jedan dio proizvodnje hrvatskih poljoprivrednih proizvoda i da je to dobar put, a vidimo vidimo prema PDV-u samo u slijedećoj godini gdje je 2 milijarde kuna više projiciran u proračunu da tu sigurno određenog vam prostora bi se moglo dati. Također, što se tiče određenog djela smanjivanja PDV-a na inpute u poljoprivredi apsolutno pozdravljamo. Samo treba vidjeti kakva će stvarni biti učinak. Ja sam malo tu sa kolegom bivšim ministrom razgovarao i dao mi je jednu informaciju, mislim da je to dobro da i ministar objasni šta znači uvoz, koliko su ti inputi poljoprivredni inputi koštaju u Mađarskoj, koliko koštaju u Sloveniji, koliko koštaju u BIH da ne bi bilo u tome djelu jednog prelijevanja uvoza. Koliko sam ovdje dobio informaciju sve te zemlje imaju veću stopu ne znam za Bosnu ali vjerojatno za Mađarsku i Sloveniju imaju nižu stopu PDV-a nego što ima Hrvatska. I tu ne bi se taj dio trebao prelijevati, doći će nam uvozni lobi pogotovo kod tih inputa poljoprivredne proizvodnje trebali bi preplaviti hrvatska tržišta i ugroziti poslovanje Hrvatske petrokemije i takvih naših proizvođača. I smatramo smatramo da je ovo dobar poticaj i Petrokemiji i našim proizvođačima za inputima da budu konkurentniji u tome djelu. I zato u tom djelu apsolutno to podržavamo ali bi bilo dobro da vidimo tu analizu, analizu da vidimo koliko na našem tržištu ima domaće proizvodnje takvih proizvoda, koliko ima uvoza, na koji način znamo da nema više tih barijera gdje možemo to spriječiti i na koji način da vidimo i koji će to biti taj pozitivan učinaka i ne samo na Petrokemiju domaćeg proizvođača nego da se zapravo spriječi taj jedan dio i u preplave uvoznih proizvoda. Apsolutno podržavamo ovaj dio povećanja praga na 300 tisuća kuna za ulazak u sustavu PDV-a ili kao što znate bivša Vlada Zorana Milanovića upravo taj dio sa 85 tisuća na 230 tisuća i mi smo i to govorili sa 230 na 300 tisuća vidim da će to ići u 2018. jer to treba dobiti podršku Europske komisije da je to dobro i mislim da ćemo što se toga tiče imati u regiji da kažem najkonkurentniji dio da mali poduzetnici mogu se baviti poslom a da neće biti, da ne moraju prelaziti pogotovo u prekogranične zemlje znači Hrvatska-Slovenija, Hrvatska-Mađarska da neće morati tamo prelaziti i osnivati firme jer danas jedinstveno tržište zbog ovoga ulaska u sustav PDV-a i uvijek se svakako treba gledati konkurentske zemlje kako imaju i kako vode svoju poreznu politiku jer im nije lako, zapravo ipak smo okruženi i graničnom trgovinom. Ono što bi svakako, ono što bi svakako htio napomenuti vezano za poreze na dobit podržavam opće smanjenje znači stope sa 20 na 18 i za male do 3 milijuna kuna na 12%. Međutim, ono što je bilo dobro da vidimo dobro da vidimo upravo tu statistiku. Evo ja možda imam taj možda, volim brojke, i često volim vidjeti koliko je to poduzeća sa 20 na 18, koliko to znači na manje u proračunu, koliko to znači manje jer statistiku porezna uprava ima vrlo kvalitetne statistike a koliko poduzetnika do 3 milijuna kuna će sada su plaćali 20% a koliko će sada plaćati na 12%. Znači da se okvirno vidi koliki je to stvarni učinak stvarni učinak na proračun. I ovdje se postavlja pitanje i kao i mehanizmima porezna uprava može kontrolirati da ne bude osnivanja brojnih firmi do 3 milijuna kuna da se oni ne bi prebacivali, da se ne bi prebacivale, evo sad netko ima ne znam 4 milijuna kuna prometa, pa onda osnuje jednu firmu, promet prebaci na nju i više ne plaća tih 18% nego da plaća 12%. Jer to je sigurno kako danas vrlo brzo možete osnovati firme da se u tom djelu ne dođe ta poplava tih firmi i na taj način omogućite jedan transfer ljudi da na takav način iskoriste određenu tu manju stopu. Mislim da je korektno, ovo je vezano za porez na dobit da se kod neregistriranih djelatnosti uzima jedan paušal pogotovo zato što je vrlo teško nekad i znamo iz djelatnosti porezne uprave definirati određenu neprofitnu organizaciju, što je to gospodarska djelatnost, što je, što nije i to isto imate problem kod ugostitelja. Neki su u sustavu PDV-a i obavljaju obavljaju svoju djelatnost, a oni kasnije dosta ima ih najviše u tom djelu ugostiteljstva pa naprave svoje neodređene klubove itd. i onda kažu oni su kako neprofitna organizacija. Ali mislim da na tome ima dosta posla, da se u tom djelu definira. Također, svakako ono što je bitno reći je zapravo fiskalni učinak, znači ne samo statistički pokazatelj šta su to za poduzeća velika, šta su za mala nego svakako fiskalni učinak ovih mjera gdje se bankama dale te olakšice, u konačnici vidimo da je ministar i objasnio za to da se radi radi o konačnome otpisu. Vidjet ćemo šta će u konačnici banke napraviti, šta je s onima kojima su već banke prodale potraživanja npr. već su im ispravila a ovima se sad npr. otpisuje, ovima drugima se ne otpisuje pa se onda ponovno to daje samo godinu dana, pa će ponovno nakon godinu dana banke to prodavati. Znači treba vidjeti, strogo paziti ovaj učinak bankara i ukoliko im se daje ovakva olakšica svakako mislim da u tom djelu oni bi trebali ne smo ozbiljno razmisliti o prekidanju tužbe prema RH. No mislim da je ovo jedan veliki korak Vlade da se pokaže da u, ne da bi isti sekunda trebale ali da bi svakako trebali smanjiti taj pritisak koji su radili i na proračun i na Vladu i bivšu i sadašnju oko naplate svojih tzv. potraživanja što su ih imali vezano za konverziju švicarskog franka. Ovdje bi još samo vrlo kratko rekao vezano za transferne cijene. Mislim da je to jedno pitanje koje nam se danas otvara a pogotovo kod ovih pitanja ovih poljoprivrednih, tzv. loših poljoprivrednih proizvoda koji su došli na naše police. Mislim da je to jedna teška, teška problematika koja nije jednostavna i u Europskoj uniji. Vidim da se ovdje definiralo mogućnost, pogotovo znači transferne cijene nalaze se …/Govornik se ne razumije./… za velike porezne obveznike koji se definiraju veliki porezni subjekti. I upravo je to bila zamjerka domaćih proizvođača, odnosno domaćih i trgovačkih lanaca da se putem transfernih cijena strani lanci su zapravo gurali svoju lošu robu na domaće police i na taj način izgurivali domaćeg proizvođača zato što jednostavno smo imali nizak standard. I na taj način smo dobivali ove piletine itd. po 10 do 15 kuna, a znamo da određeni trošak proizvodnje određenog takvog proizvoda ne može biti ispod 10, odnosno 20 kuna. I na taj način transfernim cijenama su oni i to je pitanje koje nije samo u Hrvatskoj otvoreno, nego i pitanje u Europi gdje su oni izguravali naše proizvode, nisu plaćali određene, te transferne cijene nisu plaćali određene poreze, a znamo da su imali i nisu plaćali porez na dobit tako veliki trgovački lanci, a domaći su plaćali određeni porez na dobit. Jednostavno na taj način se Hrvatska također može štititi i treba štititi i iskorištavati sva prava kao što rade druge zemlje, da štite svoju proizvodnju. Ne na način kao što se to nekad prije radilo kroz određene carine. Međutim, transferne cijene su vrlo važno pitanje koje ovdje apsolutno podržavam i mislim da treba oformiti poseban također tim i u Ministarstvu financija, odnosno Poreznoj upravi Uredu za velike porezne obveznike ne samo dodatnom edukacijom, nego da naprave i prve korake prema takvim transfernim cijenama i na taj način da se spriječi ne samo ovo što radi ministar poljoprivrede ulazak jednih takvih proizvoda, nego da jednostavno ga pitate kako je moguće, kako je moguće da se to prodaje u Hrvatskoj. Uvezli ste, dovezli ste, imate transportni trošak, transportni trošak te neke piletine ne znam iz Skandinavije treba dovesti na policu u Hrvatsku, platiti sve te troškove i dadžbine itd. i da ste 50% jeftiniji od hrvatskog proizvođača. Pa tko je tu lud ljudi moji? Pa kako je to moguće? Gdje tu postoji ekonomska računica? I u tom kontekstu mislim da trebamo jačati i Poreznu upravu da upravo kroz ove transferne cijene se zapravo pokaže da postoji i u tom nekakvom dijelu i ne fer tržišna utakmica, ne fer tržišne utakmice. Jer oni kroz ukupne, kažem kroz ukupnu njihovu podršku ili određene subvencije iz njihovih zemalja na takav način se na takav način se ulazi na tržište i zapravo ruši određena konkurencija. I ovdje možda samo kratko. Vidim da je ovdje naveden ovaj određeni dio, nemam ništa protiv toga, samo možda da se detaljnije objasni uvoz strojeva i opreme od milijun kuna vezano za ovaj učinak PDV-a, da se ne plaća odmah pri carini, nego da ide u obračunski dio. Sad pitanje samo zašto milijun kuna ako netko želi investirati i raditi i nekakvi možda manji obrtnici i nekakvi manji poduzetnici koji žele nabavljati nekakve manje opreme za nekakav njihov dio, a možda to njima likvidnosno znači. Postavlja se pitanje da se možda i malim poduzetnicima i obrtnicima omogući da ne moraju plaćati odmah od nabavke takve njihove opreme odmah PDV pri carinjenju, nego da se taj dio kao što se to sad dopušta ovima koji nabavljaju opremu veću od milijun kuna, da im se taj dio u konačnici uđe u obračun. Znači i vrlo kratko samo, znači vaše određeno pravo hoćete li reinvestiranu dobit ukinuti ili ne. Mislimo da je pokazala određene, bez obzira zato što se govorilo o niskoj kapitaliziranosti poduzeća slažem se postoji Zakon o poticaju investicija ulaganja. Možda u tom dijelu nije ni potrebno da imate dva paralelna određena zakona. On je postigao određene efekte, jer nije uopće bitan samo broj koliko ih je koristio, nego je bitan i iznos koliko su ljudi investirali. Koliko su investirali ovdje se pokazalo da preko milijardu kuna je bilo određenih te olakšica što znači da je milijarda kuna investirana. Znači to je bitan, cilj je bio investicije. Jer jedna investicija vuče, ima multiplikativan efekt tako da nije bitno samo gledati određeni broj koliko je njih koristio nego cjelokupni efekt na investicije. Hvala kolega Lalovac. Imamo 9 replika. Prva replika je uvaženi kolega Ivica Mišić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani kolega Lalovac. Evo lijepo ste vi to sve iznijeli. Ja bih kao poduzetnik pokušao nešto reći, ali to bi više bilo upućeno pitanje i gospodinu Mariću jer mu nisam replicirao. Ovo kada ste rekli do 3 milijuna 12% oporezovanje na dobit. Ja smatram da je to trebalo malo dići bar do 5 ili do 10, da bi tu se uklopilo više poduzetnika i onda se ne bi svakako otvarale i neke druge firme koje bi lomile to na dva dijela. Međutim, ima još jedna stvar. Htio bih pitati zašto trošarine koje znamo iz nafte su negdje oko 30, 30% koštaju poduzetnika, a poduzetnik recimo osiguranja, trošarina cesta i svega ostaloga ne može staviti u pretporez. Zašto se tu nije još pomoglo poduzetniku? Ove mjere koje je Marić, ministar Marić rekao meni kao poduzetniku odgovaraju, ima nekakvih pomaka i tu sam negdje optimista i smatram da je to po prilici jedna lijepa mjera. Ali da li i prostore ima u proračunu da se još pomogne, jer ako poduzetnike pomažemo, pomažemo državi, pomažemo narodu i tu ne bi trebali biti škrti. Što se tiče uvoza ovih roba izvana zašto mi ne napravimo u našoj državi da svi centri moraju imati odvojeno hrvatske proizvode, uvozne proizvode i da svi centri moraju imati 40 do 60% hrvatskih proizvoda unutra kao što su to napravile Austrija i sve druge zemlje. Pa evo na tu temu vi ste bili i ministar financija, pa da čujem vas kako o tome razmišljate. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Odgovor na repliku, kolega Lalovac. **Lalovac, Boris (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, uvaženi zastupniče. Pa da, gledajte nije problem, nije možda čak i problem pod navodnicima zato što smo na jedinstvenom tržištu što je toliko toliko stranih proizvoda na našim policama, nego je možda problem zašto i u istom postotku nije naših proizvoda na stranim policama u Francuskoj, Italiji, u Njemačkoj i drugim zemljama pa onda možemo govoriti o jedinstvenom europskom tržištu, onda možemo govoriti o fer utakmici. Nego na našim policama u Hrvatskoj u kojim se nalazi 80 do 90% kada govorimo o stranim trgovačkim lancima se govori o njihovim proizvodima, kod nekih lanaca i do 100%, a kada naši trebaju otići u izvoz kada trebaju plasirati naših proizvoda nema u istim tim trgovačkim lancima po drugim europskim zemljama. E sada to je pitanje, nažalost ne možemo zakonski u tom dijelu, međutim to se postavlja u određenom dijelu fer utakmice, fer utakmice na tržištu načina jel gledajte, normalno da će i Nijemci i Francuzi štititi svoju proizvodnju i de će subvencijama i transfernim cijenama i ovo sve što rade gurati to vamo prema istoku i na taj način ostvarivati ekstra maržu i ekstra dobiti jel oni sigurno i govorimo o kvaliteti proizvoda. Sigurno kvaliteta proizvoda u Njemačkoj i u Francuskoj nije ista kvaliteti proizvoda kao što je u Hrvatskoj. Tu apsolutno podržavam ministra poljoprivrede tu se treba dobar red uvesti jer ako smo jedinstveno europsko tržište ne možete nam prodavati robu onu koju ne prodajte svojim građanima u Njemačkoj i Francuskoj ne samo kontrolama poljoprivrednim, carinskim i onim svime nego i transfernim cijenama. I zato je ovo vrlo važna mjera da transferne cijene na taj način gdje se uništavala hrvatska proizvodnja dugo, dugo godina, a sve pod izlikom tržišta jedinstveno i tak jer normalno je da veliki na takav način izguraju male. I zato mislim da su ovo dobro određene mjere međutim operativno to treba jako puno raditi upravo ovo što smo rekli vratiti naše proizvode na police u Hrvatsku, ajmo reći ne treba ali dajte nam isti takav tretman u Njemačkoj, Francuskoj i da vidite kako onda hrvatski izvoz, hrvatskih poljoprivrednih proizvoda raste. Hvala.

a da je danas 44,4 milijarde s projekcijama da bi 2020. bio oko 50 milijardi kuna. Ja bih se sada zadržao na ovih 44 milijarde i rekao bih da je u tim predkriznim godinama PDV bio 25%, a bio je 22% vi se sjećate, da bi on danas bio 42 milijarde da se ništa nije promijenilo bio bi 42 milijarde. To je jedna stvar, to je samo pokazatelj da je opterećenje građana u ovih osam, devet godina oko 2 milijarde više u odnosu na predkrizne godine. No ono što je tu važno za reći to je da ne treba samo promatrati prihodovnu stranu proračuna gdje je PDV više od 30% prihoda od državnog proračuna nego treba gledati da treba voditi računa i o rashodovnoj strani. Da je u to vrijeme o kojem vi govorite pa i u vrijeme krize deficit državnog proračuna bio negdje oko 4, 5, 6% i da je danas 1,6% dakle kada govorimo o prihodima državnog proračuna s osnova PDV-a treba imati korelaciju između prihoda, i visine deficita državnog proračuna. To ne govorim da bi branio, dapače, ja bih bio najsretniji da je još i kudikamo manje opterećenje građana s osnova PDV-a. A da ne govorim to dobro znate bili ste ministar financija da je u tom vremenu da je godišnji rast troškova zdravstvenog sustava, da je godišnji rast troškova mirovinskog sustava i dok se te reforme u tim sustavima ne donesu i ne budu kvalitetne, nažalost još ćemo dugo vremena ovisiti o punjenju državnog proračuna s osnova PDV-a. Pa u tom sam smislu samo htio reći da je vrlo važno kada govorimo o PDV-u promatrati kako se ponaša deficit državnog proračuna. Hvala. **Jandroković, Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa da ja sam više puta govorio i davao čak i javne podrške iako nisam tada dobivao simpatije kada sam davao i vašem kolegi ministru podršku i vama da se rashodovna strana proračuna treba držati strogo pod kontrolom upravo zbog načina da rashodi ne samo ovo što se jako dobro rekli, rastu i prihodi od 20 milijardi kuna, ali rastu nam i rashodi za 15 milijardi kuna u ovom smjernicama. Sada se postavlja pitanje da ne gledamo samo o.k. slažem se, deficit je vrlo bitna kategorija međutim nije jedina kategorija. Problem je u tome kada jednom postavite rashodovnu stranu proračuna, kada je jednom postavite donosite je zakonski, ako se prihodi ne ostvare, e onda smo u problemima. To vam cijelo vrijeme pokušavam reći da ne možemo, a mirovinski i zdravstveni sustav sigurno imaju velike deficite. I zato smo ovdje rekli da ne može porezna reforma donijeti iako je ministar ovdje rekao i stavio je da će biti učinak na gospodarstvo, ne može biti najvažnija mjera u gospodarstvu i ne mogu biti od nje velika očekivanja ako imamo još i dalje rupe u mirovinskom sustavu, zdravstvenom sustavu i u drugim sustavima. i zato ljudi kada su i negativno djeluju na visoki PDV ali nažalost još uvijek krpamo velike rupe u mirovinskom i zdravstvenom sustavu isključivo iz PDV-a jel jednostavno njihovi doprinosi mirovinski, zdravstveni nisu dostatni jer nam gospodarstvo nije na toj razini. Međutim ja bih samo htio jel znam cijelo vrijeme sam o tome govorio, vrlo brzo nas uhvati euforija, evo krenulo nas je i onda krene rashodovna strana na jedan drugi način. Ja samo kažem da što ukoliko nam se ne ostvari prihodi od PDV-a sljedeće godine, a rashode smo već potrošili o tome govorim. Rashode smo već potrošili i stavljamo dodatne obveze e onda nažalost dolazi do probijanja deficita. Znači u tom kontekstu sam govorio da vezano za PDV. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Treća replika uvaženi kolega Ivan Pernar. Hvala predsjedavajući. Pa htio bih reći da osnovni problem naše ekonomije je u tome što smo mi trgovačka ekonomija i zbog te orijentacije na tu tzv. kasino ekonomiju gdje nema proizvodnje, gdje se samo trguje uvoznom robom, nama je PDV prikazan kao glavni instrument za financiranje proračuna. Međutim, jasno je iz aviona da sve dok će prihodi od PDV-a biti kičma tog poreznog sustava, da će naša ekonomija nastavljat stagnirat, znači da proizvodnje s jedne strane neće biti, a da će potrošnja sa druge strane biti sve više oporezivana. Ono što ljudi ne znaju jest da nije problem u potrošnji, država bi trebala maksimalno poticati potrošnju, ali bi tečajna politika trebala biti takva da potrošnja generira proizvodnju, a kod nas zbog te tečajne politike zato je su uvozni proizvodi jeftiniji od domaćih, potrošnja generira uvoz. I mi se nalazimo danas u situaciji da mi čak novčanice kuna uvozimo jer se kao neisplati nova proizvoditi u Hrvatskoj. Vodu uvozimo ljudi moji koji smo jedna od najbogatijih zemalja na svijetu vodom. I to me podsjetilo na onu priču sa Eskimima da neko kaže da bi prodavao ovdje od nas u Saboru led Eskimima, svi bi mu rekli da je lud, ali da netko kaže da će prodavati vodu Hrvatima rekli bi mu a takve su ekonomske prilike, bla, bla. Što će reći da mi je žao da gospodin Lalovac ne govori koju riječ i na tu temu jer smatram da je ta tema prevažna, prioritetna i dok se ona ne riješi mi ćemo imati i dalje veliku nezaposlenost i bijeg mladih ljudi iz zemlje. Hvala puno. Odgovor na repliku kolega Lalovac. **Lalovac, Boris (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Da uvaženi kolega zastupniče u pravu ste što se tiče trgovačke ekonomije i pogotovo što se tiče PDV-a. Možda i ne znate statistički podatak ali percepcija vam je donijela da od ovih 44 milijarde kuna kada se gleda sektorski kada se gleda sektorski koliko ko od sektora uplaćuje PDV sigurno 70% dolazi od trgovine. Znači 70% dolazi od trgovačkih lanaca kada se govori u ovom djelu 44, znači čisto od trgovačke ovo što ste vi rekli, vrlo malo od onog djela proizvodnje koji djeluje, ja mislim da ostatak su vam HEP, INA i ostali u ovom nekakvom djelu. Znači najveći dio dolazi iz ovog djela. I ovo ste vrlo dobro postavili. I onda imate jedan kotač, znači jednostavno ste, postavljeni smo kao trgovačka, uvozimo, bez tog PDV-a jednostavno ne možemo zatvarati rupe koje su nam se stvorile u tom mirovinskom sustavu, zdravstvenom sustavu i jednostavno smo kao ovisnici u ovome djelu vrlo smo osjetljivi na taj PDV pogotovo zato što s njime moramo s druge strane krpiti a nemamo dovoljno industrijskog potencijala i gospodarstva da može okrenuti prema izvozu. I zbog toga sam jednom ovdje napomenuo, možda kažem prolazi to ispod radara, transferne cijene i način prebacivanja ne samo loše kvalitete robe na hrvatske police nego cijene tih proizvoda cijenama, a zanimljivo je po izuzetno niskim cijenama, a zanimljivo je po izuzetno niskim cijenama ovdje su oni gubitaši, ne plaćaju dobit a vani su svi ti trgovački lanci dobitaši. Znači oni dobit u svojim zemljama plaćaju, u Hrvatskoj ne plaćaju porez na dobit i još nam prodaju robu loše kvalitete i još nam prodaju robu po niskoj kvaliteti. I upravo jedan takav, ali zapravo sve institucije, a u ovom slučaju porezne uprave i zato sam rekao da to podržavam, moramo se ekipirati, ne samo oni nego sve druge institucije da odgovorimo. Jer kažem ako smo ljudi na jedinstvenom tržištu vrlo je jasno reći, Nijemcima i Francuzima, onda se ponašajmo kao na jedinstvenom tržištu. Nemojmo cijelo vrijeme zapravo da budemo kao što ste rekli uvozne ekonomije i da cijelo vrijeme slušamo njihovo tumačenje liberalne tržišne ekonomije.

i dalo bi se zaključiti da smatrate da je ovo jedan veliki korak i da ukupni benefit za naše građane će biti određeno rasterećenje kao što je rekao i poštovani ministar. Možemo gledati ovu reformu parcijalno a možemo gledati i ukupni benefit kao što je smisao, dakle smisao ukupne porezne reforme. Prvo, parcijalno ono što ste i sami primijetili, dakle istaknuli ste ribu i komunalne usluge iako bih ja dakle preferiram raspravu o ovoj reformi o ukupnom benefitu. Dakle rekli ste da je smanjivanje PDV-a na komunalne usluge jako dobro. I ja se slažem i svi se s tim slažemo, ali isto tako spomenuli ste da bi trebao biti niži PDV na ribu. I to je pitanje koje bi svakako trebalo razmotriti i ne samo na ribu nego na još neke namirnice koje su nužne bez obzira na opće stanje građana. I mediteranska smo zemlja, i dakle košarica bi mogla biti s određenim proizvodima rasterećenija. A s druge strane ono što svakako smatram bitnim da isto se razmotri je kompromisno rješenje za ugostitelje na način da se maksimalnim PDV-om obuhvati zapravo samo alkohol kako je bilo i dosada na taj način. Ali da se vratim dakle na ukupne benefite, ukupno gledajući a to bi se dalo zaključiti iz vaše rasprave da su ovo dobre porezne mjere jer će dakle rasterećenje građana koliko smo čuli biti negdje malo više od 2 milijarde, možda po nekim projekcijama kako smo čuli oko 2,5 milijarde Dakle s jedne strane diže se stopa PDV-a ukupno gledano, dakle do 0,5 ali s druge strane ekonomisti uvijek povezuju te dvije stavke BDP i PDV i kažu da je u konačnici to znači povećanje broja radni mjesta. Hvala lijepo. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Uvažena zastupnice, pa da ja sam zapravo pokušavao reći da i od ove porezne reforme koja se pokušava smanjiti određeni dio tereta i poduzećima i građanima svako je vidljivo i povećanje poreznih prihoda u državi i to je činjenica, to sam rekao i to je onaj dio, možda je to moja jedna neću reći doktrina ali smatram da punjenje proračuna odnosno prevelika su porezna opterećenja i kada vidim da će nam prihodi rasti u narednih 3 3 godine 20 milijardi kuna, da će nam rashodi rasti 15 milijardi kuna jednostavno nešto što smo vidjeli i prije, nešto što smo vidjeli i prije i govorili smo da su nam ti ekonomski modeli poboljšali životni standard. A u konačnici nisu jer se vidjelo sve ovaj dio životnog standarda gdje smo uglavnom tada još financirali infrastrukturnu potrošnju kroz javnu potrošnju, kada se dogodio mali poremećaj na tržištu što u, financijskome tržištu, što apsolutno nije imalo veze sa Hrvatskom svjetska financijska kriza apsolutno nije imala veze sa Hrvatskom. Nismo imali problem s bankama, niti smo imali problem što su radili vani a kod nas je puno dublja bila recesija nego to je to bila vani. Sad se postavlja pitanje, ako nismo imali uvoznu krizu kao što smo loših banaka kao što su imali Amerikanci, Francuzi, kao što su imali skandinavci, a imali smo puno dublju recesiju nego što su oni imali. Postavlja se pitanje kako i zbog čega smo imali takvu duboku krizu i samo me, u ovom djelu je bila zamisao nemojmo da nam se to ponovno ponovi, nemojmo da nam se to ponovno ponovi jer rast rashoda nećemo više imati od čega prikupljati prihode, nećemo imati od čega prikupljati prihode. I zbog toga kažem svako rasterećenje pozdravljam i nadam se da će dati određene efekte nevezano kažem, jer dobrobit nam je sviju da Hrvatska raste u tom kontekstu. Nego jednostavno da ne bi se vrlo brzo onih modela koje su dogodili nam se da ih vrlo brzo ponovno ne kopiramo. A kažem vam utjecaj svjetske krize na Hrvatsku nema direktne utjecaje. Naša recesija je puno bila dublja i ovo što smo govorili o uvozu, o trgovini, o ovom djelu naše struktura ekonomije je bila puno drugačija. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Kolega Lalovac, nabrojili ste između ostalog neke efekte ove reforme na hotelijerstvo, na osnovne životne namirnice, na električnu energiju i brojne te efekte koji će pomoći našim građanima. Međutim, neće imati tko plaćati na određenim područjima sve te naknade i neće imati uopće u biti kome pomoći, jer jednostavno dobro ste locirali problem. Rekli ste poljoprivreda je u ovim mjerama zaista repromaterijal je u puno boljoj poziciji nego što je bio do sada. Za proizvodnju znači jedan konkurentan proizvod se može u hrvatskoj poljoprivredi ostvariti. Međutim, sami ste locirali problem. Proizvod hrvatski nema ih u stranim trgovačkim lancima, u stranim državama pa ni u Hrvatskoj. Postavili ste pitanje zbog čega? Zbog toga kad smo ulazili u EU bitno nam je bilo samo ući u EU, obećavati brojne zvjezdice kako u poljoprivredi letaju, kako će ljudima sve cvasti, ulagat će se u poljoprivredu, a u biti obrnuto se radilo. Pogodovalo se cijelo vrijeme uvoznom lobiju, švercerima bjelosvjetskim koji uništavaju hrvatsku poljoprivredu. Zbog toga sad naša ruralna područja ostaju bez poljoprivrede, tako da i ovi učinci ove reforme i ove Vlade i trud pitanje koje će imati efekte dok se ne riješi ključni problem. A ključni problem je zabrana uvoza. Njima moramo te škart hrane, te otrovne hrane zbog toga ne samo što je ona škart hrana, nego naši ljudi se moraju povećan je broj teških oboljenja tumora i tako u Republici Hrvatskoj šta ne bi trebalo biti, imamo čistu zemlju, imamo rijeke, imamo navodnjavanje. Švercerski lobi. Spominjana je malo prije i voda i ono što nam se prodaje na našim ladicama, a stranci to pogoduju. Jednostavno nezamislivo da u Hrvatskoj uzmu jaja, a farme nam prazne. Znači, uvozni, švercerski lobi je pogodovao, napravio je što je napravio. Moramo imati hrabrosti i odvažnosti to ste spomenuli biti oštriji prema bankama koje imaju ogromne dobiti veće nego u svojim državama a u stranom su vlasništvu. Jednostavno naš sustav se sveo na to da se pogoduje stranim lobijima, a naše poljoprivrednike je uništio. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Uvaženi zastupniče, pa da vi znate da smo mi dugo vremena i kroz određenu poljoprivrednu politiku jako puno subvencionirali poljoprivredu, a nisu efekti bili onakvi kakvi bi trebali biti povrati što se tiče toliko novaca koji se daju kroz određene subvencije. I drago mi je da se u ovom dijelu provodi ne samo određena kontrola vezano za određenu, kažem još jednom poljoprivredne kvalitete određenih proizvoda. Evo mogu vam sad jednu anegdotu. Meni je brat inače liječnik, na specijalizaciji je baš u Nunbergu i kaže pa ne mogu vjerovati da kad uđem u njihovu trgovinu koliko kvalitetnije proizvode jedem nego što jedem u Hrvatskoj. E ja onda kažem da da, to vjerojatno tamo jedeš vrlo kvalitetne proizvode od mlijeka do određenih često se ovdje zna govoriti da u Hrvatskoj ne kupujemo uopće mlijeko, nego da iz mlijeka u prahu da ga prave itd. Pa vidite ne samo određene količine i onda se postavlja određeno pitanje, a znamo da smo prodali mljekarsku industriju Francuzima, da u određenom dijelu takve proizvodnje. I onda se postavlja pitanje koje instrumente, koje Vlada ima instrumente i zato kažem u ovom dijelu ne samo suzbijanja cijelo vrijeme govorim o sivoj ekonomiji, nego i ovo bih ja nazvao jedan oblik sive ekonomije i diskriminacije proizvoda. I mislim da bi tu sigurno očekivali jedan paket mjera ne samo ovaj dio smanjenja nego paket mjera na koji način se zapravo ne samo da se štiti, ne možemo takav naziv staviti zbog jedinstva europskog tržišta, nego da se zapravo jedan paket mjera koji bi trebali vidjeti nakon godinu dana kakvi bi trebali biti učinci na hrvatsku poljoprivredu. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Dražena Bošnjakovića. Izvolite. **Bošnjaković, Dražen (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi kolega Lalovac, ukazali ste u raspravi moguću pojavu u budućnosti vezano za porez na dobit. Oni subjekti, dakle koji imaju promet do ili ukupni prihod do 3 milijuna kuna da je moguće da zapravo ovi koji imaju veće prihode da to podijele na nekoliko tvrtki i da zapravo na taj način uprihoduju dodatni prihod od umanjenog poreza na dobit. Mislim da je to dobra primjedba i po mom mišljenju tu se moramo ekipirat. Vjerujem da neće zapravo ovi ozbiljni gospodarski subjekti tome uopće težiti. Međutim, na tržištu postoje razni subjekti i neki će zaista pokušati to što bi se reklo nešto malo ušićariti. Naš Kazneni zakon poznaje dobro utaju poreza i mislim da je definicija i bit će tog dijela dosta dobro opisano, da pokriva i takve situacije. Ali unutar naših službi u Poreznoj upravi posebno ovaj sad novi Sektor za utaju poreza, Samostalni sektor za utaje poreza mislim da trebaju itekako raditi na tome da te stvari prepoznaju i da te stvari zapravo ne postanu ni nekakva praksa. Tako da mislim da je ovo jedna vrlo dobro došla primjedba vezana za budućnost. I drugo što se tiče otvorili ste pitanje i otpisa duga od strane banaka da je ovo jedna mjera koja je zapravo dobra za banke. Ja bih rekla ona je dobra u principu i za dužnike, ona je dobra i za one dužnike koji ne mogu vratit kredite. I da je to jedna vin vin situacija gdje zapravo će banci biti manji porez, a ovi dužnici doista mora im se na stvarni način otpisat dug. To mislim da se procesnim ovim aktima, dakle podzakonskim aktima treba detaljno regulirati jer to ne smije biti knjigovodstveno zapravo otpisivanje, to mora bit stvarni otpis ili kako se to u Zakonu o obveznim odnosima kaže otpust duga. To znači da ti ljudi moraju biti deblokirani, da oni mogu imat pravo na novi početak i mislim da je to jedna mjera koja zapravo je dobra i za jedne i za druge. Hvala. Na repliku će odgovoriti uvaženi zastupnik Boris Lalovac. **Lalovac, Boris (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, uvaženi zastupniče. Pa da, uvijek kada i na taj način vezano za izbjegavanje poduzetnici normalno traže određene svoje prilike. Međutim, kako bi se možda tome moglo doskočiti da se uvede porez na konsolidiranu dobit. I onda na taj način bez obzira hoćete li vi osnovati jedno, drugo, treće, četvrto poduzeće vi kao poduzetnik ćete plaćati na svoju konsolidiranu dobit koju imate. Jer u jednom poduzeću imate minus, u drugome plus i na taj način nećete omogućiti da prelazite na jednu, drugu ili treću firmu i na taj način da plaćate nego ga se promatra kao jednu jedinku. U tom dijelu danas imamo mnogih poduzeća koja su konsolidirana i koja trebaju raditi svoja konsolidirana izvješća i onda im nećete omogućavati ako kroz neku vlasničku strukturu ne date mu da ode u neku drugu firmu ali će on svejedno morati platiti kao veliki poduzetnik u tom dijelu kao nekakva konsolidirana dobit, a takav primjer čini mi se imaju Nijemci, međutim sigurno i tu treba tehnički omogućiti da se definiraju poduzeća u Poreznoj upravi koja su ona mrežna poduzeća i na taj način bi se možda ovaj dio izbjegle da oni ne bježe iz jedan u drugi dio. Međutim i ono što je jako bitno ovdje kod ovoga vezano za otpise za građane. Vi ste nedavno vidjeli da je nekih 10 građana je bilo dužno bankama dvije milijarde kuna. Ja se samo bojim da ovi porezi koje se daje da se ne otpiše njima. Jel znate zašto? Banke će prije njima otpisati zato. Znate zašto? Zato što su sigurni da se to od njih neće naplatiti ništa jel ne može deset građana kako su mogli dati dvije milijarde kuna, a onima kojima je stvarno potrebito koji su dužni petsto, tisuću ili dvije tisuće kuna ili pet tisuća kuna, njemu neće dati otpis. Zašto? Zato što će ga kad-tad naplatiti, kad-tad jel su mali iznosi. Ja se samo bojim i zato sam ovdje cijelo vrijeme govorio na onima koji su špekulirali, koji su radili da jednostavno im se ne da mogućnost npr. tih deset da se to otpiše jel znaju da neće od njih naplatiti. Znači da samo ova mjera ima stvarni učinak na pravog građanina, a ne na one koji su špekulirali. Zato sam cijelo vrijeme upozoravao da se daju određeni mehanizmi,

Uvažene kolegice i kolege. Kolega Lalovac, spominjali ste ovdje moguće efekte i na proračun i na sve ono što smo vidjeli u smjernicama, ja bih tome samo dodao da je Vlada zapravo sa ovim prijedlogom smjernica sebi na neki način suzila manevarski prostor. Najmanje dvije stvari ovdje upadaju u oči, a koje se vežu direktno i na ove porezne izmjene. nakon što je plan rashoda povećan za gotovo pet milijardi kuna, ja postavljam retoričko ali i stvarno pitanje, kako sad turističkim ugostiteljskim radnicima objasniti da im uzimate ovom poreznom reformom milijardu kuna, a povećavate rashode za pet milijardi kuna? To je vrlo ozbiljno pitanje. I druga stvar koja se postavlja, ja vam ne bih iskreno bio u koži sada kada ulazite u razgovore sa učiteljima, profesorima odnosno sindikatima u visokom obrazovanju i u srednjem i osnovnom. Zašto? Zato što je vaša pozicija sada jako oslabljena. Vi nećete moći s tim ljudima razgovarati na način da im dokazujete da milijardu i osamsto kuna u ovom trenutku ne možete naći za povećanje plaća. Jednostavno to ne možete reći, zato što ste našli pet milijardi kuna za povećanje ukupnih rashoda na drugim stavkama i to je objektivno problem. Dakle ovo nije kažem opet politiziranje, ovo je stvarna situacija. Ovo je iz perspektive evo mene i Borisa koji smo radili taj posao prije nekoliko godina. Dakle zaista kažem sami sebe ste doveli sada u vrlo nezgodnu situaciju. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor uvaženog zastupnika Borisa Lalovca. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega. Pa znam govorili ste meni zapravo u konačnici ministru ste govorili, ministar će pregovarati. Ja ne pregovaram sa sindikatima i ovome dijelu jel mi nismo više dio vlade. Slažem se apsolutno pogotovo kada rashodovna strana proračuna raste pet milijardi kuna kako objasniti učiteljima i nastavnicima u srednjim školama gdje bi ovaj dio povećanja plaća od 6% njima puno više značio nego što im znači ova porezna reforma. njihov učinak na njihove kućne budžete puno im više znači upravo zbog ovakvog modela porezne reforme puno više znači na njihove budžete i na njihov životni standard povećanje od 6% nego ova porezna reforma koja se njih uopće neće dotaknuti. I sada objasniti ljudima svima … imamo pet milijardi kuna za sve u društvu, za vas nemamo, a imate ugovor, imate pravo na to, potpisano je još prije deset godina itd. i za vas sada nema, nego ste ponovo na čekanju za neka bolja vremena. I u konačnici ovo što ste rekli u ugostiteljstvu kada znamo koliko ugostiteljstvo ima multiplikativan učinak na gospodarstvo, znamo da vuče gospodarstvo, znamo da imate zapošljavanje itd. da se samo u tom segmentu segmentu u ovome dijelu segmenta PDV-a da ostavlja se samo njih. A vidimo koliko raste PDV, cijelo vrijeme sam pokušavao reći sa 44 milijarde na 50 milijardi kuna raste PDV u razdoblju i sada objasniti da nema mogućnosti da se zapravo da se u tom dijelu naprave određeni. I smatram da je u ovom dijelu sigurno otežana pozicija Vlade u pregovaranju i sa jednim i sa drugima. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Mare Kristića. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Kolega Lalovac evo dijelom ste zapravo dali odgovor na moje pitanje, gospodin Grčić vas je upitao nešto slično u vašem izlaganju koje je bilo vrlo stručno i do kojeg izuzetno držim propustili govoriti o sektoru ugostiteljstva koji je sigurno pogođen ovim povećanjem stopa. Moje je pitanje zapravo koliko vi smatrate da će to ostaviti dalekosežne posljedice na sektor ugostiteljstva kada znamo da je turizam nažalost u Hrvatskoj, nemamo nekih drugih tako snažnih grana glavnih nositelji gospodarstva, a ja osobno smatram da možda u kratkom roku to i neće izazvati tako velike posljedice, ali dugoročno sigurno da. I smatrate li da bi u dogledno vrijeme što prije trebalo razmisliti o nekim drugim kompenzacijskim elementima poglavito povećanju stopa nadzora pa čak i ovim mjerama koje koje konkretno predlaže gospodin Aleksić da povećamo stope na alkohol, a da na ostale kategorije pića ostavimo na toj razini? Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Uvaženi zastupniče. Pa kada smo spuštali određenu stopu PDV-a sa 25 na 10 pa onda sa 10 na 13 zapravo šta se dogodilo? Dogodilo se da je država više uprihodila u proračun i to su činjenice. Znači ne samo to su pokazatelji i Porezne uprave … znači i uvođenje fiskalizacije. Znači u ugostiteljskim objektima odjednom je narastao promet ne samo uvođenjem fiskalizacije, ali ljudi su rekli o.k. ovaj dio poreznog tereta možemo podnijeti, idemo sve prijavljivati i počeo se uvoditi red, ljudi su počeli uredno izvršavati i vidit po izvještajima Porezne uprave 30 do 40% su rasli prihodi u ugostiteljstvu i ljudi se više nisu htjeli, pa šta ću ja sad više kaže za jednu kavu vamo, tamo, neću izdati jedan račun itd. nisu htjeli bježati u područje sive ekonomije. Nažalost ono što je činjenica i što se pribojavam da će se ponovno otvoriti područje sive ekonomije, otvorit će se zato što su to visoko porezno opterećenje za njih. Zašto? Zato što rade vrlo kratko određeno razdoblje isto što radi naš turizam, da mi imamo turizam 12 mjeseci, da mi imamo cjelokupne prihode kao što imaju Austrija, Francuska i druge ne bi bio problem. Mi smo nažalost sezonski orijentirani turizam, jednostavno sve investicije koje investirate ne možete vratiti povrat u tako kratkom vremenu jer radimo samo 200 dana itd. i kada imate jedno tako visoko porezno opterećenje jednostavno morate bježati u sivu ekonomiju da ne bi izašli sa tržišta. Zbog toga su specifičnosti hrvatskog turizma različiti od francuskog, njemačkog, austrijskog i drugog koji imaju cjelogodišnje zapravo jednu masu. I zbog toga smatram da njihova ova primjedba se trebala usvojit. I zašto isto tako imate za smještajne kapacitete, su to vrlo visoka fiksna ulaganja, ne možete ih vratiti i ukoliko nemate kredite od 3 do 5% na 17 godina ni jedan hotel ne može poslovati. Znate šta su banke radile kad su davale kredite do 5, 6, 7 godina sa kamatama 10%. Svi hoteli su u Hrvatskoj bili u bankrotu, svi su bili u bankrotu. A kad se sad naša politika HBOR-a gdje se to moglo investirati sada hoteli počinju raditi. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. I zadnja replika je uvaženog zastupnika Branka Hrga. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Lalovac, podupirem vašu raspravu u većem djelu, bila je vrlo korektna ali me je malo potaknulo na repliku vaše čuđenje što se je to dogodilo zašto se događa da se hrana uvozi po tako niskim cijenama i da su tako niske cijene takvih proizvoda koji u konačnici koji u konačnici rezultiraju i ovim aferama koje se pojavljuju. Ja ću reći da, jel da nastavim govoriti ili da stanem?

vrijeme kada je vaš kolega bio ministar poljoprivrede i reći da se upravo zbog ne donošenja adekvatnih zakona u tom periodu ili zbog donošenja krivih zakona u tom periodu upravo događa sada ovo. Pohvalili ste i vi ministra Tolušića i ja ću isto reći tako misle i građani, posebno oni čiji resor zastupa da je u vrlo kratkom vremenu donio više hrabrih i kvalitetnih odluka nego što su donosili ministri u mandatima i trebamo dati potporu. Ali kolega Lalovac, postavljam pitanje pa zašto ministar Jakovina vaš tadašnji kolega nije predlagao zakone za smanjenje stopa PDV-a na proizvodnju hrane ili možda na smanjenje PDV-a na hranu ili takve stvari? Vjerojatno ne bi bilo ovoga što je sad i vjerojatno da je išao sa jačim kontrolama da se nije čak razvijao inspektorat i ono sve drugo što je bilo

mi smo ozbiljno razmišljali o snižavanju stope PDV-a međutim tada u jednostavnoj mogućnosti kada imate deficit i pad gospodarske aktivnosti od 10 do 12% jednostavno nisu bile moguće. Jednostavno nisu bile moguće bez obzira na svu dobru volju koju možete napraviti, jednostavno ne možete funkcionirati kad imate pad gospodarske aktivnosti od 5 do 10%, kad imate deficit od 15 do 20 milijardi ili kad imate deficite odnosno kada ste u primarnom suficitu i kad imate gospodarstvo negdje od 3%. I zbog toga jednostavno ne radi se o istim istim mogućnostima koje radite, nemate iste zapravo ekonomske mogućnosti u kojima djelujete i jednostavno ne možete donositi takve odluke. Međutim, vratio bi se za ovaj dio mislim da ovo uopće nije pitanje ljevice, desnice, MOST-a itd. transfernoj cijeni, još jednom ću se tu vratiti. To je najozbiljnije pitanje kojim moramo se mi pozabaviti ne samo porezna uprava nego cjelokupna društva i zakonski definirati na koji način. Ne da imao nešto protiv stranih trgovačkih lanaca itd. itd. nego na koji način se definirati, jer dugo vremena sam pratio koji domaći trgovački lanci plaćaju porez na dobit i stvarno su plaćali porez na dobit a koji strani trgovački lanci su po 5, 6, 7 godina nisu u Hrvatskoj platili lipe poreza na dobit, nisu platili lipe poreza na dobit. I sad se onda postavlja pitanje a kažem vam jeftine proizvode ovdje prodaju a u svojim zemljama plaćaju porez na dobit. Pa vrlo jednostavno i na svim mogućim i na Vijeću ministara financija … pokušavao reći ljudima o čemu se radi. Nije moguće valjda da ste tamo pozitivni, da ste tamo … a u Hrvatskoj sami minusi, porez na dobit 0 i prodajete nam vrlo lošu robu. Tako da mislim da je ovo pitanje, kažem jer po meni nacionalno pitanje i neće nas biti lako, vjerujte neće biti lako Nijemcima vrlo jednostavno reći izbacite proizvode sa vaših proizvoda itd. itd. ili hoćemo naše proizvode u Njemačkoj, poljoprivredne proizvode pa da vidite. Znači veći efekt bi bio i da pustimo njihove proizvode u Hrvatsku a da naši odu vani, jer vaše tamo najveće tržište, oni imaju ovdje tržište 4 milijuna i mi imamo 500 milijun. I to bi podiglo hrvatsku ekonomiju. Znate koliko bi to njima bilo u svojim proizvodima? 0,0 nešto posto. I mislim da je u tom kontekstu, evo ne da nam HEP ni govoriti. Ok zahvaljujem. I sada nastavljamo sa klubovima. I slijedeći klub je klub HDZ-a u ime kojega će govoriti uvaženi zastupnik Branko Bačić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine ministre sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege pa evo i tijekom dosadašnje rasprave a svakako još i više tijekom rasprave kada smo poreznu reformu raspravljali u prvom čitanju iznijeli smo i stavove klubova, iznijeli smo naša slaganja sa onim što držimo da u ovoj reformi, poreznoj reformi dobro i ono što mislimo da bi trebalo promijeniti. Ministar je jutros u svom izlaganju naveo što je iz prvog čitanja, iz rasprave u prvom čitanju uvažio, koji su to prijedlozi i primjedbe koje su, koje je Vlada usvojila. Ja bih rekao nekoliko samo još riječi da pozdravljamo da evo već prilikom formiranja prvog proračuna Vlade koji će doći vrlo brzo na usvajanje u Hrvatski sabor mi imamo mogućnost raspravljati o poreznoj reformi, cjelovitoj poreznoj reformi kako je ona navedena, sveobuhvatnoj i koja u prvom redu ide ka smanjenju poreznog opterećenja kako hrvatskih poduzetnika, tako i hrvatskih građana. s pravom je Vlada odlučila ići najprije u poreznu reformu. Jer nama u Hrvatskoj su nužne porezne reforme, nužne reforme ne samo porezna, nego i reforma javne uprave i mirovinskog sustava i zdravstvenog osiguranja, zdravstvenog sustava. Ali je prva reforma je porezna reforma. Zašto? Zbog toga što se, zbog toga naći svoj odraz u državnom proračunu pa je, ako smo to i vidjeli kroz smjernice koje je Vlada prekjučer donijela, a kojima je raspravljala o smjernicama proračuna za 2017. godinu, da je efekt ovih zakona i efekt ove reforme već preslikan na proračun 2017. godine. Jer ako znamo da ova porezna reforma rasterećuje hrvatske poduzetnike za negdje oko 2 milijarde nešto više od dvije milijarde kuna, onda jasno da je to pružilo mogućnost da se kroz povećanje stopa rasta BDP-a osjeti kroz 0,6% BDP-a 0,6% BDP-a što onda jasno znači povećanje punjenja državnog proračuna i prihodovne strane državnog proračuna. Ono o čemu je malo prije kolega Lalovac govorio, a to je da jest činjenica da mi govorimo o poreznom rasterećenju građana s jedne strane, a s druge srane nam se povećava prihod od PDV-a kao najvažnijeg, najizdašnijeg poreza u Republici Hrvatskoj. Dakle, povećava se iz godine u godinu, tako da j e evo u deset godina posljednjih porasli prihodi od PDV-a negdje oko 8 milijardi kuna iako u to vrijeme, kroz to vrijeme kada bismo zbrajali i oduzimali rast ili pad BDP-a on ne bi mogao toliko povećati prihode državnog proračuna sa osnova PDV-a. No, činjenica je da smo u međuvremenu povećali stopu PDV-a, opću stopu PDV-a dva puta prvo sa 22 na 23, a onda sa 23 na 25 jesu rezultirali da usprkos kriznim vremenima, krize u Republici Hrvatskoj nama se prihod od PDV-a povećavao i što je jasno da da je situacija takva. A činjenica da sada govorimo o smanjenju poreznog opterećenja hrvatskih građana da ćemo još uvijek svjedočiti da je iduća godina povećanje PDV-a za negdje oko 2 milijarde, da do 2020. godine bi to došlo negdje na oko 50 milijardi. No bez takvog prihoda od PDV-a teško da bismo mogli nadoknaditi sve one probleme koje imamo u resorima i javne uprave i zdravstva i mirovinskog sustava. I prema tome, još će nam dugo vremena dok ne napravimo doista prave strukturne reforme u tim sustavima bit ćemo itekako ovisni o punjenju državnog proračuna sa osnova PDV-a. Zato i jest u programu Vlade bilo govora i ja se nadam da ćemo do tada, dakle do 2020. godine moći ići u strukturne reforme kako bismo onda izvršili ono predizborno obećanje da ćemo smanjiti opću stopu PDV-a sa 25 na 24%. To sam htio reći uvodno iz razloga da ukažem u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice da je apsolutno ispravno bilo ići najprije u poreznu reformu. Međutim, ako se na njoj stane onda sve ono što smo zacrtali i što je program Vlade obuhvatio neće se moći riješiti. Dakle, prva je porezna reforma dobro je, ali onda ustabiliti cijeli porezni sustav. da nakon što ovakvu poreznu reformu usvojimo, da nakon par mjeseci idemo ponovno u izmjenu, da ponovimo grešku bivše Vlade koja je, ne bivše nego one Vlade SDP-a koja je bila od 2012. do kraja 2015. godine gdje smo četiri temeljna zakona, Zakona o porezu na dobit, Zakona o porezu na dodanu vrijednost, Zakona o porezu na dohodak i zakon o doprinosima mijenjali 44 puta. To je dakle najbolji put da se rastjeraju investitori koji imaju namjeru lagati u Republici Hrvatskoj s jedne strane, a s druge strane to dramatično opterećuje, otežava poslovanje postojećih i uspješnih, ali i onih manje uspješnih poduzetnika. Kada govorimo o ova dva poreza to je porez na dodanu vrijednost i porez na dobit već smo kažem o tome govorili. Ono što ja mislim da bi trebalo posebno izdvojiti kada govorimo o Zakonu o porezu na dobit to je smanjenje opće stope poreza na dobit sa 20 na 18%. U kalkulacijama koje smo imali prilikom prvog čitanja mislim da je bilo riječi oko 375 milijuna kuna rasterećenja hrvatskih poduzetnika. To je po meni gledajući prva prava mjera koja je upućena u posljednjih nekoliko godina hrvatskim poduzetnicima, da ne govorim da je, itekako će tu mjeru osjetiti poduzetnici koji ukupni godišnji prihod ne prelazi tri milijuna kuna jer je to smanjenje porezne stope oko 40%. Dakle, 40% smanjiti porez na dobit poduzetniku koji ima prihode manje od 3 milijuna kuna je iznimno, iznimno velika mjera, tako da i visoka mjera, tako da je ona prioritetno upućena ka njima ali će u apsolutnom iznosu za prihod državnog proračuna sa osnova poreza na dobit kud i kamo više doprinijeti, odnosno smanjit će prihode državnog proračuna. Ova mjera koja govori o o smanjenju opće stope sa 20 na 18 za sve ostale poduzetnike u Republici Hrvatskoj. Također pozdravljamo odluku da se omogući kreditnim institucijama prilikom otpisa loših kredita naplativih plasmana da im se to prizna prizna kao porezno priznati rashod, ali s druge strane da se na taj način čisti bilanca i njihovim dužnicima i to je ministar o tome rekao. Ovih dana to je bilo u medijima, još više to je bilo rijekom rasprave u prvom čitanju bilo je riječi o tome da je potrebno jasno mjerama osigurati se da ne dođe do zlouporabe ovog instituta koji ne samo da će smanjiti s jedne strane prihode državnog proračuna nego će s druge strane jasno omogućiti čišćenje bilance kako banaka i kreditnih institucija, ali ono što ja posebno pozdravljam to je njihovih dužnika to su poduzetnici koji nakon toga mogu ići u novi investicijski ciklus, novo kreditno zaduženje i to je svakako za pozdraviti. Što se tiče poreza na dodanu vrijednost, što se tiče PDV-a dosta je bilo riječi o ovoj mjeri koja je izazvala zabrinutost, nezadovoljstvo među ugostiteljima. I ono što je već ministar govorio i što smo tijekom prvog čitanja tvrdili, a to je da da smo svjesni da će to na određeni način smanjiti konkurentnost u hrvatskih ugostitelja, ali kada se vrše i analiziraju paralelni podaci sa našom konkurencijom na Sredozemlju još uvijek je Hrvatska u tom smislu iznimno konkurentna i ne mislimo da će to drastično narušiti konkurentnost naših poduzetnika koji se bave ugostiteljstvo, ali s druge strane sa drugim mjerama koje se dotiču i poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost smanjuju se troškovi poslovanja svih poduzetnika pa tako i poduzetnika u ugostiteljstvu. A kada govorimo o ugostiteljstvu mi mislimo da kroz mjere smanjenja PDV-a na impute u poljoprivredi može doći do smanjenja cijene hrane i na taj način svakako da se može u određenoj mjeri, ne do kraja, ali u određenoj mjeri kompenzirati ovo povećanje stope PDV-a sa 13 na 25%. Da ne govorim pri tome da treba istaknuti i smanjenje cijene odnosno smanjenje stope PDV-a na električnu struju, smanjenje stope PDV-a na komunalne usluge, to će također doprinijeti i i mislim da to nije mala stavka niti kada su u pitanju poduzetnici, a niti kada su u pitanju sindikalne košarice hrvatskih građana. Prema tome, sa svim ovim mjerama mi držimo da će se doći do značajnog rasterećenja kako hrvatskih poduzetnika tako i hrvatskih građana, a što jasno samo po sebi ukazuje činjenica da je kroz provedbu ove porezne reforme dolazi do smanjenja sredstva u državnom proračunu za preko dvije milijarde kuna. Prema tome, te dvije milijarde kuna ostaju hrvatskim građanima, ostaju hrvatskim poduzetnicima i to je svakako za pozdraviti. Ono što je važno i što sam govorio u ime kluba i u prvom čitanju, da se kroz ovu poreznu reformu pa posebno kroz izmjene Zakona o porezu na dobit i posebno kroz izmjene Zakona o porezu na dohodak da se na određeni način ide u prilog istočnom dijelu Hrvatske, Slavoniji dakle manje razvijenom dijelu Hrvatske jer su upravo ove mjere kada se projiciraju na gospodarstvo u Hrvatskoj prioritetno prema poljoprivredi najviše i usmjerene prema poljoprivredi. Prema tome, kroz ovu poreznu reformu Vlada je pokazala uistinu da namjerava potaknuti projekt Slavonija kao jedan od načina pomaganja i donošenja pozitivnih gospodarskih mjera prema istoku Hrvatske. Pa u tom smislu naš će klub svakako podržati oba zakona i zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreza na dodanu vrijednost i porezu na dobit. Hvala.

odgovoriti kolegi Bačiću. Naime, on i dalje forsira tezu da je ova porezna reforma usmjerena na dobrobit građana, međutim ona to nije. I to govorim s pozicije samih građana koji ovu poreznu reformu ne prepoznaju kao nešto što bi išlo njima na korist. Naime, svaki prosječni građanin pogleda kolika ima primanja, kakva mu je plaća i on kada vidi da se njemu nakon porezne reforme plaća povećala za nula ili za pedeset kuna, a da se saborskom zastupniku povećala za sedamsto kuna, ministru i premijeru za dvije tisuće kuna, članovima uprava za pet tisuća kuna i više, njemu je dakle jasno da ova porezna reforma ne ide u korist ogromne većine građana. Znači od ove porezne reforme, ljudi koji rade za minimalac ili koji rade za plaću koja je manja od prosječne plaće u RH nemaju nikakve koristi. Oni jedino što mogu vidjeti od ove porezne reforme odnosno što će vidjeti da će im biti kava skuplja u kafiću, a to im je bila jedina razonoda koja im je još preostala tako da si više niti to neće moći priuštiti. Ako ste zaista htjeli poduzeti neke poteze koji bi išli u korist građana mogli ste npr. rješavati problem siromaštva, problem minimalca, problem beskućništva, problem blokada, problem ovrha, problem besplatnih udžbenika, prijevoza za učenika, da ste bilo koju od tih mjera proveli u zadnjih dva mjeseca od kako ste na čelu Vlade, ja vam garantiram da biste danas bili heroji, a rejting vaše koalicije bi porastao za barem 5%. međutim vi ste se odlučili dati novac onim ustima koja imaju svega dovoljno i previše, a ustvari građanima ne dati ništa i

Kolega Bunjac, nakon ove vaše replike jedino što ste zaslužili bila je opomena od predsjednika Sabora jer ste govorili izvan teme koja je. Vi dobro znate da mi danas odnosno kroz jutro raspravljamo o izmjenama Zakon o porezu na dodanu porezu na dodanu vrijednost i poreznu na dobit. Vi ste sve replicirali kao da mi govorimo o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak. O tome ćemo govoriti kada budemo o tome raspravljali. Sada govorim o porezu na dobit i porezu na dodanu vrijednost. A kad već pominjete porez na dohodak onda ću vam reći da se izmjena Zakona o porezu na dohodak dodatno oslobađa apsolutno plaćanja te vrste poreza novih 560 tisuća hrvatskih građana. I ako vi mislite da tih 560 tisuća čine baš saborski zastupnici samo i državni dužnosnici onda se varate. U tih 560 tisuća uključen je najveći dio srednjeg sloja u RH prema kojemu bi ove mjere i trebale biti upućene. Ali opet govorim to s osnova Zakona o porezu na dohodak kojega ćemo sutra ujutro raspravljati. Sad sam govorio o porezu na dodanu vrijednost i o porezu na dobit i govorio sam o rasterećenju hrvatskih poduzetnika činjenicom da im se smanjuje opća stopa poreza na dobit sad iz 20 na 18 a onima koji su manji od 3 milijuna kuna njima se smanjuje s 20 na 12%. Prema tome, o tome sam govorio i govorio sam o smanjenju kad već niste mi replicirali, o smanjenju PDV-a na komunalne usluge, o smanjenju PDV-a na potrošnju električne energije, govorio sam o smanjenju PDV-a na inpute u poljoprivredi što onda može posredno dovesti do smanjenja cijene hrane pa ako hoćete reći i ulaznih troškova hrvatskim ugostiteljima kojima se slažem se s vama povećava PDV sa 13 na 25% ali opet i pri tome reći da će to platiti krajnji kupac,

Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Bačiću, kazali ste da se ovom poreznom reformom, odnosno prijedlogom ovih dvaju zakona omogućava rasterećenje poduzetnika kroz 2 milijarde kuna i kada vas tako slušam onda bismo stekli dojam da su zapravo poduzetnici i gospodarstvo najveći dobitnici ove porezne reforme. To nije točno. Najveći dobitnici ovih dvaju zakona koji su ključni zakoni u poreznoj reformi su zapravo banke. Bankama se na jedan vrlo elegantan način omogućava da one ne naplative kredite ne prikazuju više kao dobit, samim time smanjuje se oporeziva baza i uvelike će se, uprihodovat će se dobar dio sredstava odnosno olakšat će se bankama, a otežat će se hrvatskom proračunu. Pitanje koje se meni postavlja je zašto se poduzetnicima, zašto se obrtnicima nije izašlo u susret na način da njima recimo kao dobit ne priznajete ona nenaplativa potraživanja. Tu je država naprosto kako bih rekla potpuno ignorirala činjenicu da se velik broj naših obrtnika i poduzetnika suočava s problemom da mora platiti državi apsolutno sve ono što mora platiti, a s druge strane država njih ne pita mogu li oni utjerati nazovimo to tako svoje dugove. Tako da ono što se meni čini, vi ćete sad meni ponovno reći da, da se smanjila porezna stopa na dobit s 20 na 18 onima koji prihoduju manje od 3 milijuna kuna, da se čak smanjila na 12% ok ali to je kompenzacijska mjera zapravo ukidanja ukidanja poreza na reinvestiranu dobit. Ali ako pogledamo zapravo ukupnu sliku onda ćemo vidjeti da su najveći dobitnici ovdje banke a da su poduzetni obrtnici zapravo koji su mogli kroz istu sumu profitirati i imat puno veći efekt da se njima oprostila, da ne prikazuju kao dobit ono što ne mogu naplatiti, to se nije uzelo u obzir i nije im se pokušalo olakšati na taj način. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će poštovani zastupnik Branko Bačić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovana kolegice Glasovac, niste me pažljivo slušali ili niste baš previše pažljivo pročitali zakone o kojima raspravljamo. Naime, ja nisam rekao da je 2 milijarde kuna rasterećenje hrvatskih poduzetnika kako ste vi meni to stavili u usta. Nego da je ova porezna reforma smanjuje opterećenje hrvatskih građana i hrvatskih poduzetnika za više od 2 milijarde. I to prioritetno smanjuje hrvatske građane. Jer da ste pročitali onda biste vidjeli da se u ovoj reformi govorio o kompenzacijskom fondu i jedinicama lokalne samouprave s osnova smanjenja prihoda poreza na dohodak što znači da je najveći dio ove reforme će osjetiti u smanjenju porezne presije hrvatskih građana. Kada govorite o tome da bi bilo dobro da je jedna od mjera koja je morala biti usmjerena prema poduzetnicima zašto nisu oslobođeni plaćanja poreza na dobit za nenaplativa potraživanja upravo suprotno. Ali ja sam već i u prvom čitanju govorio da ono što ste vi napravili, vaša Vlada što je napravila sa predstečajnim nagodbama da je to upravo zločin prema tim malim poduzetnicima, zločin prema malim poduzetnicima jer su im otpisana potraživanja prema … dužnicima prema … dužnicima koji su otpisivali bez obzira što su oni i uredno podnijeli fakturu za danu uslugu, što su platili državi i što su platili porez na dobit državi za tu jednu uslugu koju ste im vi vašim zakonom opisali prema dogovoru najvećih vjerovnika. Prema tome, najveći zločin prema tim malim poduzetnicima je učinio upravo kroz ovu reformu koju ste vi prije spomenuli a odnosno kroz Zakon od predstečajnoj nagodbi. Hvala. Slijedeća replika je uvaženog zastupnika Ivana Klarina. Izvolite. Volio bi da postoji institut ispravka netočnog navoda s obzirom da ste vi gospodine Bačić izjavili da je Hrvatska i s ovom stopom PDV-a u turizmu i dalje iznimno konkurentna. Vrlo zanimljivo. Vi zapravo ovime obmanjujete hrvatsku javnost ili uopće niste pročitali koje su stope PDV-a u ugostiteljstvu i turizmu u ostalim zemljama Mediterana koje se bave turizmom i o kojima naravno ovisi i naš turistički sektor. Da li znate da Italija, Španjolska i Portugal imaju 11% 11% stopu PDV-a u turizmu? Da jedino Grčka ima 25%. I onda vi tu ono bez ikakvog problema, bez ikakve grižnje savjesti kažete da ćemo mi i dalje biti najkonkurentnija zemlja sa ovakvom stopom PDV-a u ugostiteljstvu. Ja ne znam koji je cilj obmanjivanja hrvatske javnosti. Vi dolazite s otoka Korčule. Na početku svoje rasprave ste se hvalili, hvalili opravdano da je proračun, će uprihodovati znatna sredstva ovog PDV-a, a onda kao zastupnik HDZ-a još gore, predsjednik kluba HDZ-a u Hrvatskom saboru nonšalantno bez imalo grižnje savjesti vi podržave povećanje stope PDV-a u ugostiteljstvu s 13 na 25%. Vi koji dolazite sa otoka Korčule gdje se 90% proračuna vaših jedinica lokalne samouprave upravo puni iz ugostiteljstva i turizma. Stvarno kolega Bačić, svaka čast. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovorit će poštovani zastupnik Branko Bačić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Klarin, prije nego što idem na govornicu bilo ovu ili u ime kluba ili ovu ovdje pročitam podatke tako da ne govorim iz glave, a pogotovo da ne izmišljam. Vi na žalost niste bili se ne razumije./… tijekom trajanja prvog čitanja kada je ministar financija za govornicom iznio podatke o konkurentnosti Hrvatske na Mediteranu, pa ju je uspoređivao sa Španjolskom, sa Portugalom, sa Francuskom, sa Italijom i sa Grčkom. I kada je utvrdio da smo po cijenama našim gostima gotovo najjeftinija država u turističkom smislu u okruženju. No, vi dobro znate da turizam nije samo ugostiteljstvo i da je prioritetno cijene turizma definira noćenje, smještaj, polupansion i pansion. I zato se ja mislim da znate ako ste pročitali ne povećava stopa PDV-a, zato ostaje ista. To je prema tome u tom smislu naši hotelijeri koji nude svoje usluge na međunarodnom tržištu, pa i na mediteranskom tržištu ostaju u istoj poziciji kojoj su i bili i prije nego što smo krenuli u ovu reformu. A vjerujte da kada gost dođe negdje u Italiju ili u Hrvatsku ne pita koliko je PDV u toj državi, koliki je porez na dodanu vrijednost, nego kolika je cijena ukupne usluge. Po toj cijeni ukupne usluge u turizmu Hrvatska je jedna od najkonkurentnijih i najjeftinijih zemalja kada je u pitanju turizam na Sredozemlju. O tome sam govorio i iza toga stojim. I još sam jednu stvar rekao na kraju da za ugostiteljstvo povećanje PDV-a ne ide, ne čini hrvatske ugostitelje konkurentnijim nego što su do sada bili ali će ipak taj trošak pasti na krajnjeg kupca. **Reiner, S time smo iscrpili replike i prelazimo na sljedeći klub, a to je Klub zastupnika Živoga zida u ime kojega će govoriti uvaženi zastupnik Branimir Bunjac. Izvolite.

lijepa potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege. Želimo se još jednom kratko osvrnuti na predložene izmjene zakona koji se tiču porezne reforme u ovom slučaju Zakona o porezu na dodanu vrijednost i porezu na dobit. Kratko samo u uvodu želim ponoviti, dakle tvrdnju da ova porezna reforma ne ide u korist građana i konkretno smatramo da se prije pražnjenja proračuna, dakle povećanja rashodovne strane trebalo povećati prihodovnu stranu. Za to postoje itekakvi uvjeti, dakle mogla se povećati rudna renta, moglo se nastupiti s mjerama protiv sive ekonomije. Računa se da Hrvatska zbog sive ekonomije gubi od 10 do 30% proračunskih sredstava. Sve bi to imalo daleko bolje učinke za proračun i poslovanje u 2017. godini od ovih mjera koje u stvari predstavljaju u svojoj biti jedan politički dogovor sa bankama kako bi im se kompenzirali gubici koji su nastali konverzijom, navodni gubici koji su nastali konverzijom kredita u švicarskim francima. Konkretno što se tiče ova dva zakona Živi zid ne podržava, dakle smanjenje stope PDV-a na ugostiteljstvo i u tom smislu ćemo podnijeti i amandman, smatramo da je ugostiteljstvo doživjelo već nekoliko pritisaka u zadnjih nekoliko godina. Konkretno mislimo na povećanje stope PDV-a za ugostiteljstvo 10 na 13% a također i na fiskalizaciju dakle osjetno, dakle smanjila prihode ugostitelja. Ugostitelji dakle su svoj doprinos proračunu već dali i na ovaj način ih se u stvari na ovaj način ih se u stvari uskraćuje, gdje oni će dakle neće moći poslovati na isti način kao i do sada. Štoviše poslovati će sa gubicima i vjerojatno će doći do gubitka radnih mjesta u toj branši. Još jedan amandman koji mislimo podnijeti je amandman da se smanji PDV na prehrambene proizvode dobivene ekološkom i biodinamičkom poljoprivredom iz razloga što se radi o proizvodima koji imaju izraziti izvozni potencijal, koji se penje i na godišnjoj stopi do 10% barem prema onim analizama koji se tiču drugih europskih država. A istovremeno imaju vrlo blagotvoran učinak na zdravlje ljudi, na okoliš kao i na općenito na, dakle otvaranje radnih mjesta. S obzirom da ekološka poljoprivreda praktički ne postoji u proračunu, odnosno 2015. godine je bilo predviđeno 70 milijuna kuna, a u 2016. godini samo 350 000 kuna smatramo da bi ovakav potez predstavljao kompenzacijsku mjeru za ekološke i biodinamičke poljoprivrednike. Pritom želim dakle naglasiti da biodinamička poljoprivreda u stvari uopće ne postoji u proračunu RH, a postoji u većini proračuna europskih država, a to je vrlo neugodno iz razloga jer je sam osnivač biodinamičke poljoprivrede Rudolf Steiner se rodio u Hrvatskoj. Znači on se rodio u Hrvatskoj, konkretno u Donjem Kraljevcu u Međimurskoj županiji i tamo postoji sada i već jedan Centar za biodinamičku poljoprivredu međutim mi i dalje ništa ne poduzimamo da bismo uopće primijetili napore koje entuzijasti rade po ovom pitanju. Upozoravam također da je iz učenja Rudolfa Steinera i njegove filozofije izrasla ne samo biodinamička poljoprivreda, nego i Waldorfska pedagogija i da dana u svijetu imamo waldorfskih škola, a mi eto još uvijek nismo upoznati s time da postoji biodinamička poljoprivreda, jel koliko vidimo u proračunu ona se uopće ne spominje. Biodinamička poljoprivreda inače je već priznata u Europi kao najbolja poljoprivreda i slijedom toga se biodinamičkim proizvođačima daje Demeter certifikat koji se smatra za poljoprivrednika najvišim mogućim priznanjem. Prema tome, smatramo posebno s obzirom na to da je biodinamička poljoprivreda tek u povojima i da ovaj izdatak ne bi bio preveliki za proračun da bi se trebao smanjiti PDV i na proizvode ekološke i biodinamičke poljoprivrede. Također kao i u prvom čitanju mi želimo ustrajati na izmjeni članka 76. stavak 8. Zakona o PDV-u članka 76. stavak 8. Zakona o PDV-u u kojem se potiče uvoz stranih … strojeva i opreme. Dakle zbog čega je potrebno poticati uvoz stranih strojeva? Zašto ne bi bilo dovoljno napisati samo nabavu strojeva i oprema, nego moramo napisati uvoz strojeva i oprema, znači tu se smanjuje PDV. Dakle jednostavno smatramo da ne treba favorizirati uvoznike u odnosu na domaće proizvođače jer još uvijek imamo nekakav Gredelj, Končar u Hrvatskoj i neke druge proizvođače proizvođače strojeva i oprema i nema potrebe da se uvoznici stavljaju u neki privilegiran položaj. Konkretno se radi o jednoj jedinoj riječi dakle trebalo bi riječ uvoz zamijeniti sa riječ nabava i bili bi svi u ravnopravnom položaju. Također upozoravamo na članak 27. prijedloga izmjena i dopuna Zakona o PDV-u koji ako sam ga dobro shvatio upućuje na to da će plaćanja PDV-a biti oslobođeni svi oni koji koji u razdoblju do 31. prosinca 2017. nabave plovila za razonodu, zrakoplove, osobne automobile i druga sredstva za osobni prijevoz. Znači ako je to zaista tako predviđeno da je moguće oslobođenje od PDV-a onda je to sasvim sigurno vrlo, vrlo pogrešan članak koji bi trebalo ili promijeniti ili još bolje, obrisati. Također u prijedlogu poreza na dobit u prijelaznim i završnim odredbama trebalo bi dodati stavke da svi oni kojima banke otpišu dugove da njihova imena budu javno objavljena, da građani znaju kome su otpisani dugovi kako bi u budućem poslovanju imali jasan uvid u to s kime posluju. Naime, prema trenutnim važećim zakonima svi predstečajni dužnici izlistani su na stranicama Trgovačkog suda. Svi porezni dužnici izlistani su na stranicama Porezne uprave. Pitanje glasi vrlo jednostavno, gdje će se moći vidjeti kome su banke otpisale dugove? Dakle bilo bi potrebno i razumno da nakon otpisa dugova se taj popis bivših dužnika javno objavi kako bi svi bili u ravnopravnom položaju. Također na kraju važno je istaknuti i ovo o čemu je već govorio kolega Lalovac, a to su transferne cijene, transferne cijene koje su jedan od glavnih generatora utaje poreza u RH u kojima je u kojima je moguće da nekakva tvrtka majka svojoj tvrtki kćeri prodaje odnosno preprodaje proizvode po sniženim odnosno čak povišenim cijenama i onda da se time manipulira kako plaćanjem poreza tako i recimo državnim subvencijama. Praktički gledano moguće je da npr. Agrokor proda u Bosni svojoj nekoj tvrtci iste proizvode po lažnoj fakturi i onda u Bosni plaća manji porez na dobit nego što je to recimo porez na dobit u Hrvatskoj. Ove transferne cijene jesu ovdje sada istaknute, ali je potpuno nejasno što porezni obveznik mora raditi u vezi s ovim transfernim cijenama. I još je jedna stvar nejasna, a to je na koji način će se naplata naplata ovih transfernih cijena odnosno nadzor nad njima provoditi jer nije jasno tko je za to zadužen odnosno čini se da će premali broj ljudi to odrađivati. Koliko je meni poznato negdje oko pet na cijeloj na u RH. Također je vrlo važno spomenuti vrijednosne kupone koji se također spominju u ovom prijedlogu zakona. Ja ne želim biti zločest ali svima vama prvo padne na pamet Konzumovi kuponi koje ste vjerojatno vidjeli i sada se postavlja pitanje da li je to pitanje vrijednosnih kupona slučajno završilo u ovom prijedlogu zakona ili namjerno a onda je završila na takav način da ustvari budi sumnju da je namjerno da se nekomu pogoduje. Naime, u prijedlogu zakona piše da se vrijednosni kupon mora prihvatiti kao sredstvo plaćanja. Znači zbog čega bi se mora vrijednosni kupon prihvatiti kao sredstvo plaćanja? Trebalo bi pisati može se prihvatiti ali ne mora se prihvatit. Znači obaveza je i ono što je još vrlo zanimljivo na kraju pitanje vrijednosnih kupona se ovim zakonom rješava tek odnosno primjena novoga zakona od 1. siječnja 2019. godine. Dakle sad me konkretno zanima zbog čega mi 2016. godine moramo raspravljati o primjeni zakona koji se primjenjuje za 2 i nešto više godina? Znači opet na neki način se budi sumnja da ustvari iza svega toga stoji nekakva namjera. Također, pitanje na koje nije odgovoreno u vezi vrijednosnih kupona glasi da li je u vrijednosnim kuponima naplaćen PDV ili u vrijednosnim kuponima nije naplaćen PDV? Pa bi ja molio ukoliko je moguće od ministra da on u svojoj završnoj riječi odgovori na ovo pitanje jednako kao i na ono pitanje da li oni koji kupuju plovila i zrakoplove u 2017. godini moraju platiti PDV odnosno ne. Eto toliko od Živoga zida. Mi u svakom slučaju smo prema ovim izmjenama zakona vrlo skeptični. Oni dakle ne rješavaju one ključne probleme koji muče hrvatsko društvo a ostaje sumnja da će se ustvari s njima samo pogodovati ustvari bankama, ljudima koji imaju jako puno novaca, određenoj klijenteli i što je najgore od svega bankama koje dakle još uvijek duguju novce za nezakonite kamate. O tome postoje i pravomoćne presude, oni to ne isplaćuju, naše je mišljenje da ne samo da to moraju platiti nego da ih treba i dodatno oporezovati pa tek onda ići u povećanje rashoda. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala vam lijepa. Imamo nekoliko replika, prva je uvaženog zastupnika Ivice Mišića. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Sabora. Kolega Bunjac, malo smo raspravljali, vi ste iznijeli o ugostiteljstvu i drago mi je da se to iznosi, međutim ja bi postavio jedno pitanje ako gledamo ugostitelje u Dalmaciji, ugostitelje u Slavoniji, ugostitelje u Zagrebu, to je velika razlika, jako, jako velika razlika. Ugostitelji u Slavoniji plaćaju 25%, ugostitelji istina hoteli će plaćati 12%, ostali 25%. Ja smatram da svi trebaju platiti 25% ili svi 12%. Ali zašto stalno ići na ruku Dalmaciji? Mi svi skupa i Slavonija, i svi u Hrvatskoj plaćamo turističku zajednicu koja najviše doprinosi Dalmaciji, koja najboljem standardu danas a Slavonija je daleko u najgorem standardu, u najgorem i taj isti Slavonac će platiti 25%, ni kafić koji napravi danas 500 kuna prometa. Slažem se, državu smo mi doveli danas u ovo vrijeme kakvo jeste. Ajmo svi nek imaju 25% pa ćemo nakon 2 godine pokušati vidjeti gdje smo. Onda ste spomenuli eko proizvodnju, da eko proizvodnja, mi praktično imamo u Hrvatskoj eko proizvođače jer je naša zemlja nije toliko zagađena koliko je Njemačka, Francuska i sve ostale. Oni čak ni divlje životinje nemaju više na svojim poljima gdje su pokušali pustiti da rastu i da dođu, jednostavno toliko je zatrovano. Mi sa vrlo malo mudrosti možemo imati kompletnu državu u eko proizvodnji ali postavljam opet pitanje, kad napravimo eko proizvodnju kako ćemo je plasirati na taj zapad i kako ćemo to prodati? Da li tu ima strategije? Evo tu je gospodin Marić pa neka to vidi. Spomenuli ste automobile, pa vidite da bi jedan poduzetnik, jedan obrtnik išao negdje na put on mora uzeti automobil. Stalno se kreće, prema tome to smatram normalnim. Onda dalje OPG-ovci koji su u Slavoniji, koji imaju mala gospodarstva i koji imaju male restorane ja bi ih oslobodio, dao bi im paušali porez.

Mi imao jako puno neobrađene zemlje a imamo zemlje recimo koja je potpuno odmorena, jer jedan od prvih uvjeta za ekološku poljoprivredu bi bilo da recimo zemlja 3 godine stoji neobrađena a mi nažalost takve zemlje imamo jako puno u područjima u kojima je recimo bio, trajao rat prije 20 godina i ta je zemlja ustvari idealna za ekološku poljoprivredu tim prije jer su mnoga od tih područja trenutno opustjela. Htio bih napomenuti da su trenutno proizvodi ekološke i biodinamičke poljoprivrede daleko je veća potražnja od ponude. I recimo zemlje koje forsiraju takvu poljoprivredu kakva je npr. Danska bilježe rast na godišnjoj razini od 10% tako da oni ustvari ne mogu proizvesti dovoljno koliko su drugi spremni od njih kupiti. Što se tiče programa, odnosno plasmana za plasmane takvih proizvoda mi smo već kao Živi zid kao stranka prošle godine u, odnosno ove godine u travnju donijeli nacionalni plan za organsku poljoprivredu. Mi ga imamo, predstavili smo ga javnosti, nije naišao na odgovarajući odjek i dalje smo ga spremni ustupiti Vladi ukoliko ga želi proučiti. proučiti. U tomu planu predviđene su mjere kako bi se ti proizvodi dakle plasirali na tržište. Tu je u svakom slučaju ključna uloga države koja bi trebala dakle poticati sajmove takvih poljoprivrednih proizvoda ali koja bi i mogla sudjelovati u otkupu takvih proizvoda recimo za bolnice, da se upravo onim građanima čije je zdravlje najugroženije daje kvalitetna hrana

Uvaženi gospodine potpredsjedniče, uvaženi kolega. Evo prvo ću vas pohvaliti da ste stvarno uspjeli probaviti ovaj jedan opsežan materijal, da ste ga proučili i vidim komentirali. Međutim, ovdje vas moram upozoriti na jednu sitnicu. Konačan prijedlog poreza na dohodak kojeg ste komentirali vi i kolega Maras i bio je onaj jako lijepi onaj performans sa onim novcima. Zapravo pogriješili ste u jednoj stvari. Ne može se rasteretiti nekoga tko ne plaća porez. Naravno mi moramo težiti jednom pravednijem društvu, društvu sa manjim socijalnim razlikama, sa manjim razlikama u plaći. Ali onaj tko ne plaća porez uopće ili jako malo njega zapravo ne možeš ni rasteretiti i tako da evo to imate na umu. Hvala. Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Branimir Bunjac. **Bunjac,

Dakle, vama je poznato da u Hrvatskoj trenutno u nekim branšama posebno na primjer u građevini ili u trgovini se ljudima daje plaća na ruke i da oni jednostavno, njima je svejedno da koliki je porez na dohodak ili neki drugi porez. Jer on će uvijek dobiti jedan te isti iznos na ruke i s te strane bi tu trebalo poduzeti neke mjere da se konačno riješi stanje. Stanje je rješivo. Ono se može riješiti za sedam dana, ali samo je potrebna dakle politička volja. Isto tako, upozoravam na problem prekovremenih sati. Evo ja sam prošli tjedan razgovarao sa ljudima koji rade tjedno 15 do 20 sati preko norme i o tim satima se ne vodi nikakva evidencija, a što je najgore od svega čak se niti ne plaćaju. Znači ljudi u stvari rade besplatno pod prijetnjom da ako ne izvrše te obaveze da će dobiti otkaz. Na koji način njima pomaže ova porezna reforma? Dakle, prvo je trebalo prisiliti poslodavce koji posluju nezakonito da isplaćuju svojim radnicima normalne plaće, odnosno sa svim doprinosima pa bi se već tu dobila jedna, dakle jedna porezna masa većih prihoda koja se onda mogla raspodijeliti dakle u nekakve korisne svrhe prije svega socijalnoga karaktera. Hvala lijepa. Hvala. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Tomislava Žagara. **Žagar, Tomislav (Nezavisni)** Hala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Bunjac, meni se čini da ministar Marić radi svoj posao, na tomu mu čestitam. Ali nije dobro da samo on radi u ovoj Vladi svoj posao. Ili je on preuranio ili on radi normalnim tempom, a možda ovi ministri koji su tek imenovani ili neki koji su već bili ne odrađuju svoj posao. Zašto je to bitno? Stječe se dojam da ministar Marić ovom poreznom reformom gradi kuću od krova, pa ćemo kasnije složit temelje. Dakle, reforme prvenstveno regionalnog ustroja pa onda kurikularna reforma i sve druge reforme bi trebale pratit ovu poreznu reformu. Međutim, one su zaustavljene. Ali vi ste mi dali zapravo jednu ideju i jako dobro ste rekli da bi trebalo smanjit PDV na ekološku proizvodnju. Međutim, ono što ministar Marić ne može napraviti sam, što treba ministar poljoprivrede napravit, a ja vas mogu sad pozvati, dođite kod mene u Slavoniju pa ćete vidjeti za što se sve izdaju ekološki poticaji, pa ćete vidjeti voćnjake u kojima rastu doslovno ovako debele akacije u kojima i na takve voćnjake ljudi ubiru poticaje. Dok se ne uvede red u sektoru bilo u poljoprivredi, bilo gdje, onda je svaki napor ministra Marića u tom smjeru uzaludan. U svakom slučaju vaša inicijativa, vjerojatno vi da ste ministar vi bi to odmah napravili jer svako bi bila dobro došla. Jer hrvatski proizvod mora bit prepoznat na europskom tržištu, a posebno takav proizvod koji može biti konkurentan i koji onda može biti uspješan. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Branimir Bunjac. zid)** Vi ste dakle u pravu kad govorite da ova Vlada počinje graditi kuću od dimnjaka. Znači umjesto da ona postavlja nekakve temelje u novom modelu ekonomije, da ova Vlada poduzima neke korake koji bi išli recimo u korist barem 70% građana ako već ne svih. Ona ovdje donosi poreznu reformu kojoj se u biti raduje grupa od možda 3000 ljudi u Hrvatskoj koji će imati dakle povišicu plaća od nekakvih 700 kuna na više. Da je ova Vlada odgovorna ona bi prije svega, dakle riješila problem ovrha i blokada. Ova bi Vlada poduzela socijalne mjere, znači dala bi nam, dala bi evo djeci ovoj gore besplatne udžbenike, dala bi im besplatni prijevoz, dala bi im stipendije. To bi dakle bile mjere koje bi poduzela nekakva reformska odgovorna Vlada. Ta ista Vlada potaknula potaknula bi demografske mjere, znači povećala bi porodiljne naknade, brinula bi se za to da obitelji imaju perspektivu, da imaju miran san. Ali ne. Što radi ova Vlada? Ova Vlada nama daje recimo zakonski prijedlog da se smanji PDV na uvezena vozila, da se smanji PDV na zrakoplove, da se ukine PDV na uvoz nuklearnih reaktora. Ja stvarno ne znam tko ih u Hrvatskoj uvozi, tko je to uopće stavio u zakon. I ova Vlada recimo raspravlja o tome kako će se zvati neka ulica, kako će se zvati neki trg. Pa to građane uopće ne zanima. Znači, ova Vlada u biti se bavi onim čim bi se moglo baviti neko bogato društvo koje ima riješeno sve probleme, pa onda evo sad nam je dosadno pa idemo preimenovati neke ulice ili ćemo staviti ovaj spomenik, odnijeti ovu bistu itd. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Ja molim sve zastupnike da se drže teme. Vi ste svjesni da se niste držali teme. Ja vas molim da svi koji diskutirate se držite teme, a to su Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost i o porezu na dobit, ne o bistama, pločama, imenima ulica itd. no dobro. Sljedeća replika uvaženi zastupnik Ivan Pernar. Izvolite. Poštovanje predsjedavajući. Htio bih prije svega pozdraviti djevojke koje su na galeriji, njih zanima ova rasprava, međutim nažalost vidim da kolege iz HDZ-a ova rasprava o ovim izmjenama Poreznog zakona njih to ne zanima jer većina njih ovdje nije niti prisutna. Naime, povećanjem PDV-a za ugostitelje doći će do njihovog sloma jer je jedini razlog zašto su oni prihvatili fiskalizaciju bez aktivnog otpora, bio je taj što je istovremeno smanjen PDV, znači naći će se u problemima. A druga i krucijalna stvar koja se uporno skriva i od koje se uporno bježi jest da je glavni problem ove zemlje kunska besparica, znači nema dovoljno novca u opticaju, nema likvidnosti. Zato su mladi ljudi bez novaca, zato bježe iz ove zemlje jer ovdje nema novaca. A mi ovdje ne raspravljamo o tome zašto je kunska besparica u zemlji nego raspravljamo o tome kako ćemo ono malo novca što je preostalo raspoređivati. I te vaše porezne reforme koje vi radite zadnjih 20 godina, 25 godina koliko već, mi vidimo da niti jedna od tih reformi nije riješila društvene probleme. I ako je evidentno problem s te monetarne financijske strane s uloge HNB-a zašto se ne mijenja uloga HNB-a, zašto se ne dovodi u pitanje ta restriktivna porezna politika ako je jasno da je restriktivna monetarna politika uzrok agresivne porezne politike, o tome se ne raspravlja. I evo ja pitam vas gospodine Bunjac da pokušate odgonetnuti čije interese gospoda iz HDZ-a štite time što ne žele mijenjati monetarnu politiku i zbog čega se ove porezne izmjene zapravo dovode s ciljem da nekolicina ljudi ima kao što je naveo kolega Maras 60 tisuća kuna više na godišnjoj razini će dobiti, a golema većina ljudi će dobiti malo ili ništa. Hvala puno.

da se uzme nekomu tko nema i da se da onda nekomu tko isto tako nema. i ustvari bi ova porezna reforma trebala ići u smjeru da se uzme onima koji imaju i da se da onima koji nemaju. Znači mi ćemo sada uzeti otvoriti pet tisuća radnih mjesta u poljoprivredi ali na način da ćemo ugasiti pet tisuća radnih mjesta u ugostiteljstvu, a onda ćemo sutra otvoriti pet tisuća radnih mjesta u trgovini tako što ćemo ugasiti pet tisuća radnih mjesta u poljoprivredi. I tako na neki način ova cijela ekonomija čiji model zastupa Vlada izgleda poput psa koji se cijelo vrijeme vrti oko sebe i pokušava ugristi svoj rep. Znači u biti ne rješava se ništa bitno. Trebalo bi dakle kao što je rekao kolega Pernar omogućiti ovoj državi veće prihode, trebalo bi omogućiti prvenstveno borbu protiv utaje poreza i korupcije, a tek onda kada se postigne pošteni sustav u gospodarskom poslovanju onda ići na poreznu reformu i ja vjerujem da u tom slučaju nitko ne bi imao ništa protiv da snosi svoj dio obaveza, ovako ostaje dojam da se jednu skupinu privilegira, a drugu skupinu da se kažnjava, a ustvari oni koji su sve to zakuhali oni mirno prolaze pokraj toga i na neki način smiju ljudima koji se bore za koricu kruha. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Zadnja replika je uvažene zastupnice Sabine Glasovac. Izvolite. Hvala vam lijepo. Kolega Bunjac. Slažem se s vama u dijelu u kome vidite banke kao najveće dobitnike pa čak i profitere ja ću to tako reći ove porezne reforme, pogotovo kada govorimo o današnja dva prijedloga zakona, tu priča neće stati. Ako pratite malo medije onda možete vidjeti da se onako pompozno dosta najavljuje kako će se mladim ljudima i obiteljima činjenica da se ukida porezna povlastica na kupnje prve nekretnine kompenzirati kroz udio države u sufinanciranju kreditnih rata u prve četiri godine. Međutim prije neki dan u medijima izašla je isto tako vijest da zapravo osobe koje imaju bilo kakvu ušteđevinu neće moći biti korisnici tih istih povlastica države. Pa se postavlja pitanje hoće li se zapravo na taj način ići na ruku mladim mladim obiteljima i mladim osobama prilikom kupnje prve nekretnine ili će ta kompenzacijska mjera biti poticaj novih kreditnih zaduženja za 35 godina gdje se potiče dužničko ropstvo mladih i mladih obitelji i pitanje je što će se događati s tim kreditima nakon četiri godine kada država izađe iz sufinanciranja rata. Ne daj Bože da nam se dogodi ponovno slučaj švicarac. O tome će još biti govora, ali nije nevezano uz ovu temu nije nevezano uz paket poreznih zakona i mislim da tu trebamo držati oči širom otvorene što se tiče odnosa banaka-države, porezne reforme-banaka i kako će se to sve skupa lomiti i reflektirati na malom tzv. čovjeku, posebno u ovom slučaju kada ćemo još govoriti o stambenim kreditima i kakti pomoći mladim ljudima. Kolegice Glasovac ja sam lijepo zamolio da se držimo teme. Sve što ste govorili nije imalo nikakve veze s ova dva zakona i vi ste toga svjesni. A molim kolegu Bunjca da sada ne odgovara u istom stilu tj. da odgovara, nema šta odgovorit zapravo ali vi ćete očito nešto govoriti, ali govorite o temi, govorite o temi molim vas. Hvala predsjedavajući. Replika bi se trebala držati odgovora na ono pitanje koje je zastupnica postavila. Ja vas molim da mi dopustite da odgovorim s obzirom da nju niste prekinuli u njezinom izlaganju. što se tiče banaka prošećite gradom Zagrebom i pogledajte ove palače koje su banke izgradile u vrijeme najveće krize, znači u vrijeme dok su građani počeli kopati po smeću ovdje su se gradile palače. Pogledajte plaće i uprave banaka, ja molim da se u ovaj Sabor konačno donesu plaće uprava mirovinskih fondova. Ja želim vidjeti te plaće. Recite hrvatskim građanima istinu. A što se tiče prevara pa naravno da sada kada se građanima nameće novi porez onda im se priča e znate mi ćemo vam subvencionirati kamate, isto to je Ivo Sanader govorio 2005., 2006. mi ćemo vam poticajnu stambenu štednju davati, mi ćemo vam subvencionirati kamate i koliko je ta mjera trajala? 2, 3 godine, samo do trenutka do kad su svi mladi dignuli kredite, dok se dignulo ne zna 60 tisuća kredita u švicarskim francima i isto toliko u eurima. Čim su ljudi dignuli kredite potaknuti tim mjerama odmah su se sve te mjere ukinule, odmah se išlo na promjenu tečaja, odmah se išlo na promjenu kamata i ljudi su u jednom velikom broju slučajeva ostali bez tih nekretnina. Prema tome, „Ne vjeruje danajcima ni kad darove nove“. Hvala lijepo. To je uistinu bilo usko vezano uz PDV i porez na dobit. Slijedeći klub zastupnika je onaj HNS-a, HSU-a u ime kojega će govoriti uvaženi zastupnik Ivan Vrdoljak. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče. Kolegice i kolege, pokušat ćemo se stvarno kratko držati dva zakona koja su sada na dnevnom redu poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost. Cilj svih poreznih izmjena jedna od prvih rečenica je bila poticanje konkurentnosti i gospodarstva i mislim da su ova dva ključna zakona ustvari trebaju osvrnuti na to jer realno porez na dohodak ide više prema građanima i svi ostali se koncentriraju na ostale doprinose doprinose BDP-u a ovaj je isključivo smjer prema gospodarstvu. I zato se želimo na to strateški osvrnuti. Naše zamjerke, a vidjeli smo i odgovore nakon prvog čitanja da se nisu poštivali, ključna zamjerka strateški dokumenti RH. Drugo, u pozitivnoj namjeri i u dobroj ideji da se smanji porez na dobit tvrtkama koje imaju do 3 milijuna kuna prihoda mislim da je dobra stvar, da to nije nije loša ideja da se malo i srednje poduzetništvo, ustvari malo ili mikro u ovom slučaju dodatno potiče. Malo je u koliziji sa Zakonom o računovodstvu u Zakonu o računovodstvu imamo da su tvrtke mikro ili mali poduzetnici na 5,2 milijuna kuna pa bi bilo dobro da se to uskladi u nekom vremenu pa da onda uvijek imamo iste kriterije i u Zakonu o računovodstvu i u Zakonu o porezu na dobit. Ako to već nije današnji trenutak. Ono što je opasno u toj povlastici da tako kažem na smanjenu stopu poreza na dobit je da se može dogoditi da neka tvrtka ima prihode od 5 milijuna kuna, desetak zaposlenih i da plaća stopu od 18% a da druga tvrtka ima jedna zaposlen, ima prihode od 2,5 milijuna kuna i da porez na dobit plaća 12%. Jasno mi je i da to mora biti direktna veza i sa drugim Zakonima Zakonima o poticanju investicija ili bilo kako ali misli da će se Ministarstvo financija vrlo brzo morati pozabaviti sa situacijama kada se osnivaju nove tvrtke gdje se izbjegava bilo kakva povezanost da bi se zadržalo ukupni prihodi na ispod 3 milijuna kuna. I na taj način u biti izbjegavale svoju obavezu od povećane stope poreza na dobit. Djeluje destimulirajuće za rast mikro i malih, ako su sad na 2,5 milijuna kuna zašto bi željeli nagodinu narasti na 4 ili 5 milijuna kuna ako zahvati 2 stopu lakše im je outsourcat neke usluge, lakše im je osnivati nove tvrtke pa čak i smanjivati zaposlenost u tim tvrtkama nego ovo. Zato mislim da će to biti tema vrlo skora za pola godine ili godinu i nema veze dobra je namjera nek se krene u tom smjeru. Ono što u porezima na dobit jako zamjeramo a to je ukidanje reinvestirane dobiti. Reinvestirana dobit mi ćemo i podnijeti opet taj amandman i ako ste odlučili da je ukinete pa nemojte rediti od 1.1.2017. godine. Ljudi rade neke poslovne planove, odgodite primjenu od 1.1.2018. godine tako da ljudi koji su planirali investirati u 2017. godini i računali na mogućnost korištenja reinvestirane dobiti nemaju razloga mijenjati svoje poslovne planove. To je jednokratni udar u 2017. godini sa potencijalnim korištenjem možda u većoj mjeri ali ne vidim razloga i štete da se dogodi povećanje u 2016. godini rast bruto investicija u fiksni kapital je na razini skoro 5% i vi sami planirate u 2018. godini to dići na 8%, a ukidamo jednu mjeru koja je poticala upravo to investicije u fiksni kapital kroz reinvestiranu reinvestiranu dobit. Što se PDV-a tiče tu imamo daleko više zamjerki naravno jer tu je eklatantni primjer nečitanja strateških dokumenata. I već toliko puta spomenutih ugostiteljskih i turističkih usluga gdje grana koja najviše vuče rast u krajnjoj liniji sad su izašli podaci, danas su izašli podaci za tromjesečje rast BDP-a od 2,9% najveći doprinos tome je rast osobne potrošnje i izvoz usluga a a to je i ugostiteljstvo, turizam i ugostiteljstvo. I u strateškim dokumentima je bilo predviđeno daljnje smanjivanje PDV-a. Nema razloga da to radite, odlučili ste se preuzeti tu odgovornost, naravno da ćete onda nositi i odgovornost ako dođe do usporavanja rasta turizma i ukupnog volumena ugostiteljsko-turističkih usluga. Dalje primjedbe na Zakon o PDV-u je da stvarno ne vidimo apsolutno ni u jednoj poruci u kojem trenutku stimuliramo izvoz i u kojem trenutku destimuliramo uvoz. To nema apsolutno ni u jednoj rečenici. I to je pitanje strukture BDP-a i jučer sam to naglasio vraćamo se u strukturu BDP-a iz 2008. godine. Osobna potrošnja, veći uvoz i u vašim projekcijama upravo to i piše povećanje uvoza, usporavanja povećanje izvoza, osobna potrošnja raste, državna potrošnja raste. I u toj strukturi će biti rast BDP-a ali ne onakav kakav bi zadovoljilo jednu ozbiljnu zemlju u nekim srednjoročnim i dugoročnim planovima gdje se struktura BDP-a treba popraviti a ne samo iznos. I svatko, jasno mi je potpuno da svaka neka ekonomska mjera ili kretanja su periodična. I da je danas trenutak kada smo u rastu BDP-a i porastu poreznih i proračunskih prihoda se donose neke mjere koje su potpuno različite od možda onih koji su bili prije tri godine ili prije osam godina ili bilo kada jer je situacija u ovom trenutku takva da treba iskoristiti pozitivne stope rasta po našem prijedlogu na dodatnom stimuliranju izvoza. Recimo smanjenju PDV-a na strateškim industrijskim granama kako bi im pomogli izvoznicima, na ICT-u. Ja podržavam jako zaustavljanje, u stvari namjeru da se stopa PDV-a ne povećava na lijekove ne zato da bi HZZO plaćao više, nego zato što na taj način stimuliramo jednu stratešku industriju koja se dobro razvija da može više izvoziti jer su oni tada 13%, 12% konkurentniji nego da im je stopa 25%. I iz tog razloga je ključno da se politikom PDV-a ne treba voditi socijalna politika ili troškova HZZO-a ili Ministarstva zdravlja, nego izvozna politika. Koristili smo i u ovim dokumentima, u stvari vi ste koristili u prijedlogu vrlo zanimljivo koliziju imamo, a to je argument da je dizanje porezne stope na dohodak možemo koristiti u argumentu rasta potrošnje. Znači, očekuje se rast plaća, a onda se isto tako koristi i kao kompenzacijska mjera za rast PDV-a u ugostiteljstvu, jer će se ugostiteljima smanjiti smanjiti teret na plaćama. To znači da se ne očekuje da će se u tom sektoru povećati plaće, nego da će vlasnici iskompenzirati svoj dodatni PDV na smanjenju troška plaća koji će očito u konačnom neto iznosu ostati isti. Moramo se odlučiti da li nam je želja da povećanje stope poreza na dohodak u stvari neoporezivog dijela očekujemo da završi u potrošnji u povećanju plaća ili u realnom sektoru kao kompenzacijska mjera dodatnom poreznom opterećivanju ugostiteljstvu. Dakle, prave efekte ovih izmjena možemo vidjeti u projekcijama koje ste neki dan na Vladi usvojili. Rast BDP-a se očekuje u sljedeće četiri godine na razinama 3,2, 3,3 do 3,5% a u 2016. godini će biti 2,8% što znači u sljedeće četiri godine ćemo raditi a a gotovo ništa da može doprinijeti nekom zdravijem rastu. Ali u tom rastu BDP-a je vrlo jasno rečeno rast potrošnje. šta je temelj rasta BDP-a? Rast osobne potrošnje, rast uvoza, usporavanje rasta izvoza, rast državne potrošnje i usporavanje rasta industrijske proizvodnje. Dakle, sve nabrojano je kontra onoga što bi jedan običan građanin možda zaželio. To u projekcijama piše, to tako sami predviđate. Mislim da to ljudi nije dobro. Razmislite, na početku ste mandata. Ove porezne izmjene će donijeti neki rezultat, imate još vremena da u svojim projekcijama planirate da izvoz raste brže od uvoza. Zašto to ne bude fokus mandata ove Vlade? Hrvatska će i nakon ovih svih poreznih izmjena ostati uvozna zemlja, uvozna ekonomija bez jasne vizije strateškog razvoja i poštivanje strateških dokumenata. To nije dobro. Hvala vam lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. I na vaše izlaganje imamo više replika. Prva je ona uvaženog zastupnika Branka Grčića. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Vrdoljak, ima još jedna stvar ovdje kad govorite o porezu na dobit. Znači, moram to još jednom istaknuti, spomenuti i mislim da ćemo mi ići sa amandmanom da se te stvari promijene, a to je ukidanje poreznih olakšica poreza na dobit na potpomognutim područjima. Mislimo da tome nije bilo mjesta u ovom zakonu jednostavno zato što je to mali trošak. To je svega negdje između 40 i 50 milijuna kuna godišnje. Ako je samo temeljem rebalansa prihod od poreza na dobit povećan čak milijardu i 200 milijuna kuna, onda možete misliti koliko tih 50 milijuna kuna tu znači, a mi ih uzimamo poduzetnicima na potpomognutim područjima. Dakle, zaista to nema smisla. Podsjetit ću ovim sada novim prijedlogom je korigirano za grad Vukovar to pozdravljam naravno i ostaje potpora od nekih 50% olakšice za područja na u u prvoj tzv. skupini potpomognutih područja, dakle onih najmanje razvijenih. Međutim, potpuno je ukinuto za drugu skupinu i time se ne mogu nikako složiti i mislim da bi trebalo to vratiti u zakon kako bi barem taj dio regionalne politike ostao na snazi. Hvala. uvaženi Ivan Vrdoljak. **Vrdoljak, Ivan (HNS)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Kolega imate pravo. To nije iznos koji zabrinjava državni proračun, ali očito da im je ideja bila pojednostavljenje. Ali kad se razgovara, da se pojednostavi sustav oni u pravilu ispadaju nepravedni. I to je uvijek tako. I zato treba imati mjeru u jednostavnosti da bi se nivo pravednosti mogao zadržati. Ali kad smo već na detaljima poreza na dobit u projekcijama, znači mi smo uprihodovali ove godine oko milijardu i 200, 300 milijuna više nego što je uopće bilo planirano. 6 milijardi je bilo planirano, mi smo na 7,2, 7,3 milijardi kuna. I unatoč smanjenoj stopi sa 20 na 18%, unatoč smanjenoj stopi za male i mikro poduzetnike u projekcijama je plan u sljedećih 4 godine rast od 4, 5% poreza na dobit. Očito da je tu u igri reinvestirana dobit i ove koje beru od potpomognutih područjima koji do sada nisu bili, nema što drugo. Ako se smanjuje stopa sa 20 na 18, ako se jednog dijela oslobađa sa 20 na 12 stopa, a mi planiramo rast poreza na dobit onda je očito veliki volumen reinvestirane a to je investicija u fiksni kapital i opet smo u koliziji jel se planira dupliranje investicija u fiksni kapital koji ide i novom investicijom, ali ide i dokapitalizacijom postojećih tvrtki. Tako da je jasna poruka, nećemo stimulirati reinvestiranu dobit investicije u fiksni kapital, one će se dogoditi same po sebi. Ali ovakvi detalji od 40, 50 milijuna kuna, bez obzira na argument pojednostavljenja sustava treba zadržati nivo pravednosti i ravnomjernog razvoja Hrvatske i jednakih šansi. I nijedna vlada neće trajno riješiti taj problem, ali svaka vlada ima obavezu napraviti korak naprijed. Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Davora Vlaovića. Izvolite. **Vlaović, Davor (HSS)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Vrdoljak. U svom izlaganju spomenuli ste ne držanje strateških odluka odnosno konkretno Strategije razvoja turizma i problematike vezano uz PDV u turizmu ugostiteljstvu posebice. Znamo da je kroz strategiju bilo najavljeno daljnje smanjivanje PDV-a kako bi naš upravo taj sektor bio konkurentan sa okruženjem jel znamo da je ključ uspjeha u turizmu čovjek, a najveći dio ljudi koji rade u turizmu su sezonska radna snaga koja dolazi iz Slavonije i Baranje i drugih nerazvijenih krajeva i znamo da su i sindikati i oni nezadovoljni sa visinom osobnih dohodaka i da se traži povećanje osobnih dohodaka. Obzirom na povećani PDV u ugostiteljstvu pogotovo kod ovih obrtnika koji nemaju usluge smještaja vjerojatno postoji realna opasnost da će doći do smanjenja broja zaposlenih i da neće doći do rasta plaća pa onda ni do rasta osobne potrošnje i u tom kontekstu mislimo da je u ovom prijedlogu zakona trebalo biti definirana minimalna plaća što je vaš stav oko toga, što vi mislite do kud bi trebali ić minimalna plaća? Mi mislimo iz HSS-a i ja osobno da treba i to definirati i rasti minimalna plaća da bi zaštitili upravo radnike da ih ne iskorištavaju poslodavci i u turizmu i u drugim sektorima i da te plaće svakako moraju rasti ukoliko želimo da raste i osobna potrošnja. I svako ko se slaže sa vama da treba razmisliti o odgodi primjene da reinvestirana dobit ne bude porezna olakšica pogotovo u potpomognutim područjima jel znamo da imamo nekoliko najavljenih investicija u Slavoniji i bojimo se da će ti investitori razmisliti i povući svoje investiciju ukoliko ne budemo mogli to

Dakle što se tiče povećanja očekivanih povećanja plaća u ugostiteljstvu i turizmu to nije opasnost da se neće povećati plaće. Odgovor Ministarstva financija na prijedlog da se pazi na strateške dokumente i ne povećanje PDV-a na ugostiteljstvo jel kažu da su okviru porezne reforme predložene su porezna rasterećenja za taj sektor u smislu poreza na dobiti, poreza na dohodak i doprinosa. To znači cilj je da rasterećenje vlasnika u porezu na dohodak ne ide na plaću nego sa se kompenzira veći PDV. To imamo u dokumentu napisano, znači nemamo mi tu opasnost to je već procjena takva. Rasteretit ćemo te cijenu rada, neto plaća će ti ostati ista i svim našim sezonskim radnicima će neto plaća ostati ista, a to će se iskompenzirati što sam ti povećao PDV. Što se tiče minimalnih plaća tu treba biti oprezan. Svake godine treba razmišljati o ratu minimalne plaće u nekoj stopi koja ne ugrožava radno intenzivne djelatnosti i nisko dohodovne djelatnosti jel možemo dovesti u pitanje desetke i desetke tisuća radnih mjesta u tim djelatnostima. Može se Vlada odlučiti i mi smo razmišljali i u svojoj vladi kada smo postepeno svake godine dizali minimalnu plaću, razmišljali smo da u nekom trenutku ekstremnije dignemo minimalnu plaću ali samo pod jednim uvjetom, da se sektorski nađu rješenja koja spašavaju radno intenzivno i niske dohodovne industrije. Tu je u koliziji neke europske direktive ja sam pristalica da ako imamo rješenje za dodatnu kompenzaciju radno intenzivnim industrijama da treba ići na stope minimalne plaće koje su predložene, ukoliko nemamo rješenje za njih onda ne. Onda svake godine sa nekoliko posto, sa matematikom koju svi možemo procijeniti sa rastom BDP-a rastom cijena itd. podići svake godine razvoj minimalnih plaća. Naš posao u sljedećih nekoliko godina će biti ne samo zaposlenost će biti rast plaća svih nas koji sudjelujemo u ovom političkom životu RH. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika uvaženog zastupnika Borisa Lalovca. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Vrdoljak. Pa zanima me mišljenje zato što smo skupa radili pogotovo vezano za porez na reinvestiranu dobit. Kakva je bila situacija gospodarstva 2011. godine vrlo niska kapitaliziranost naših poduzeća. Znači mala poduzeća su bila ispod 20% odnosno negdje na 15 do 16%, srednja poduzeća su bila negdje zbog velikog udjela javnog dobra odnosno javna poduzeća su imala određeni kapital. To je bila mjera da se mala poduzeća dignu kapital. Znate kakva je danas mjera? Znači ne samo da se gleda koliko je tko od poduzeća koriste tu mjeru nego se treba vidjeti učinak, a učinak je sami ministar rekao preko milijarde kuna bila samo u jednoj godini što znači da su investirana milijarda kuna u fiksnu imovinu u tom dijelu. A kada se gledaju FINA-ini podaci za 2015. godinu vidi se da se udio kapitala malih poduzeća digao na 21, 22%. Što to znači? Znači da su ta mala poduzeća postala potentnija i kod obrade kreditnih zahtjeva za financiranje svojih aktivnosti jer jednostavno banke su potrošile sve kolaterale, imali su niski udio kapitala i jednostavno to je bila mjera da se krene u investicije, da se diže kapital malih poduzeća jel problem u Hrvatskoj je niska kapitaliziranost poduzeća, nije samo problem loših plasmana tih poduzeća. Pa me sada zanima čisto ta mjera jer znam da su i neka javna poduzeća čini mi se HEP snažno koristio investicijsku politiku reinvestiranja dobiti i na taj način je bio jedan od nosioca investicijske politike u energetskom sektoru. Tako da me ukupan učinak ove mjere ćemo sigurno vidjeti u narednim godinama, međutim ne bi samo trebalo gledati jel to mali broj poduzeća nego se treba gledati multiplikativni učinak na gospodarstvo jel i danas ovaj gospodarski rast od 2,9% najvećim djelom se odnosi na investicije i na bruto investiciju u fiskalni kapital. I to je mislim ta mjera koja je davala reinvestiranu dobit. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će potpredsjednik Sabora uvaženi Ivan Vrdoljak. **Vrdoljak, Ivan (HNS)** Radili smo zajedno na tome i identificirali najveći problem a to je niskokapitaliziranost malih, srednjih pa čak i velikih poduzeća i bilo je tu više mjera. I naravno da to nije samo pitanje da li će oni sa svojim investicijama u fiksni kapital dići svoju produktivnost, kapacitete proizvodnje, pa posljedica toga veći izvoz kao što je, pa veći industrijski rast. To sve proizlazi kada firme ulažu u fiksni kapital. I još jedna posljedica što nikad ne smijemo zaboraviti a to je naša borba da naši poduzetnici imaju istu cijenu kapitala kao u zapadnoj Europi. Mi se borimo s tim već 25 godina. Naš poduzetnik se zadužuje za 4, 5, 3%, Nijemac danas za 0,7 ili 0,4. Kako možemo tome pomoći? Da su kapitalizirani, da su … da im damo šansu da može doći u banku pa onda nekim drugim mjerama HNB-a, Hrvatske banke za obnovu i razvoj itd. koje možemo potaknuti ali i jedno i drugo mjere neće doprinijeti ničemu ako nismo dovoljno kapitalizirani. I to je i bila ideja reinvestirane dobiti i zato ćemo predložiti barem odgodite na godinu dana. U toj godini dana se neće ništa radikalno dogoditi, ali znam osobno poduzetnike koji su planirali investicije u ovoj godini i u slijedećoj gdje će za slijedeću godinu morati raditi nove bilance, nove procjene i nove obaveze koje dolaze ako ne koriste reinvestiranu dobit. Zašto takav šok raditi ako možemo, ak već inzistirate, naš je prijedlog da uopće ne usvojite, da ostavite reinvestiranu dobit ali ako već želite odgodite barem na godinu dana bitno je i za izvoz, i za zaposlenosti, i za industrijski rast i za kapitaliziranost i cijenu kapitala našim poduzetnicima. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. I zadnja replika je uvaženog zastupnika Branka Bačića. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Vrdoljak ja nisam moram reći pažljivo čitajući ovu poreznu reformu nigdje iščitao vaš zaključak i i konstataciju da je ministar rekao ugostiteljima povećat ću vam PDV, ali ću vam smanjiti porez na dohodak pa će vama biti i manja bruto plaća ostat će vama više. To ste vi rekli u vašem izlaganju da je to, da se da iščitati kako će ugostiteljima praktično neće se njihovim zaposlenicima povećati plaća jer će onu razliku koju će sada se sa ovim izmjenama zakona ostati će i dalje kod poduzetnika odnosno kod ugostitelja. Druga stvar što ste rekli, kažete da se ovom reformom ne potiče, ne smanjuje uvoz i da ne možete iščitati kako i na koji način ona doprinosi povećanju izvoza. Što se tiče uvoza vi i ja dobro znamo da se u Hrvatskoj najviše izvozi i najviše uvozi električna energija. To je od svih stvari koje se u Hrvatskoj najviše izvozi i uvozi električna energija, međutim najviše se izvoze i lijekovi. Lijekovima koliko se vidi ne povećava stopa PDV-a, prema toma ova reforma na taj dio nema nikakav učinak, ostaje ista stvar. No, međutim ono što se u Hrvatsku puno uvozi i što ovih dana o tome jako puno govorimo to je hrana. ja tvrdim da ovim izmjenama se omogućuje da se kroz smanjenje inputa u poljoprivredu dođe do smanjenja cijene hrane. Prema tome, onda na taj način se i potiče proizvodnja i posebno dovodi do smanjenja uvoza barem hrane ako ne nečega drugoga, a ja tvrdim da ovom se poreznom reformom u Hrvatskoj inače proizvodnja. I da se vratim na ono što sam prije govorio, ugostiteljima i poduzetnima je konkretna mjera kroz smanjenje stope poreza na dobit sa 20 na 18 ili sa 20 na 12%. Mislim da se konkretno pomaže hrvatskim poduzetnicima, pa tako i ugostiteljima kada su poduzetnici.

moje malenkosti da je nepotrebno i sukladno strateškim dokumentima o povećanje. Ministarstvo financija odgovara u okviru porezne reforme predložena su porezna rasterećenja za gospodarstvo u smislu poreza na dobit, poreza na dohodak i doprinose. To znači Ministarstvo financija kaže mi kompenziramo ugostiteljima povećanje PDV-a sa smanjenjem terete poreza na dohodak što ide i vlasnicima. To je meni odgovor Ministarstva financija, nije to moj zaključak. Znači to sam stvarno dobio u dokumentu prije drugog čitanja. Odlična je mjera sa 20 na 18 i to sam pohvalio nekoliko puta. Generalno koncept cjelokupnih poreznih izmjena koje ja ne nazivam reformom na početku mandata odlična ideja, znači ja ne bježim od toga da hrpe stvari trebamo pohvaliti, ne može više od 18%. Pa naravno ali za očekivati je da neke druge Vlade idemo na 15, na 20 da budemo konkurenti. Sve ja to razumijem, ali dajte probajte razumjeti da u primjedbama kada kažemo da je reinvestirana dobit je multiplikator mnogih drugih dobrih efekata koji dolaze na gospodarstvo da taj naš prijedlog isto ima smisla, pa košta milijardu, da istina je košta milijardu. To znači slažem se da se rasterećuje s porezom na dobit sa 20 na 18 to je krasna mjera ako se ostvari dobit. Da bi ostvarili dobit moraš investirati, moraš misliti o cijeni plaća, moraš dati veće plaće, ako daješ veće plaće nećeš imati poreza na dobit jer tako? Pa onda ti je nebitno jer je 18 ili 20 li tako dalje. To znači kad se cjelokupni, ja shvaćam da tu Ministarstvo financija i Vlada rade, gleda cjelokupni paket ali u cjelokupnom paketu se fokusirajte, stimulirajte sa manjim PDV-om. Pored farmacije koju smo se složili da je odlična, što je ostalo to ne, samo zbog cijene lijekova u Hrvatskoj i što plaćaš HZZO nego prvenstveno zbog izvoza. Pa zašto ICT nismo to napravili? tisuća zaposlenih, volumen je po NKD-u nije prevelik, pa ajmo smanjiti tu PDV pa tim softverima dat šansu da budu konkurentniji. To je bilo u našim prijedlozima i u jednoj konstruktivnoj raspravi. Znači ovo nije crno bijeli svijet, ima puno toga za pohvaliti ali ima dosta stvari koji sa ovom dobrom namjerom predlažemo jer će pomoći. Hvala. Slijedeći će u ime Kluba zastupnika HSS-a govoriti uvažena zastupnica Ana-Marija Petin. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. porezna reforma drugo čitanje, svi komentiramo većinom isto kao što smo komentirali i kada je bilo prvo čitanje i na žalost ništa se nije promijenilo i bojim se da će jednako tako završiti i glasanje evo i nakon drugog čitanja, gdje je jednostavno Vlada dala svoj prijedlog. Ministar financija gospodin Marić izradio je jedan prijedlog koji je podržan od strane Vlade i jednostavno mi tu možemo komentirati, pričati, dati svoje prijedloge, a ima dobrih prijedloga od strane oporbe ali bojim se da se to apsolutno ništa neće uvažiti. bez obzira na to, na te činjenice i mi ispred kluba Hrvatske seljačke stranke ipak želimo dati svoj doprinos ovoj raspravi koja kao što sam rekla ide u smjeru i ovih ostalih prijedloga koji su dolazili i u prvom čitanju, ali i evo sada već i u drugom. Kada govorimo o reinvestiranoj dobiti moram se složiti sa kolegama da smo protiv toga da se ukinu porezne olakšice za reinvestiranu dobit zbog toga što su one bile sa ciljem očuvanja postojećih radnih mjesta jer je bio nalog da se ulažu u dugotrajnu imovinu koja služi za obavljanje djelatnosti koja opet služi za daljnji razvoj poslovanja, na taj način i očuvanja radnih mjesta. Budući da se nalazimo u situaciji gdje imamo preko 300 tisuća nezaposlenih, toliko blokiranih, budući da nam naši radnici rade za vrlo niske, za minimalne plaće i još ovaj način ukidanja poreznih olakšica na reinvestiranu dobit jednostavno ispred kluba HSS-a bojimo se da će to ići u smjeru otpuštanja radnika, odnosno u smjeru da se neće zadržavati postojeća radna mjesta što u ovoj situaciji je jako, jako loše. Kada govorimo o samom PDV-u o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost kao i svi ovdje moramo se isto tako i mi dotaknuti, a to je smanjenje PDV-a na određene ugostiteljske usluge, odnosno povećanje na određene ugostiteljske usluge. I kada govorimo konkretno o tom članku 38. u stavku 3. gdje se kaže da se usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u hotelima ili objektima slične namjene plaća po stopi od 13%. Evo ja sad odmah ovdje pitam ministra koji su to objekti slične namjene jednostavno da se mora točno definirati za koje objekte se to misli, da ne bi stvarno došli u situaciju kako su i na Kongresu ugostitelja rekli stavit ćemo u restoranu krevet gore na plafon, pa onda ćemo i mi plaćati stopu od 13%, a ne 25. Tako da evo ja molim da se to točno definira koji su to objekti slične namjene koje će plaćati porez od 13%, a ne od 25%. I smatramo da je to jako loše, da će to ići u daljnjem smjeru otpuštanja radnika budući da evo svi se hvalimo sa turizmom, svi se hvalimo sa efektima našeg turizma. I sada konačno kad smo malo na toj strani stali na noge sada dižemo PDV na 25% i jednostavno pretačemo iz šupljega u prazno i bojim se da će tu samo doći do negativnih posljedica. Ovako i isto tako s obzirom da je u ovom Hrvatskom saboru 2013. godine usvojena Strategija razvoja turizma do 2020. godine i to je usvojena sa velikom većinom glasova, gdje je 98 zastupnika koji koji i danas ovdje sjede glasali su za tu strategiju. Samo 5 je bilo suzdržanih. Onda se pitam zašto se uopće i donose ovakve strategije koje trebaju važiti do 2020. godine kad već promjenom vlasti nova vlast donosi nekakva svoja pravila, ide nekim svojim smjerom. I jednostavno to nije dobro za našu državu. I ponovno se vraćam na sam početak moje rasprave, ali i prethodne kad smo u prvom čitanju raspravljali uopće o poreznoj reformi, kompletu ovih zakona, a to je što uopće mi želimo da nam država u kojem smjeru ide, što želimo da naša država bude i tada se moramo definirati i donošenjem i strategija i donošenjem poreznih zakona. Ako je to u cilju da jačamo velike firme koje će osim od 400 milijuna kuna kuna dobiti sada imati ne znam 500 milijuna kuna dobiti, da li želimo da naši djelatnici, da naši zaposlenici da imaju minimalne i dalje plaće. Vidim da nema intencije da se minimalna plaća Da li želimo razvijati poljoprivredu, turizam? Jer ono što donosimo ovdje u Hrvatskom saboru kao evo recimo tu strategiju na koju se sada osvrćem turizma 2 godine nakon toga jednostavno ta strategija više ne važi, diže se PDV turističkim ugostiteljima, odnosno ugostiteljskim objektima i ponovno se vraćamo na sam početak. PDV-a i plaćanje stope od PDV-a da će definitivno negativno će utjecat na konkurentnost hrvatskog turizma i ugostiteljstva. I bez obzira koliko god se tu davale nekakve usporedbe koliko smo mi ipak jeftiniji u odnosu na druge zemlje i da turisti kada dođu kod nas ne razmišljaju o tome koliki je PDV. Ali sigurno da razmišljaju o konačnoj cijeni proizvoda koji nakon uvođenja ove stope od 25% da sigurno neće biti ista konačna cijena. Jednako tako kada govorimo o samom ugostiteljstvu i PDV-u ta predložena izmjena stavka 3. u članku 38. stvara veliku razliku u načinu oporezivanja i tih različitih stopa za istu vrstu usluge. Znači govorimo o pripremanju i posluživanju hrane ugostiteljstvo. Dakle, za istu vrstu usluge prehrane u hotelu se kroz usluge noćenja sa doručkom ili usluge polupansiona predviđa promjena stope od 13% dok se za istu uslugu u izvanpansionskoj ponudi odnosno u restoranima i drugim ugostiteljskim objektima propisuje primjena stope od 25%. mislimo da to u konačnici neće imati dobar efekat jednako tako i na naše OPG-ovce koji opskrbljuju određene restorane sa svojim proizvodima i tu ćemo također uputiti amandman koji smo dogovorili zajedno sa HOK, a to je da se izjednači PDV u restoranima na proizvodnju hrane jednako i oni koji nemaju smještaj. Kada govorimo o promjenama u sustavu poreza na dobiti i u porezu na dohodak u pogledu priznavanja troškova reprezentacije, predlažemo da se i izdaci za reprezentaciju a u smislu ugošćavanja poslovnih partnera priznaju u cijelosti, te slijedom toga da se i PDV koji je sadržan u cijeni izdataka za reprezentaciju bude porezno priznat odbitak pretporeza. Tako bi troškovi reprezentacije koji su povezani s poslovanjem postali sastavni dio uobičajene poslovne prakse bili bi izjednačeni sa ostalim troškovima a vjerujte da bi se na taj način i riješio dio onog sivog tržišta jer sada je puno lakše onako platiti bez računa budući da se ti troškovi ne priznaju u troškove poslovanja i nema se pravo na odbitak pretporeza. Isto tako što sam već govorila i u prvom čitanju, spomenula sam snižavanje stope na dječje sjedalice kao određena kompenzacijska mjera kako je ministar rekao za oslobođenje poreza za kupnju prve nekretnine. Mislim da je to jednostavno presmiješno i ja da sam na njegovom mjestu ja to ne bih ni spominjala. Ja imam troje djece imam veliku obitelj i niti jednu auto sjedalicu nisam kupila, to su stvari koje traju godinama, sve sam dobila i na taj način meni apsolutno i obiteljima s djecom apsolutno se ne ide na ruku i na ovaj način ne pomaže se niti demografskoj slici Hrvatske niti mladim obiteljima koji nažalost sve više odlaze iz naše države. Mislim da je oslobođenje poreza pri kupnji prve nekretnine bio jedan od načina da se mladima ipak pomogne da se situiraju da za tu razliku opreme svoje stanove ili kuće i na taj način jednostavno da ih motiviramo da ostanu ovdje u svojoj državi. Isto tako kada govorimo o PDV-u evo drago mi je što se smanjila stopa na 13% i za hranu za životinje i mi ćemo ispred kluba HSS-a predložiti da se smanji i za veterinarske lijekove i usluge jer ako želimo pomoći stočarstvu i poljoprivredi u koju se i ova Vlada, ali i svi mi koji sjedimo toliko kunemo onda je potrebno smanjiti PDV i na veterinarske lijekove i usluge i jednostavno uzeti i to u obzir. Ali ono na kraju što bih još htjela reći, a to je da su potrebne puno, puno drastičnije mjere od ovih koje su predložene ovom poreznom reformom. Ovom poreznom reformom jednostavno se prelijeva iz šupljega u prazno, kao što je ovdje već bilo rečeno, jednima se uzima da se daje drugima, a potrebno je pomoći gospodarstvu i gospodarstvenicima na pravi način. Potrebno je sagledati koja sve davana naši obrtnici i poduzetnici imaju i prema državi i na koji način i koliko sve plaćaju bankama za razne financijske transakcije, za rano kartično poslovanje i kada to sve zbrojite onda ispada da su današnji naši obrtnici i gospodarstvenici ništa drugo nego samo skupljači novaca za državu jer preko 50% svoga prihoda daju državi i još im za taj prijenos sredstava banke uzmu veliki, veliki dio novaca tako da u konačnici oni sami za sebe zarade vrlo malo, a još uz to i zapošljavaju veliki broj ljudi. Evo ja predlažem da se ovoj poreznoj reformi iako je ovo već drugo čitanje kao što sam rekla sigurno da će biti usvojeno u ovakvom obliku kakav je nama dan na čitanje, ali ja predlažem da se ipak dobro još jednom razmotri da se uzmu svi prijedlozi i sve sugestije klubova zastupnika budući da ima vrlo dobrih prijedloga koji dolaze sa svih strana iz svih klubova i mislim da je potrebno da se sjedne i da se dobro razmotri kuda želimo da naša država i i kuda želimo da mi vidimo našu Hrvatsku za pet ili deset godina. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo nekoliko replika. Prva je uvaženog zastupnika Branka Grčića. **Grčić, Hvala gospodine potpredsjedniče. Dakle u okviru ove rasprave opet se spominje reinvestirana dobit. Ja ne vjerujem da je moguće ići sa ovakvim prijedlogom smanjenja poreznih stopa na dobit i isto vrijeme zadržati ovu ovu povlasticu za reinvestiranu dobit. Ali zato upravo želim reći zašto je model poticanja reinvestiranja dobiti bio bolji nego što je ovo sada. Zato što recimo na deset milijuna kuna dobiti ove nove mjere kažu da ćete platiti dvjesto tisuća kuna manje poreza. Dvjesto tisuća kuna je ništa za poduzetnika, to je toliko usitnjena potpora ili pomoć ili suport da jednostavno od toga neće biti efekta. Ako ste od istog tog iznosa ranije mogli dva milijuna kuna koje bi platili državi upotrijebiti za reinvestiranje onda je taj efekt nesumnjivo tu, znači on je rast on je novo zapošljavanje i on je povećanje kredibilnosti same firme ono što su kolege malo prije govorili u smislu povećanja kapitalizacije i jačanja te firme. Prema tome, nema uopće sumnje da je to bio model koji je nagrađivao one koji su spremni investirati i razvijati se, a to je ono što u Hrvatskoj trebalo i jučer i prekjučer i što će nam ubuduće još više trebati. Prema tome, ja bih naravno podržao ovaj vaš zaključak da je model reinvestiran, olakšica za reinvestiranu dobit bio puno produktivniji, puno jači nego što je golo oslobađanje ili smanjenje stope oporezivanja dobiti gdje se ta pomoć raspršuje na čitav niz malih subjekata i taj novac u principu možda će, a možda nikad neće završiti u nekoj vrsti potrošnje, osobne potrošnje. Dakle, investicija je puno jači doprinos gospodarstvu. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovorit će uvažena zastupnica Ana-Marija Petin. Izvolite. Ma tako je, poštovani kolega, apsolutno se slažem s vama, to sam i rekla u svom izlaganju jer upravo u razgovoru s poduzetnicima i s gospodarstvenicima, oni su olakšicu za reinvestiranu dobit kao vrlo korisnu koju su usmjerili u daljnji razvoj poduzeća i velik broj poduzeća je rastao na taj način i osigurao nova radna mjesta pa čak iz svoje bliže okoline imamo nekoliko primjera. I upravo zbog toga što pohvale za taj način dolaze od samih poduzetnika i ističemo da je to dobar način i da ono što je dobro da ne treba, da apsolutno ne treba mijenjati. Hvala. Sljedeća replika uvaženog zastupnika Davora Vlaovića. Izvolite. **Vlaović, Davor (HSS)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolegice, u svom izlaganju ste iznijeli problematiku i i nezadovoljstvo u Obrtničkoj komori odnosno ceha ugostitelja. Oni su to i javno pokazali na ovom zadnjem njihovom skupu i slažem se s vama da ne smije samo taj sektor biti na određen način oštećen i nositi teret porezne reforme, jer cilj nam je bio da kroz daljnji rast prihoda u turizmu i produžimo sezonu, ne da bude samo tri mjeseca nego na šest mjeseci, po mogućnosti na godinu dana. A s druge strane da daljnji razvoj kontinentalnog turizma i upravo mislimo da će naša obiteljska gospodarstva i u Baranji i u Slavoniji, Zagorju i drugima koji su krenuli baviti se seoskim turizmom na ovaj način doći u financijske teškoće i mislim da ministar i Ministarstvo turizma i gospodarstva mora pronaći onda neke druge kompenzacijske mjere da bi se omogućio daljnji razvoj kontinentalnog turizma. Mislim da postoje modeli koji su već bili primijenjeni u nekim drugim državama, a i kod nas. Podsjetio bih da smo imali sufinanciranje putničkim agencijama za svakog gosta koji se dovede na destinaciju u Baranju, Slavonski Brod ili neku drugu destinaciju i da na takav način se mora pomoći daljnji razvoj kontinentalnog turizma, koji može biti dodatni izvor prihoda upravo u ovim manje razvijenim krajevima i da je to šansa upravo za Slavoniju i Baranju i kroz kontinentalni turizam. Isto tako treba razmisliti o mladim obrtnicima, poduzetnicima koji osnivaju svoje obrte, a do 30 godina su starosti, da je apsurdno da oni ne mogu koristiti povlastice za samozapošljavanje i da tu svakako mora se ta neravnopravnost ukinuti da se i za te obrte koji osnivaju mladi do 30 godina omogući da i oni koriste porezne povlastice. Hvala. vam. Odgovorit će uvažena zastupnica Petin. Izvolite. **Petin, Ana-Marija (HSS)** Zahvaljujem poštovanom zastupniku. Ma da, kada govorimo, puno se govori o podizanju PDV-a u ugostiteljstvu i vrlo velika su nezadovoljstva. Mislim, ljudi nisu nezadovoljni bez veze. Naravno da će to rezultirati otpuštanjima, naravno da će to rezultirati odlaskom još više mladih ljudi iz Hrvatske. Pogledajte, za Slavoniju je donekle bila spas ljetna sezona, turistička sezona na moru kad su naši Slavonci nezaposleni odlazili dole na more raditi kao konobari, kao kuhari, a bojimo se da sada neće čak ni to moći. Iako je to vrlo teško kad kažemo da jednostavno iz Slavonije jedva čekaju 4. i 5. mjesec da bi otišli dole na more raditi kao sezonci, ali to je bila istina. A sada s ovim podizanjem PDV-a bojimo se da im jednostavno uzimamo i tu mogućnost i da će biti prisiljeni ništa drugo nego otići van jer ovdje posla za mlade ljude nema, a na ovaj način ga neće niti biti. I evo kolega Vlaović isto tako što spominje, postoji niz apsurda na što se treba obratiti pažnja, a to je recimo ako se zaposlite, završite gimnaziju i zaposlite se u poduzeću i vlasnik poduzeća dobije za vas olakšice za plaćanje doprinosa, dok recimo sami se zaposlite, otvorite obrt i nemate pravo na te olakšice. tu postoji niz apsurda, ja vas molim da se razmotre sve te situacije kako bi pomogli mladim ljudima da rade jer to je Ustavom zajamčeno između ostalog njihovo pravo.

i za očekivati je da svaka grana gospodarstva ukoliko se osjeća na bilo koji način povrijeđena da reagira na način kako su to napravili ugostitelji. svi evo spominjete, a duže ste ovdje vjerojatno u ovom Hrvatskom saboru nego ja, na Strategiju turizma koja se ovdje donijela, i zanima me da li je itko uzeo u obzir da u toj Strategiji turizma stoji ili je stajalo da će se smanjiti porez na dobit, da će se eventualno smanjiti ulazni parametri, a to znači da će biti manja cijena, manja opterećenja komunalnih usluga, manja cijena u smislu evo električne energije i isto tako ulazni parametri tim istim ugostiteljima i društvima. Prema tome, o tome vjerojatno nije bilo riječi da će se nešto promijeniti. Pa onda u tom smislu ne bi se trebalo zaklinjati u jedan dokument koji je Sveto pismo jer u ovom slučaju sigurno ni ova Vlada ne želi da bilo koju granu gospodarstva ugrozi, a pogotovo ne onu koja raste ovako iznimnim stopama. Isto tako kada ste spomenuli OPG-e pa zar nije prednost OPG-ova koji su dosada ulazili u sustavu PDV-a sa 230 tisuća, sada će ući sa 300 ponovno takvi OPG-ovi su itekako zaštićeni na ovaj način jer se znatno povećava ta gornja granica. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će uvažena zastupnica Petin. Evo zahvaljujem poštovanoj zastupnici na replici. Pa mi u Hrvatskoj kada govorimo, kada dajemo nekakve kritike onda se kaže pa da eto, a s druge strane oni će imati jeftiniju struju. Super imat će jeftiniju struju pa zato ajmo im dići PDV gore na 25%. Pa ja ne znam, prije 2 godine se donosila ta strategija i velika većina vas je i tada tu sjedila. I sad odjednom primjeni se vlast i onda dođu prijedlozi sa vaše strane i onda je to sve super, zaboravimo od kud smo došli, zaboravimo iz koje sredine smo došli, zaboravimo probleme te sredine zato što je to tako netko predložio iz vaše stranke i onda mi to trebamo gledati kao cjelovitu jednu poreznu reformu. Ali mi oštećujemo jedan sektor, oštećujemo jedan sektor oštećujemo jedan sektor koji je počeo napredovati, koji je počeo rasti. Prelijevamo iz šupljega u prazno, nismo dali nikakve konkretne i drastične mjere da pokrenemo ovo gospodarstvo kako treba. Ja nisam protiv dobrih i konkretnih mjera, super smanjit ćemo PDV na dobit, porez na dobit, odlično, ja nisam rekla da je to loša mjera, to je dobra, ali i sa 18% smo i dalje nekonkurentni što se tiče okruženja jednako tako. Ja samo želim da se pokrene gospodarstvo. Ja vjerujem da i vi svi to želite zato nemojmo zaboravit odakle smo došli i govorit da je nešto super, da je nešto dobro samo zato što je prijedlog došao s jedne strane. Za strategiju su glasali, je glasalo 98 zastupnika. Ja tada tu nisam bila, neki su sjedili ovdje. Znači da je ta strategija dobra. Od 103 do 98 je bilo za. Pa ajmo se držati neke strategije koju donesemo. Sutra ćemo donesti Strategiju o razvoju poljoprivrede pa ćemo za 2 godine opet raditi onda nešto kontra što se nekome neće svidjeti jer će možda druga strana dobiti vlast. Ajde da ne radimo tako, idemo svi zajedno raditi za dobrobit Hrvatske. Hvala. Sad ćemo preći na pojedinačne rasprave i prvi će govoriti uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče. Odmah u startu ću reći da su ove izmjene Zakona o PDV-u pogotovo što se odnosi na turizam i ovo povećanje PDV-a sa 13 na 25% katastrofa i jednostavno ne mogu vjerovati da Vlada RH, vladajuća većina HDZ i MOST

preko stotinu tisuća ljudi, koja nam donosi skoro 20% BDP-a, koja je pokrenula ne samo gospodarstvo i turizam nego je pokrenula i ja bi rekao građevinu. Vidimo koliko je proteklih nekoliko godina u Hrvatskoj u biti projekata pogotovo u Dalmaciji, zato se čudim ljudima koji su pogotovo iz MOST-a dolaze iz Dalmacije, lideri su u tim sredinama bili gospodin Petrov, gospodin Kovačić, gospodin Bulj. Znači regija koja najviše dobiva od turizma u biti njihovi ljudi ruše turizam i sijeku granu na koji sjede. Stotine tisuća ljudi koji će imati veće troškove poslovanja slijedeće godine, ne samo, neko je izračunao milijardu kuna više godišnje, ja mislim da je to puno više. Ja mislim da će se povećanje troška odnosno kroz ove izmjene Zakona o PDV-u mjeriti u milijardama kuna, mislim da će se tu raditi između 2 i 3 milijarde kuna. I sad vi meni objasnite kako neko može se nositi sa našim konkurentima u Europi, sa zemljama poput Italije, Francuske, Grčke, Španjolske i drugih koji su značajno uložile u turizam, koje smanjuju svoje stope na 5%. Hrvatska izmišlja toplu vodu, odnosno ne Hrvatska nego Hrvatska vlada, MOST i HDZ izmišljaju toplo vodu i dodatno opterećuju naše poduzetnike. To je totalno drugačije od onoga što su najavili u ovoj kampanji, to je izborna ja bi rekao i prijevara. Kada se govorilo da će se rasterećivati poduzetnike, kada se govorilo da će ljudima biti jednostavnije raditi oni su u biti ušli sa mjerom koja će dodatno opteretiti na desetke tisuća poduzetnika i obrtnika. Priča o smanjenju poreza na dobit na 12 odnosno na 18% je bacanje prašine u oči. Zbog čega? Radi se o izračunima ministra Marića od 350 milijuna kuna, možda 400. Kada podijelite to na 150 tisuća malih, srednjih obrtnika i poduzetnika na kraju dobijete iznos 2400 kuna po jednom poduzetniku. Znači to je ta konkretna pomoć koju će poduzetnici i obrtnici osjetiti. 2400 kuna im daje MOST i HDZ a sa druge strane 12% više troška daje onima koji se bave turizmom i koji u turizam ulažu, koji su uložili milijarde i koji bi još ulagali milijarde. Znači ta mjera smanjenja poreza na dobit nije apsolutno nikakva kompenzacijska mjera, to neće pomoći apsolutno u turizmu gotovo pa nikome, a pogotovo neće kompenzirati ovu nekonkurentnosti koju je, koju su dobili od strane Vlade. I zato vas molim da još jednom razmislite pa ne govore ti obrtnici, poduzetnici sami od sebe i bez ikakvog razloga. Oni su na nekoliko stručnih skupova ukazali na probleme. Ministar se nije pojavio u Splitu na skupu ugostitelja u turizmu, poslao je svoga pomoćnika koji je tamo održao govor, koji je ja bih rekao popraćen sa velikim negodovanjem ne zbog toga šta ljudi misle da im se uzima nešto što ne zavređuju, nego zbog toga šta jednostavno će puno teže poslovati naredne godine. Malo me čudi u ovom trenutku zbilja kada ide hrvatsko gospodarstvo u pravom smjeru, kada je rast BDP-a 3% skoro, kada su prihodi u proračunu takvi da usprkos 4 milijarde kuna većih troškova. Pazite, mi smo odlučili u prijedlogu sljedećeg godišnjeg proračuna 4 milijarde kuna povećati troškove, ali smo zato turizmu uzeli milijarde kuna. Zbog čega? Zbog čega ti ljudi koji imaju svoje objekte, a radi se o mnogim OPG-ovima, o turističkim djelatnicima u kontinentalnom dijelu Hrvatske koji će zbog ove nekonkurentnosti i zbog težeg poslovanja doći u ozbiljne probleme. Ja bih se usudio reći da će mnogi od njih i zatvoriti svoje tvrtke. Zbog čega su oni jedini koji u ovoj cijeloj reformi dobijaju minus, koje se dodatno opterećuje i na koje se ovom porukom i ovakvim odlukama očito ne računa. I sa te strane ne mogu podržati taj pristup, a čudi me još jedna stvar. Obrtnička komora je jako tiha. Čudi me gospodin Ranogajec, predsjednik Obrtničke komore kada sam prije 4 godine smanjivao obrtnički doprinos u Obrtničkoj komori bio je jako glasan, derao se na sve strane, a sada jedva na skupiću jednom održi jedno predavanje. Kaže da je protiv toga umjesto da je ovdje u sabornici sa obrtnicima i da govori saborskim zastupnicima ne radite to. To također pokazuje da li Obrtnička komora u biti ponekad malo i pod pritiskom politike ne radi posao na koji bi trebala raditi. Svaka čast gospodinu Šepaku, predsjedniku Ceha ugostitelja ali volio bih da je Obrtnička komora malo glasnija kada se radi o njihovim predstavnicima. Za Hrvatsku gospodarsku komoru se uopće ne čudim, tamo je namješten HDZ-ovac iz Vinkovaca, tako da s te strane koji je imao vrlo malo veze sa Hrvatskom gospodarskom komorom prije. Tako da će on šutiti vjerojatno cijelo vrijeme i govoriti kako ova Vlada izvrsno radi, a u biti šta poduzetnici misle o Gospodarskoj komori to svi skupa dobro znamo ne moramo previše o tome pričati. Na kraju želim reći nemojte to raditi, nemojte gasiti. Ministar je rekao na početku da će ova porezna reforma dovesti do otvaranja 10000 novih radnih mjesta. Ja sam apsolutno siguran da će 10000 radnih mjesta u hrvatskom turizmu ovom poreznom reformom biti ugašeno. O čemu mi ovdje govorimo ljudi? O čemu? O opterećenju jedne propulzivne grane sa kojom se Hrvatska, hrvatsko gospodarstvo ponosi. I ne mogu vjerovati, još jednom kažem da ljudi koji dolaze iz tih sredina, koji žive sa tim ljudima, ja koji sam radio u Nadzornom odboru HBOR-a gdje smo odobrili desetke projekata vidim kako to funkcionira, kako ljudi dobro rade, kako ulažu, kako sad dolaze i strane investicije iz Turske, iz drugih zemalja, da mi šaljemo poruku nemojte ulagati 12% ćemo vam povećati troškove i od toga neće biti ništa, odnosno neće biti toliko ja bih rekao profitabilno kao što je bilo do sada. Tako da moj prijedlog je ostavite kako je bilo. Klub zastupnika SDP-a je predložio takav amandman. Neka ostane 13% inače ja se zalažem da smo trebali ići još konkurentnije za smještaj na 5% i još jednu stopu niže kako bi uhvatili konkurentnost sa drugim zemljama. A što se tiče dobiti poduzeća u ovom trenutku mislim da se može ići i još sa nižom stopom za male poduzetnike i za sve poduzetnike s obzirom na milijardu i 200 milijuna kuna više poreza na dobit koji je uplaćen protekle godine i koji pokazuje da hrvatsko gospodarstvo ide u pravom smjeru. Zato ću dati amandman da malim poduzetnicima do tri milijuna kuna porez na dobit bude 10%, a svim ostalim poduzetnicima 16% jer očito da u proračunu prostora za to ima. Sa druge strane kompenzacijska mjera koja diže 230 na 300 tisuća za ulazak u sustav PDV-a također nije dovoljno dobra. Ako već hoćemo pomoći onim najmanjima trebali smo ići na možda još veći iznos, možda smo mogli staviti 4 stotine tisuća kuna i tu obuhvatiti jedan veliki dio najmanjih poduzetnika i obrtnika koji sami rade kako bi bili hajmo to tako reći konkurentniji za svoje usluge koje nude na tržištu. još jednom ću reći ovaj prijedlog za mene osobno je katastrofa i nikako ga ne mogu podržati, a čudim se ljudima koji će dignuti ruku za njega pogotovo onima koji dolaze iz turističkih sredina. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Vaše izlaganje je izazvalo obilat broj replika, pa krenimo od početka. Prvi se javio uvaženi zastupnik Branimir Bunjac. Izvolite. Hvala predsjedavajući. Kolega Maras, naravno vi ste potpuno u pravu kad tvrdite da je MOST napravio izbornu prevaru svojih birača. Ja bih samo kratko htio podsjetiti na one koji imaju amneziju a takvih je čini se poprilično. Da je MOST ovdje na Markovom trgu dakle ispred ove zgrade obećao da će Hrvatska imati devet županija, 99 zastupnika što je inače protuustavno da će postići punu prehrambenu neovisnost, da će se zalagati za ekološku poljoprivredu. Evo mi smo predložili da se uopće spomene u proračunu jer inače tamo niti se spominje niti su nekakva sredstva predviđena, da će plaće nas zastupnika biti 9 tisuće 999 kuna prvu godinu, a drugu godinu će se još za 50% smanjiti ako ne budemo dobri. Zatim su rekli da će višak novca dati za mlade poduzetnike davati će kredite 99 tisuća 999 kuna bez kamate, znači u biti jako lijepo obećanje. Međutim što mi sada vidimo? Mi vidimo u biti da od tih obećanja nema ništa, nema nikakvih kredita nego se štoviše podižu porezi za ugostiteljstvo kako bi se jedna branša uspješna gospodarska djelatnost iskoristila za pokrivanje nekih proračunskih rupa, a o tome kako su oni skloni davati novce potrebitima vidjeli smo jučer kod prihvaćanja amandmana za lektiru gdje se nisu bili spremni odreći čak ni 200 tisuća kuna iz Sabora kako bi dali djeci da mogu konačno čitati te školske školske knjige koje su obavezne za njihovo obrazovanje i normalan razvoj. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Odgovorit će uvaženi zastupnik Gordan Maras. Ali ja vas opet molim držimo se teme. Opet se niste kolega Bunjac po običaju držali teme, a ja sam uvjeren da će se kolega Gordan Maras držati striktno teme. **Maras, Gospodine potpredsjedniče. Kolega Bunjac, ja ću vam reći da izborna prijevara, ali tu čak više mislim na HDZ jer oni su govorili o to me da će rasteretiti hrvatske poduzetnike u kampanji, imali su i program IFO instituta imali su i onaj poznati program iz Prnjavora 5 plus, znači to je problem. Kada govorite rasteretit ćemo vas, a onda 12% dižete dižete porez na dodanu vrijednost u jednom sektoru to je prijevara. Ja nemam druge riječi nego da je to prevara i trebali su prije izbora to reći. Zašto to niste govorili gospodine ministre prije izbora, da poduzetnici u turizmu i ugostiteljstvu ne glasaju za vas. Pa šta je to nego prevara, ako kažete rasteretit ćemo vas a onda desetke tisuća poduzetnika u ugostiteljstvu opteretite sa 12% većim PDV-om? Ja sam uvjeren da bi HDZ, a MOST bi vjerojatno bio protiv toga da se radilo rasprava u kampanji jer oni su naravno uvijek kak bi rekao u kampanjama dosta glasniji oko ovih popularnih mjera, a onda se sada prave opozicija poziciji i na kraju ne naprave ništa u pravilu, znači malo halabuke na kraju se neće ništa desiti. Ali mene HDZ muči jer oni da su bili iskreni u kampanji a ne da su se povodili po onoj poslovici da se najviše laže nakon lova i prije izbornih kampanja. HDZ da apsolutno. Jeste rekli da ćete rasteretiti poduzetnike? Jeste. Jeste li ih opteretili sa 12% većim PDV-om? Jeste. Pa vrlo jasno, molim vas nemojte biti toliko žestoki prema MOST-u oni su tu ipak samo da stvaraju dojam da nešto ne štima, a u biti na kraju ipak dignu rukicu za HDZ. Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Josipa Borića. Izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Maras pažljivo sam vas slušao i danas bi možda trebalo raščistiti te priče oko te Strategije razvoja hrvatskog turizma koja je donesena u 2013. godini, predložio ju je tada ministar IDS-a vi ste kao vlada to usvojili pa ajmo vidjeti što piše u stranica 14. Analiza konkurentske pozicije RH u hrvatskom turizmu tj. u turizmu ili okruženju koje nam je blizu. Među 30 smo u svijetu po pitanju konkurentnosti. Gdje smo najkonkurentniji, po broju hotelskih soba, soba iznajmljivača, bankomata, renta car 4. mjesto, afinitet prema turizmu 20. mjesto, raspoloživost kulturnih atrakcija 30. mjesto, kvaliteta zdravstvene zaštite 32. mjesto, osobna sigurnost 33. znači govorimo u svijetu. Gdje smo bili najslabije konkurentni, najlošija konkurentnost ljudski potencijali 83. mjesto i legislativno okruženje. A što piše na stranici 15. prema pokazatelju cjenovne konkurentnosti najkonkurentniji smo na Mediteranu. To je ono što ste vi usvojili. Tko je odustao od osnovnih ciljeva provedbe Strategije razvoja turizma RH za razdoblje do 2020. godine. Tamo piše da je jedan od ciljeva međustopa PDV-a od 10% ona se desila. Međutim prvo sljedeće ponašanje SDP-ove vlade bilo je podizanje sveukupne međustope i za hotelski smještaj znači i za polupansione, pansione, i za ugostiteljske usluge sa 10 na 13%. Znači SDP tada odustaje od svojeg cilja kojeg je postavio i sada prodaje priču o ugostiteljskim uslugama kao najvažnijem dijelu konkurentnosti RH, a analiza konkurentnosti RH uopće ne spominje PDV kao dio konkurentnosti nego cijenu ukupnu cijenu. Hoćemo li mi prestati sa tom pričom ili ćemo nastaviti dalje dnevno političkim potrebama pričati da je to najvažniji segment hrvatskog turizma? Ako je nastavite, ako vjerujete svojem dokumentu

a od 13 do 25 je 12, to zna i dijete baš ne u prvom, ali u drugom sigurno osnovne, ma vjerojatno i u drugom polugodištu prvog osnovne škole. Znači sa te strane razlika je 12, a ovdje je razlika 3. Zato molim vas, nemojte to izjednačavati, ovo je vrlo ozbiljan udar i vidi se po tome kako su tada reagirali. Pa valjda oni najbolje znaju. Ne trebaju oni vas u turizmu i ugostitelji da vi objašnjavate da li je to isto bilo tada kao što je i sada. Tada nismo čuli ovakve proteste, nismo čuli ovakvu zabrinutost jer vrlo jednostavno ljudi su shvatili da 3% mogu izdržati, ali 12% ne mogu izdržati. S druge strane, ta strategija razvoja turizma je dobila konsensualnu podršku u Hrvatskom saboru. Znači, među njima i HDZ-a. Još jedna nedosljednost i izmjene onih stavova koje ste imali prije nekoliko godina, a govorite o cijeni, pa kako neće na cijenu utjecati 12% PDV-a. Kako neće utjecati na cijenu, pa dignut će se cijena. Pa gledajte, pa mislim to je isto pitanje samo zdrave logike, nema tu puno matematike. 12%. Pa pogledajte njihove dobiti. Pa nemaju oni takve dobiti da mogu izdržati 12%. Pa kad bi sektor imao 20% dobiti onda bih ja rekao: ok, opteretite ih s 12%, ali ako su te dobiti na razini 4, 5% pa ne možete ih opteretiti s 12%. Vrlo jednostavno. Elementarna matematika, a ova da je 12 više od 3 kažem, to i dijete u 2. razredu osnovne škole. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća replika uvaženog zastupnika Mire Bulja. Izvolite. hvala vam lijepa na pohvalama koje ste uputili prema MOST-u. Zaista to vi svaki put uredno i lijepo napravite da cjelokupna javnost to prepozna, a pogotovo vi kao, po meni, jedan od najboljih ministara od 1990. godine. Imate to i za pravo kazati svekolikoj javnosti. Hvala vam na 100 tisuća iseljenih hrvatskih građana iz Slavonije zbog poticaja koji je morao završiti iz europskih fondova u džepovima, tj. u razvoju OPG-ova u Slavoniji. Hvala vam na 100 milijardi kuna zaduženja zbog kojih su danas, vidimo kakva je situacija s proračunom. Dokaz je da i tehnička Vlada koja se nije mogla, koja nije imala vremena sastaviti gospodina Oreškovića, da ima pozitivne pokazatelje čak do 3%, to je vidljivo u ovome zadnjem kvartalu, i vi ste baš dokaz da je Hrvatskoj puno bolje bez Vlade nego u kojem ste vi bili, a mogu vam se još zahvaljivati pa primjera zaista u Hrvatskoj, turizmu, treba davati što više. Treba je osloboditi. Ali kako zakrpati rupu od 100 milijardi kuna koja je zadužila vaša Vlada. Tko je ovlastio vašu Vladu da zaduži 100 milijardi kuna? Da li je narod? Tko je zadužio hrvatsku Vladu da poticaje na vjetroelektrane, na izvore obnovljive energije, plaćaju hrvatski građani iz džepa, ali opet neće sad poskupiti struja, to niste primijetili. Nosili ste tu košaricu bili. Jeste li sad primijetili da kruh i potrepštine poskupljuju, zar to ne vidite? Repromaterijal poljoprivrednicima nažalost neće imati velik utjecaj jer ste vi raselili, jer nisu prispjeli novci u džepove tih ljudi. I prethodne vlade su to prije radile, ne samo vi. Ali zaista hvala vam na pohvalama prema MOST-u i zaista vas je divno čuti, slušati, još jednom evo od srca hvala ispred cijele javnosti.

Znači, s te strane se to zbilja vidi kod MOST-a. Oni vode računa o tome, o ljudima, pogotovo svojim, kum nije dugme i stvarno treba čovjeku i zahvaliti se MOST-u i dati dati mu priznanje. Ali s druge strane radi ozbiljnosti, gospodine Bulj, vi dosta često u svojim raspravama koristite apsolutno krive podatke. Nije se 100 tisuća ljudi iselilo iz Slavonije na sreću, niti iseljavanje iz Hrvatske zaustavilo se 2016. godine nažalost, niti ikakve veze ima Vlada tehnička Tihomira Oreškovića koja se raspala. Više se nitko ni ne sjeća te Vlade od prije dva mjeseca, s onim što sam malo prije govorio da se smanjuje javni dug, to nema apsolutno nikakve veze. Pa to i Vlada koja je aktualna sada govori u svojim izvještajima da su pozitivni trendovi iz 2015. godine doprinijeli do svih tih stvari. Dajte malo, mislim, nemojte na prvu i nemojte na ono što vam se učini da je točno, ne. Probajte stati malo, razmisliti, pročitati, odreagirati, kompletirati tu cijelu priču i onda izaći sa izjavom. Znači, nemojte govoriti napamet. Znači, prvo nisu točni podaci koje ste rekli. Drugo, nije točno da je to rezultat rada Tihomira Oreškovića i njegove Vlade, jer to jednostavno nije moguće. Svi ti trendovi su krenuli 2015. godine, a ja vam to obećajem i dalje, uvijek kada uočim tu konzistentnost i borbu MOST-a za male ljude iz Metkovića, ja ću vas uvijek pohvaliti. Jer, zbilja kum nije dugme. Hvala. Prije nego što prijeđemo, ja bih vas molio da se mi vratimo ipak na striktnu temu, a budući da očito su neki zaboravili, to je PDV i porez na dobit. Pa hajdemo se, molim vas, držati teme. Sljedeća replika uvaženog zastupnika Željka Glasnovića. Izvolite. **Glasnović, Željko (Nezavisni)** Molio bih skromno mišljenje gospodina Marasa po dva ključna pitanja. Vezani su za dobit direktno, ali pošto nisam bio ranije ovdje. Prvo, duplo oporezivanje umirovljenika koji dolaze izvana i taj zakon, što ja znam, je kreiran 2011. godine, proveden 2012. O tome ćemo raspravljati popodne. Vi govorite o/ … O duplom oporezivanju. … /Upadica Reiner: Da, ali to nije ni PDV niti porezna dobit./ … Ne, ne, to je na penziju, duplo oporezivanje, da. … /Upadica Reiner: To su zakoni o kojima ćemo popodne raspravljati./… Da, to je pitanje vezano za to i većina ljudi koji moraju plaćati ne da samo plaća porez u zemlji gdje je radio, nego sad plaća ovdje do 36%, to su povratnici recimo iz Švicarske, Amerike, Engleske itd. Ja ne znam, to je čista dobit za državu, ti se ljudi, puno se ljudi neće vratiti. Drugo pitanje također za porez na imovinu, npr. na djedovinu oduzetu nakon 45. godine. Imamo tisuće, ovo je ključno pitanje, tisuće stanova gdje su se ljudi uselili nakon 45. a pravi vlasnici, oni što ja znam plaćaju održavanje tih stanova a neko drugi živi tamo. To nije riješeno, u Sloveniji su riješili taj problem jednostavno, našli su im drugi stan. I to je totalno destimulirajuće, to će Da i to je problem kad većina zemljišnih knjiga nije sređena ovdje. Ja ne znam tko će u zdravom razumu investirati ovdje. Hvala.

koji doduše nisu problem konkretno ovih zakon ali jesu oni koji muče naše ljude. Koliko ja znam u izmjenama poreza na dohodak će biti obuhvaćeni djelom i ovi ljudi o kojima ste govorili ali u Hrvatskoj ako živiš ovdje i ako si prijavljen ovdje i ako koristiš bi trebao plaćati i porez ovdje. Znači ne plaćaš sigurno porez u Kanadi ako si prijavljen i živiš u Hrvatskoj. I na svakom je na volju da odabere u kojoj će zemlji imati prebivalište, gdje će živjeti. Tako da ja ne vjerujem da se plaća porez i u Kanadi i u Hrvatskoj. Doduše ima problema evo ja vam mogu to reći iz osobnog iskustva da mnoge naše tvrtke i žao mi je što se tu nešto ne napravi da ministrica gospodarstva gospođa Dalić koja je radila i u MMF-u i u Washingtonu iskoristi svoj utjecaj i svoje veze i da se konačno potpiše sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između između SAD-a i RH. Naše tvrtke otvaraju svoje tvrtke i naši ljudi otvaraju svoje tvrtke u Engleskoj, u Mađarskoj, u Americi zato da naplaćuju ono što prodaju pogotovo informatičke tvrtke koje najviše prihoda stječu na tom tržištu, otvaraju svoje podružnice vani jer mi to ne uspijevamo riješiti. Znači to je recimo jedan prioritet broj 1 za informatičku industriju i tu se slažem sa gospodinom Vrdoljakom da ako smo trebali nekoga poduprijeti kao što smo poduprijeli turizam je upravo informatička industrija. Znači to relativno mali broj tvrtki i mali broj zaposlenih stvara veliku dodanu vrijednost. I tu imalo velikog potencijala i u to bi trebalo ulagati. Što se tiče zemljišnih knjiga slažem se apsolutno s vama. To je rak rana hrvatskog gospodarstva i društva zadnjih 25 godina i moramo je riješiti. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Slijedeća replika je uvaženog zastupnika Nenada Stazića. Izvolite. Kolega Maras ja moram priznati da se ja vama čudim. Vi kažete da je HDZ prevario birače, da su trebali reći da će povećati ugostiteljima PDV pa da ugostitelji znaju da za njih glasaju ili da za njih ne glasate. Vi se čudite što je HDZ prevario birače a ja se čudim vama što se vi tome čudite. Pa HDZ vara birače od kad je osnovan. Pa sjetite se Sanaderove jamstvene kartice. Pa i opet jedan broj građana Hrvatske bira takav HDZ koji ih konstantno vara. To su takvi ljudi. Nije tu bitno da li je HDZ prevario birače, oni su birače varali, oni birače varaju i oni će birače varati i dalje. Bitno je to koliku štetu ovakvo povećanje PDV-a na ugostiteljstvo donosi RH? Najpropulzivnija grana turizam a dio toga je ugostiteljstvo. Zašto se njih napada? Pa zato što daju, imaju najviše profita, što će se tamo najviše oteti. Govorite o MOST-u, nemojte biti tako kritični prema MOST-u, MOST je obećao reforme i reforme i provodi. Najznačajniju reformu koju su proveli to je reforma Statuta Hrvatskih voda da bi se moglo pogodovati kumu. Šta da kažu mladi ljudi nakon ove reforme koji su završili fakultete? Šta da kažu? Da ostanu u Hrvatsko? Neće, neće jer za njih ova zemlja sa MOST-om i HDZ-om nije dobro došla. Šta da kažu mladi ljudi koji su podigli kredite i uložili u ugostiteljstvo a sad će morat propast i pitanje je kako će vraćati te kredite. I to je problem, a ne to što je HDZ prevario birače.

uzrokovano time šta jednostavno ne mogu vjerovati da se to dešava. Znači iz izbora u izbore i da HDZ na taj način ljudima daje obećanje i da ih nakon nekoliko mjeseci prekrši. Ti ljudi, ja sam gledao ugostitelje i turističke radnike i na televiziji, i na medijima su zbilja očajni, oni jednostavno nisu mogli vjerovati da samo mjesec dana nakon što su glasali za HDZ, HDZ im vraća to na ovakav način, neki od njih, naravno nisu svi glasali, ali veliki dio njih. Evo gledao sam jednog kolegu predsjednika CEH-a ugostitelja iz Rijeke koji je otvoreno rekao ljudi pa šta niste rekli, dignut ćemo vam PDV pa vjerojatno bi izgubili desetak tisuća glasova i to nije uredu, to jednostavno nije uredu i moramo to ponavljati bez obzira na jamstvene kartice Sanadera i Karamarkove izjave, doduše u HDZ-u su zbilja transformacije moguće u vrlo kratkom roku. Znači sadašnji premijer Plenković kažem bio je izviždan prije 3, 4 mjeseca na konvenciji i skupštini HDZ-a a sada evo govore ljudi da je nikad bolje. Znači to je u HDZ-u moguće i to je uredu ako HDZ pristaje na takvu igru. Ali to nije u redu prema hrvatski biračima. Što se tiče MOST-a i njegovih reformi o tom građani sve znaju, o tome se vidi i oko ovog slučaja koji ste rekli, slučaj kum je vrlo plastičan da se u biti tu ne radi o nikakvom posebnoj stranci koja traži reforme nego koja traži jednostavno da se ukopča u način na koji je HDZ radio do sada. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Siniše Hajdaš Dončića. Izvolite. **Hajdaš Hvala. Kolega Maras ja se zapravo čudim, spominjete predsjednika Obrtničke komore koji uopće ne reagira na ovo sramotno povećanje stope PDV-a. A znate zašto kolega Maras on ne reagira? Otvorim jedne novine regionalne i što pročitam ujutro? Gospodin Ranogajec kandidat HDZ-a za župana Krapinsko-zagorske županije? Jel vam to sada jasno kolega Maras? Odgovorit će uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. sa mnom, ja sam rekao ajmo rasteretiti naše obrtnike, ajmo im smanjiti opterećenje čovjek je dao jedno pet, šest intervjua po novinama tako se grčevito borio, obilazio druge ministre, potpredsjednika Vlade, čak je pokušao doći do premijera da mu ostanu novci koje je htio i dalje ubirati od obrtnika, a koji vide vrlo malo koristi od njegovog rada. Da ljudi vide koristi od njegovog rada kao što vide koristi od rada gospodina Šepaka koji je predsjednik Ceha ugostitelja u Obrtničkoj komori vjerojatno bi željeli plaćati taj doprinos. Ali gospodin Ranogajec je odmah uskočio u Audi A6 od komore koji ima registraciju, pazite ovo ne znam jel smijem reći vjerojatno smijem 0001OK Obrtnička komora da se zna tko je gazda. Znači to vam pokazuje dovoljno mentalitet kako funkcionira gospodin Ranogajec i u biti kako on shvaća tu Obrtničku komoru. I zato se uopće ne čudim ovome ako je ovo istina da je prihvatio dužnost da bude kandidat HDZ-a za zagorskog župana. Pa to je HDZ, to je to, to je taj način funkcioniranja. Uzmi odmah registraciju koja je znak da cijelo selo vidi tko si i da si gazda, uzmi sve što ti život pruža, bori se za novce koji su ti dani po duhu svetome kroz zakon, a koje nisi zaslužio ni za šta i nastavi funkcionirati ko i dalje. Ista stvar je i u HGK, identična. Nabavili smo predsjednika HDZ-a iz Vinkovaca za predsjednika Gospodarske komore koji je završio u Banja Luci školu pa onda je tu nešto još razliku završio u Istri pa sad ide na poslijediplomski. Gledajte ljudi, to je špranca po kojoj HDZ funkcionira i onda se ljudi iznenađuju zašto Obrtnička komora i Gospodarska komora ima tako nizak rejting među svojim poduzetnicima i obrtnicima. **Reiner, Željko (HDZ)** I zadnja replika je uvaženog Ivana Lovrinovića. Izvolite. Uvaženi zastupniče Maras. Ja bih vas pitao jednu stvar, neću ulaziti u ovo što vi optužujete HDZ tko je koga više izvarao nakon izbora. Tu bi trebalo napraviti jednu analizu sustavu ni u to oko ovih kumova itd. međutim teško ste nagazili MOST, a ipak je činjenica da su se oni izborili da ostane porez od 5% na mlijeko i kruh. … O.k. ali da je to dovoljno ja vas pitam to u kontekstu toga. Mislite li da ja smatram recimo da je trebalo u poljoprivredi ostaviti 5% PDV. PDV. Zašto? Jer većina naših konkurenata u okolišu ima 5 do 9% PDV znači za poljoprivredu pa je trebalo to i sustavno … kao Austrija gdje žive jeli to brdoviti dio, jeli to ravnica itd. dakle dakle neću se ja se ne želim sada kačiti za ove obračune SDP-a i HDZ-a ali po ovome što ste vi rekli stječe se dojam da je MOST postao tiha frakcija HDZ-a jer je nakon 5% PDV-a znači kruha i mlijeka, ne čujemo ih oko ovih drugih stvari kao što je recimo oko banaka itd. ali to danas nije tema. Dakle molim vas što mislite o tome, jeli trebalo za poljoprivredu PDV staviti da bude 5% da budemo još konkurentniji da se uključi u ove olakšice i lijekovi ne samo stočna hrana itd., 5% što se tiče PDV-a na poljoprivredu? Ovo drugo evo da čujem vaš komentar. Gordan (SDP)** Pa gospodine Lovrinović evo ja ću vam odgovoriti, vi ste konstatirali da zahvaljujući njima, nije zahvaljujući njima kruh i mlijeko ostali na 5%, to je naivno ako zbilja to mislite. Postojao je veliki revolt građana i sa te strane HDZ je morao odreagirati ne zbog MOST-a nego zbog javnosti. Pa spomenuo je gospodin Bulj nekada i naša rasprava u Saboru i kada pokušaš nešto slikovito pokazati doprinese osjećaju građana o čemu se tu radi. Pa i danas kada sam pokazao koliki bunt novaca će dobiti najbogatiji, a koliko malo će dobiti oni koji imaju prosječnu ili ispod prosječnu plaću, to ljudi vide i to ljudi shvaćaju. Ali ja ne mogu shvatiti kolega iz MOST-a koji podržavaju takvu politiku. Znači raslojavanje društva je u ovom trenutku na najjačem. Mi ne smijemo to dopustiti dok ne krenu stvari na bolje. Pa mi smo mogli odabrati da smanjimo doprinose na bruto plaće 2% i omogućimo poduzetnicima da povećaju onima koji imaju niže plaće za značajan iznos, za 100 kuna ili za 150 ili za 200 barem za nešto, ali mi smo se odlučili odnosno ne mi nego HDZ i MOST su se odlučili upravo suprotno da povećaju plaće onima koji imaju 30, 40, 50 tisuća kuna. I to naši ljudi vide i nekada im morate plastično pokazati. Inače ovo je zabavljanje i stvaranje dojma, to je cijelo vrijeme ista stvar kod MOST-a. Umjesto da se uhvate u koštac sa pravim stvarima oni će sada pričati o tome da su 5% izborili za mlijeko i kruh, a sa druge strane neke stvari koje su puno važnije prolaze ispod radara. Ja bih volio kada bi tu postojao sustav, kada bi postojala iskrena namjera MOST-a ne da odgaja HDZ nego da zbilja reformira društvo, ali očito ona ne postoji. Hvala lijepa. Sad ćemo napraviti stanku do tri sata i onda ćemo nastaviti sa pojedinačnim raspravama. Hvala vam lijepa.